vinnu vegna breytinga á stjórnarskrá áfram. Við formennirnir höfum setið yfir þessu núna á sjöunda ár og það hefur margt þokast áfram, ekki síst vegna eindrægni fyrrum forsætisráðherra í því að reyna að koma skynsamlegum breytingum í gegn á stjórnarskránni. En síðan var aukasetning sem fylgdi og þar sagði hæstv. ráðherra: Ja, við þurfum að gera þetta þannig að það verði sátt um þessar breytingar. Málið er hins vegar að við höfum náð

Þar hefur ekki mátt hrófla við neinu. Þar má ekki ræða það að tryggja þjóðinni raunverulega rétt sinn yfir þjóðareignum, yfir auðlindum, með því að setja skýrt ákvæði í stjórnarskrá. Þá segir Sjálfstæðisflokkurinn stopp. Ég vil hvetja hér allt þingið til að sameinast með okkur í Viðreisn og ég bind vonir við að bæði Vinstri græn og Framsókn og fleiri flokkar geti sameinast um auðlindaákvæði í stjórnarskrá sem tryggir sérstaklega rétt þjóðarinnar yfir auðlindum í hennar eigu. Þannig er það ekki í dag. dag. Hvað gerist núna á síðustu tveimur vikum? Þá erum við að sjá eiginlega svörtustu myndina af sérhagsmunagæslu sem hægt er að sjá. Við munum hvernig farið var í þá vegferð núna um daginn að kippa samkeppnislögum úr sambandi til að valta yfir neytendur en moka frekar undir milliliði: 1–0 fyrir sérhagsmunagæslu í landinu, 2–0 núna þegar við erum að fara að ræða um lagareldið á eftir þar sem á að breyta úr því að veita tímabundið leyfi til fiskeldis yfir í ótímabundið. Það er svakalegt að það skuli vera boðið upp á þetta núna ítrekað, að ganga á almannahagsmuni í þágu sérhagsmuna. Það er þetta sem ríkisstjórnin

Virðulegur forseti. Ég ætla að fá að nota þetta tækifæri til að tala um alþjóðastarf, eins og ég geri oft undir þessum lið. Það er einstaklega ánægjulegt þegar manni tekst að sinna alþjóðastarfi án þess að fara af landi brott. Ég hef notið þess núna bæði í dag og í gær að taka þátt í lýðræðishátíð Úkraínu. Þar er sem sagt verið að halda lýðræðishátíð í fyrsta skipti. Það er gert að norrænni fyrirmynd enda eru lýðræðishátíðir á Norðurlöndunum og reyndar líka í Eystrasaltsríkjunum vel þekktar. Ég held reyndar að við mættum öll leggja okkur betur fram við lýðræðishátíðina hér á Íslandi, fund fólksins sem þó er haldinn reglulega. Ég tók þátt í þessari lýðræðishátíð sem forseti Norðurlandaráðs og í dag var jafnframt í pallborði með mér Bjarni Jónsson, hv. þingmaður og fulltrúi í utanríkismálanefnd. Það var áhugavert í dag að ræða um áherslur og menningu tengt stríðsátökum. En við þekkjum það hvernig Rússar hafa með markvissum hætti ráðist á menningarlega mikilvægar byggingar og innviði í Rússlandi, hvort sem það eru kirkjur eða menningarmiðstöðvar, jafnvel tekið börn af heimili sínu og reynt að telja fólki trú um að það sé ekki af úkraínskum uppruna og að úkraínska sé ekki þeirra tungumál.

og í dag ræðum við fleiri mál tengd menningu. Ég held að við áttum okkur ekki oft á því hversu mikilvæg menningin er í þessum samanburði og það er gaman að geta hvatt Úkraínumenn áfram líka með því að kynna sér úkraínska menningu, kaupa úkraínska hönnun og taka þannig þátt í baráttu þeirra fyrir lýðræði og frelsi.

Til þess að við getum búið við orkuöryggi þarf að nýta orkuna betur og auka orkusparnað. Samkvæmt skýrslu sem unnin var af danskri ráðgjafarstofu fyrir Landsvirkjun, Orkustofnun og umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið árið 2023, um tækifæri til bættrar orkunýtni á Íslandi, kemur fram að tækifæri til bættrar orkunýtni hérlendis eru um 1.500 GWst á ári eða sem nemur um 8% af núverandi raforkunotkun þjóðarinnar — næg orka til að sjá öllum bílaflota Íslands fyrir rafmagni í heilt ár og meira til. Af þessu eru 356 GWst sem hægt er að spara án tækninýjunga eða stórtækra aðgerða. Það er um helmingur orkuvinnslugetu Hvammsvirkjunar. Æskilegast er auðvitað að stórnotendur sem nota um 80% af orku landsins hafi hvata til að draga úr notkun. Af stórnotendum eru álverin langstærstu raforkunotendurnir og vegur orkusparnaður hjá þeim þyngst — dýrmæt orka sem nýst getur í orkuskiptin. Forseti. Ég stend ekki hér og held því fram að hér á landi sé ekki þörf fyrir aukna orku á næstu árum sé okkur einhver alvara með orkuskiptin og skuldbindingar okkar í loftslagsmálum. Ég tel hins vegar það vera algjört grundvallaratriði að við forgangsröðum orkunni okkar. Loftslagsmál snúast um meira en orkuskipti. Það skiptir máli að sköpuð sé heildarsýn í orkumálum í þágu orkuskipta þar sem þörf og áherslur eru settar fram með skýrum hætti, framtíðarsýn sem tryggir að það ríki jafnvægi milli náttúruverndar og markmiða í orkuskiptum. Náttúran er nefnilega líka auðlind, auðlind sem þarf að taka mið af um leið og við forgangsröðum orku í þágu innlendra orkuskipta.

Fyrir ári var kastljósið á verðbólgu hér í þessum sal þegar síðasta fjármálaáætlun var á dagskrá. Þá sagði Bjarni Benediktsson, þáverandi fjármálaráðherra, með leyfi forseta: „Vandi okkar er sá að við höfum dálítið tapað trú fólks á að við náum verðbólgunni niður. Það verður að breytast.“ Síðan er liðið heilt ár. Enn standa stýrivextir í 9,25%. Ríkisstjórnin talar samt um árangur en ríkisstjórnin er sein að bregðast við og lærdómurinn í heimsfaraldri var að það skiptir máli að efnahagsaðgerðir komi inn á réttum tíma. Hvetjandi efnahagsaðgerðir þá komu sumar of seint fram og það sama er að endurtaka sig núna en með öfugum formerkjum. Ríkisstjórnin beitir flötu aðhaldi en telur öll verkefni innbyrðis jafn mikilvæg. Það er t.d. farið í aðhald á algjöra grunnþjónustu eins og löggæslu. Vinna ríkisstjórnarflokkanna byggir ekki á neinum greiningum um hvernig hægt er að fara betur með fjármuni eða hvernig við getum aukið framleiðni. Millistéttin verður áfram að taka á sig svimandi háa vexti vegna verðbólgu og vegna aðgerðaleysis ríkisstjórnarinnar. Tekjulægstu hóparnir fá blessunarlega einhvern stuðning í gegnum bótakerfin okkar en venjulegar barnafjölskyldur, fólk sem er á þeim aldri að vera með mikil útgjöld, húsnæðislán og jafnvel námslán, taka á sig kostnaðinn af verðbólgunni. Kannanir sýna að verðbólga og háir vextir hafa mikil eða mjög mikil áhrif á 70% þjóðarinnar. Það er forgangsmál Viðreisnar að hér verði skapaðar aðstæður fyrir vaxtalækkanir. Fólk þráir að losna undan sveiflum og vill stöðugleika. Ríkisstjórnin boðar núna að leggja niður vaxtabótakerfið og vísar í erlendar fyrirmyndir en vextir á Íslandi verða alltaf hærri en erlendis á meðan við erum með krónuna. Sveiflurnar verða alltaf ýktari með lítinn og viðkvæman gjaldmiðil. Fjármálaráðherra nefnir að vaxtabætur séu sérkennilegt fyrirbæri. Það er alveg rétt, en það er íslenska krónan líka. Það er sjálfsagt að ræða það hvers vegna við þurfum vaxtabótakerfi á Íslandi en þá þarf líka að ræða kostnað almennings af íslensku krónunni.

en hún telur landsmenn hafa miklar væntingar til þess að hún komi þeim til bjargar, rífi hlutina í gang og rétti af ranga stefnu Íslands. Þessir landsmenn hljóta í það minnsta að búa annars staðar en í Reykjavík. Við sem þar búum þekkjum vel ferilskrá Samfylkingarinnar sem hefur stýrt borginni í áratugi. Við borgum himinhá fasteignagjöld en fáum ekki leikskólapláss fyrir börnin okkar. Við erum með yfirfullar ruslatunnur þrátt fyrir hlutastarf við flokkun og við finnum ekki samastað í borginni á yfirfullum og rándýrum þéttingarreitum enda flýja borgarbúar unnvörpum í nágrannasveitarfélögin og lengra. Við sitjum föst í bílaumferð á hverjum degi og við búum í höfuðborginni sem er á hausnum en fær hvergi lán. Samanburðurinn er ekki góður við önnur sveitarfélög. Staða Íslands er hins vegar frábær í alþjóðlegum samanburði. Ísland er meðal ríkustu landa heimsins og eitt öruggasta land í heimi. Hér er einhver mesti jöfnuður sem fyrirfinnst og Íslendingar eru meðal hamingjusömustu þjóða heims og lifa einna lengst. Hér er kynjajafnrétti mest í heimi og mesta atvinnuþátttaka kvenna. Á Íslandi er atvinnuleysi einna minnst og mest aðgengi að atvinnutækifærum. Hér er einhver mesti kaupmáttur launa á byggðu bóli og líklega besta lífeyriskerfi heims. Á Íslandi er hæsta hlutfall endurnýjanlegrar orku og hér er hreinasta loftið. Að vera fremst í langflestum samanburði við önnur lönd þýðir samt ekki að það megi ekki gera betur. Þá skiptir máli að treysta þeim sem hafa sýnt fram á árangur. Það væri nær að Samfylkingin lofaði Reykvíkingum að rífa hlutina í gang og koma borginni aftur á rétta braut. Þar hefur Samfylkingin umboð og tækifæri, ekki í framtíðinni heldur núna.

Frú forseti. Tilfellum um mygluskaða í húsnæði hefur fjölgað mikið á síðustu árum og samfélagslegur kostnaður vegna myglu í húsnæði nemur milljörðum króna árlega og heilsutjón er síðan ekki hægt að meta til fjár. Eitt af stóru tilfellunum þar sem mygla hefur greinst eru byggingar Landspítalans. Fyrir þremur árum lagði ég fram skriflega fyrirspurn til heilbrigðisráðherra um myglu í húsnæði Landspítalans og í svarinu kom fram að mygla hefur fundist í 44 byggingum eða álmum á vegum spítalans. Þetta er mjög hátt hlutfall. Einnig hefur komið fram að margir starfsmenn starfa í byggingum þar sem komið hafði upp rakavandamál. Ljóst má vera að verkefnið að uppræta myglu í húsnæði Landspítalans er stórt og það er brýnt. Ég vil beina hér sjónum sérstaklega að kvennadeildinni. Þar hefur verið viðvarandi mygluvandamál um árabil og nýlega bárust fréttir af því að mygla er þar mun meiri en talið var í fyrstu. Töluverð langtímaveikindi eru meðal starfsmanna sem rekja má til myglu og skjólstæðingar kvennadeildar sem eru með mygluóþol eiga erfitt um vik að dvelja í húsinu vegna myglunnar. Dæmi eru um að starfsmenn geti ekki snúið aftur til vinnu eins og staðan er núna. Því má ekki gleyma að það munar um hvern starfsmann á kvennadeild þar sem mikill mannauður er. Sónardeildin var flutt úr kvennadeildarhúsinu vegna myglu í nýtt húsnæði í Skógarhlíð og starfsmenn finna þar mikinn mun til hins betra hvað varðar heilsufar eftir þann flutning. Aðra starfsemi virðist erfitt að flytja meðan á viðgerð stendur með tilheyrandi áhættu á frekara heilsutjóni hjá starfsfólki vegna heilsuspillandi umhverfis sem eykst við framkvæmdir, m.a. í formi örveiruefna myglunnar í andrúmslofti. Húsnæði kvennadeildar var ekki hannað fyrir þá starfsemi sem fer fram í dag. Starfsemi hefur vaxið mikið á undanförnum árum og er farið að þrengja að henni. Ofan á þetta bætist síðan þessi alvarlega staða vegna myglu. Frú forseti. Það vekur óneitanlega upp spurningar hvers vegna ekki var gert ráð fyrir flutningi kvennadeildarinnar í hinn nýja Landspítala og það voru mikil mistök.

Hverjir eru aðalspilafíklarnir í þessu máli? Er það ekki Rauði kross Íslands, Landsbjörg og Háskóli Íslands? Er verið að hjálpa fólki sem er í erfiðum aðstæðum hjá Rauða krossinum með fjármagni úr spilakössum? Já. Er verið að bjarga fólki úr lífsháska með fjármunum spilafíkla? Já. Er verið að mennta fólk í Háskóla Íslands um siðfræði í húsnæði sem er fjármagnað með fé úr spilakössum frá spilafíklum? Já.

Það kom skýrt fram hjá henni í andsvörum við mig hér í þessum ræðustóli í gær. Fjölskylduharmleikur á bak við spilafíkn, foreldrar, einstæðingar,

Já, hver stal því fyrst? Hverjir eru tryggðir fyrir því að tapa ekki á spilakassafíkninni og hverjir tapa? Hvers vegna sér ríkisstjórnin ekki um fjármögnun hjá Rauða krossinum og Landsbjörgu og Háskóla Íslands og losar þau við þessa spilafíkn sem er ekkert annað en fjársjúkir spilafíklar en fulltryggðir gegn þjófnaði, ólíkt þeim sem þeir féfletta.

Þegar maður mátar þessi skilaboð við framkomna fjármálaáætlun er ekki hægt að sjá að hún hjálpi til við að draga úr áhyggjum fólks, því miður. Það vakti strax athygli að í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir 100 milljarða hallarekstri á næstu þremur árum en síðan einhverjum afgangi næstu tvö árin þar á eftir. Þess vegna verður það verkefni nýrrar ríkisstjórnar að snúa þessari stöðu við. Auðvitað vekur athygli að þetta sé niðurstaðan; átta ár af hallarekstri hjá ríkisstjórn sem stærir sig endalaust af hagvextinum. Hverri krónu er eytt, eins og segir í kvæðinu Rónanum eftir Magnús Eiríksson. Sukkið heldur áfram. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hefur birt sína spá sem er í engu samræmi við fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar.

Samtals gerir AGS ráð fyrir að hallinn verði 533 milljarðar á tímabilinu. Munurinn á milli ríkisstjórnarinnar og AGS er því 452 milljarðar. Þegar um er að ræða þetta mikinn mun hlýtur það að kalla á skýringar. Ríkisstjórnin talar um afkomubætandi aðgerðir sem eru ekki útfærðar. Þær þýða væntanlega að annaðhvort verði dregið úr þjónustu eða skattar hækkaðir. Virðulegi forseti. Það er því ekki von á góðu þegar ekki var einu sinni hægt að útfæra það í fjármálaáætlun með hvaða hætti kjarasamningar verði fjármagnaðir.

Nú eru sjö vikur liðnar frá aðgerðum lögreglu þar sem handtökur fóru fram og gerðar voru aðgerðir á veitingastöðum hér á landi vegna rökstudds gruns um vinnumansal. Til ætlaðra þolenda voru gefin út skýr skilaboð um að framtíð þeirra á Íslandi yrði tryggð. Það var beðið eftir útfærslunni. Hún kom núna í apríl, fyrir líklega tíu dögum. Það kemur fram í upplýsingum frá Alþýðusambandi Íslands að sá hluti hópsins sem ekki er kominn með nýtt starf að óbreyttu fái svokallað umþóttunarleyfi

er gefinn kostur á að fá verri kjör, verra leyfi heldur en þau höfðu áður og í einhverjum tilfellum eru fyrirhugaðar fjölskyldusameiningar í uppnámi.

ljúka þessu máli mínu hér, forseti, með því að ítreka stuðning Samfylkingarinnar við bætt úrræði fyrir þolendur mansals. Það þarf að auka heimildir og það þarf að setja í lög bann við nauðungarvinnu með skýrum refsiákvæðum.

Virðulegi forseti. Okkur verður tíðrætt um það sem betur mætti fara. Ég gerði mér sérstaka ferð um helgina til að heimsækja vini á ýmsum aldri sem

þá ætla ég að halda því fram eftir samtöl mín við þá sem ég hitti um helgina að við megum þakka fyrir það sem við höfum og eigum að vera sérstaklega jákvæð gagnvart þeim

Við eigum að tala upp og klappa upp heilbrigðisstéttina okkar. Það er ekki hennar að afsaka það að hér hefur fjölgað óheyrilega fólki sem kallar á þjónustu og við höfum ekki náð að bregðast nógu hratt við því. Sama gildir um kennarastéttina. Talað er um að menntakerfið sé í molum og menn geti ekki lært að lesa lengur. bara fullt af frábæru fólki sem sinnir kennslu og starfar á þessum vettvangi. Ég legg til að við klöppum fyrir því og tölum það fólk upp því að það er að gera sitt besta og ræður ekki við það að hér hafi fjölgað stórkostlega fólki sem ekki er með grunn í

Við eigum að tala stéttirnar upp um leið og við erum að reyna að bæta úr því sem þarf að gefa í. Við skulum gæta þess að tala ekki þrótt og kjark úr fólkinu sem er að gera sitt allra besta í okkar þágu.

Staðan er þessi: Hákarlafyrirtæki eru með skotleyfi á neytendur í núverandi lagaumhverfi. Ísland er kjörlendi fyrir smálánafyrirtæki sem notfæra sér neyð fólks, sem notfæra sér og græða á þeirri stöðu að fleiri og fleiri heimili hafa átt erfitt með að ná endum saman í tíð þessarar ríkisstjórnar sem hefur misst efnahagsmálin gersamlega úr böndunum eins og kristallast í mikilli og þrálátri verðbólgu og einhverjum hæstu vöxtum í hinum vestræna heimi. Þá grípur fólk til örþrifaráða og hákarlarnir Hér voru sett innheimtulög árið 2008 og í kjölfarið reglugerð um hámarksfjárhæð innheimtukostnaðar, mikilvæg skref í rétta átt, en þessar reglur eru komnar til ára sinna og duga ekki til að verja neytendur gegn ósanngjörnum innheimtuaðferðum og smálánafyrirtækin komast mjög auðveldlega í kringum þessar reglur. Segjum að einstaklingur taki 60.000 kr. lán. Þá getur fyrirtækið skipt slíkri kröfu upp í fimm sjálfstæðar kröfur, rukkað svo fyrir sendingu á innheimtubréfi fyrir hverja einustu kröfu, svo fyrir sendingu milliinnheimtubréfs, fyrir símtal, fyrir skriflegt samkomulag um greiðslu og ef krafan endar svo í löginnheimtu bætast tugir þúsunda við til viðbótar þannig að hjá fólki í greiðsluerfiðleikum þá getur kannski 60.000 kr. lán endað með innheimtukostnaði upp á hátt í 200.000 kr. Þetta lætur stjórnarmeirihlutinn hér á Alþingi viðgangast með því að viðhalda úreltu regluverki sem verður að breyta sem allra fyrst. Þess vegna hef ég og við í þingflokki Samfylkingarinnar lagt fram lagafrumvarp um að samanlagður kostnaður við frum-, milli- og löginnheimtu verði aldrei hærri en höfuðstóll kröfunnar sem er til innheimtu hverju sinni. Þetta eru breytingar sem Neytendasamtökin hafa lengi kallað eftir, þetta er í takt við reglur sem hafa verið settar í Svíþjóð og Danmörku og ég trúi ekki öðru, en að þingheimur geti sameinast um reglur í þessa veru til að verja neytendur gegn lánahákörlum sem notfæra sér neyð fólks.

Fjölmennasta sveitarfélagið tekur umfram önnur á sig mestu byrðarnar í samræmi við stærð og ábyrgð. Reykvísk börn fá ekki framlag frá ríkinu í samræmi við það sem þau leggja af mörkum sem með réttu ætti að koma frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Þetta er ólögmæt staða líkt og staðfest hefur verið með dómi héraðsdóms sem nú bíður áfrýjunar í boði ríkisstjórnarinnar. Þetta er í hrópandi ósamræmi við þá forgangsröðun sem ríkisstjórnin vill sýna fram á með aðgerðaáætlun í málefnum íslenskrar tungu, þar sem merkilega lítil áhersla ætlar að verða á grunnskólanemendur landsins. Við bíðum öll eftir að sjá hvort og þá hvernig fjármögnun mun fara fram. Þetta kallar á mjög þétta samvinnu fimm ráðherra í þessari ríkisstjórn, ráðherra í ríkisstjórn sem allir vinna úti í sínu horni. Forseti. Hvert einasta barn á rétt á að fá stuðning við að læra að fóta sig í þessu samfélagi og börn sem eiga foreldra sem tala annað tungumál en íslensku standa ekki jafnfætis þeim sem búa að þeim forréttindum. Þessi pólitíska forgangsröðun, að reyna að taka á móti sem fæstum flóttamönnum og halda að það virki eins og einhver töfrasproti og láti það vandamál hverfa að börn fá ekki íslenskukennslu við hæfi, sýnir aðeins að stjórnvöld eiga engin svör eiga engin svör þegar spurt er um hvað rétt sé að gera fyrir fólk sem hingað flyst og vill verða hluti af okkar samfélagi. Þau svör eigum við jafnaðarmenn.

Samkvæmt úttekt Eystrasaltsráðsins frá árinu 2020 er Ísland bæði áfangaland og millilendingarstaður fórnarlamba mansals, fyrst og fremst kynlífsmansals og vinnumansals. Samkvæmt upplýsingum frá stjórnvöldum voru 56 mansalsmál til rannsóknar hér á landi á árunum 2016–2018.

Úrræðin eru auðvitað til lítils þegar fólk getur ekki notið þeirra. Það er ekki nema von að fórnarlömb mansals vinni ekki með lögreglu þegar það er engin leið til að tryggja þeim rétt til að vera hér á landi. Þau dvalarleyfi sem í boði eru eru annars vegar svokallað umþóttunarleyfi sem er erfitt að fá, gildir einungis í níu mánuði og er ekki endurnýjanlegt, byggir ekki undir rétt til varanlegrar dvalar. Þetta þýðir að dvalarleyfið er í rauninni hugsað fyrir lögreglu til þess að halda vitninu á landinu á meðan unnið er að rannsókn málsins. En eftir stendur spurningin: Hvers vegna í ósköpunum ætti einstaklingurinn að vinna með stjórnvöldum við þessar aðstæður? Hvers vegna í ósköpunum?

Það er alltaf gott þegar flokksfólk hittist og fer yfir liðna daga og horfir til framtíðar enda getur Framsókn lagt sín verk á kjörtímabilinu og lengra aftur kinnroðalaust fram og hefur sömu orku og vilja til að klára verkin fram að næstu kosningum. Sú ríkisstjórn sem setið hefur frá því haustið 2017 eða fyrir 2.334 dögum og var endurkjörin með öruggum meiri hluta árið 2021 hefur tekist á við fjölbreytt og fjölmörg verkefni og átt góða og slæma daga. Til að klára það verkefni hefur þurft ákveðni og víðsýni. Virðulegi forseti. Í nýrri fjármálaáætlun kemur fram sterk staða þjóðarbúsins þrátt fyrir áföll síðustu ára, heimsfaraldur og jarðhræringar á Reykjanesskaga sem standa enn yfir og ekki sér fyrir endann á. Það er mikilvægt að beita skynsamlegri fjármálastefnu á næstu misserum til að halda jafnvægi, ná niður verðbólgu og halda í við skuldahlutfall ríkisins. Við neyðumst til að einblína á þau markmið þrátt fyrir stöðugan og góðan hagvöxt sem hefur verið 20% á síðustu þremur árum á meðan nágrannaríki okkar eru sum hver að berjast við neikvæðan hagvöxt. Atvinnustigið er hátt og íslenska þjóðarsálin vill hafa það þannig, en því fylgir spenna sem þarf að halda í við. Meðallaun hafa verið að hækka og það mikilvægasta er að nú í vetur náðust langtímakjarasamningar sem er á okkar ábyrgð að haldi. Það er öllum til framdráttar. Óvissan ríkir þó áfram og því þarf að fara varlega líkt og þegar þarf að lækka undir pottunum svo það sjóði ekki upp úr.

eru fyrir þinginu kerfisbreytingar sem eiga að fylgja kjarabætur fyrir þennan hóp. Það var búið að lofa þeim kjarabótum frá næstkomandi áramótum en svo kom upp úr krafsinu að það var ekki hægt að innleiða lögin nægilega hratt og þeim var því seinkað um átta mánuði og kjarabótunum sömuleiðis, þrátt fyrir að búið væri að lofa kjarabótunum frá næstu áramótum og gera ráð fyrir þeim í síðustu fjármálaáætlun,

eða þá í að bæta afkomu ríkissjóðs, sem öryrkjar, sem var lofað þessari upphæð, eru að greiða fyrir. Það er mjög algengt í kjarasamningum að það séu gerðar afturvirkar hækkanir og það er ekkert sem kemur í veg fyrir það að þessi kjarahækkun, kjarabót sem átti að taka gildi um næstu áramót, taki ekki gildi átta mánuðum seinna heldur taki afturvirkt gildi um næstu áramót þegar búið er að innleiða allt þetta blessaða regluverk sem tekur svona langan tíma að gera. Ég skora því á stjórnvöld að standa við gefin loforð, klára verkin og ja, fara alla vega nær þessum 60% sem vantar upp á í kjörum öryrkja.

Það verður handaupprétting. Þetta eru afbrigði um hvort 15. og 16. dagskrármálið megi taka á dagskrá og nú greiðum við atkvæði. Ég vil biðja þá sem segja já að gefa mér merki.

og það sem kemur fram í henni, það sem er verið að undirstrika. Ég held að þetta sé einmitt mjög mikilvægt að við fáum sem fyrst skýrslu um íþróttir, framlag íþrótta og líka þá kortlagningu sem við þurfum á að halda í breyttu umhverfi, hvernig íþróttirnar koma síðan inn í þennan oft harða og sérstaka veruleika sem við búum við. Við erum að sjá fram á það að sjálfboðaliðastarfið innan íþróttanna, sem við þekkjum mörg hver vel, er erfiðara en áður. En um leið er þetta svo gríðarlega mikilvægt fyrir hvert samfélag að byggja upp öfluga

Virðulegi forseti. Ég finn að það er mikill áhugi fyrir málinu, það er gott. Ég mæli hér í dag fyrir frumvarpi til laga um lagareldi. Þetta frumvarp er samið í matvælaráðuneytinu í miklu og góðu samráði við alla helstu hagaðila málaflokksins á öllum stigum málsins. Málið á sér nokkurn aðdraganda og tel ég rétt hér í upphafi að gera grein fyrir forsögu þess í stuttu máli. Ég vil þó byrja á því að segja að ég fagna þeirri miklu umræðu sem hefur verið um málið undanfarin misseri. Það er ekki sjálfgefið að svona frumvarp fái svona mikla umfjöllun áður en mælt er fyrir því. Þetta tel ég vera mikið heillaskref fyrir umræðuhefð á Íslandi, þær breytingar sem hafa orðið á málinu frá því að það kom fyrst fram hafa vakið athygli sem og efnisatriði frumvarpsins, enda um grundvallarbreytingar á lagareldi að ræða. Það er framfaraskref að mál séu unnin með þessum hætti, ekki síst þegar um er að ræða heildarlöggjöf fyrir ört vaxandi og oft á tíðum umdeilda atvinnugrein. Verkið er löngu tímabært sökum þessa og tel ég að þær breytingar sem lagðar eru til í þessu frumvarpi séu farsælar fyrir náttúruvernd, dýravelferð og þróun lagareldis á Íslandi. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er kveðið á um að mótuð verði heildstæð stefna um uppbyggingu, umgjörð og gjaldtöku lagareldis þar sem lögð verði áhersla á tækifæri til atvinnusköpunar og mikilvægi þess að atvinnugreinin byggist upp á grundvelli sjálfbærni, vísindalegrar þekkingar og verndun villtra laxastofna. Þá ber að nefna að við síðustu breytingu á gildandi lögum, sem var á árinu 2019, ákvað Alþingi að lög um fiskeldi skyldu endurskoðuð eigi síðar en 1. maí 2024.

Á þessum grunni var hafist handa í matvælaráðuneytinu að móta stefnu til framtíðar. Að frumkvæði forvera míns, hæstv. innviðaráðherra Svandísar Svavarsdóttur, var óskað eftir úttekt Ríkisendurskoðunar á lagaframkvæmd, stjórnsýslu og eftirliti sjókvíaeldis. Ríkisendurskoðun skilaði úttekt í janúar 2023 þar sem ráðuneyti og stofnanir fengu mikilvægar ábendingar varðandi núverandi framkvæmd. Ljóst var að mikið verk væri að vinna við að þróa lagaramma og stjórnsýslu sjókvíaeldis til samræmis við umfang og vöxt greinarinnar. Alþjóðlega ráðgjafarfyrirtækið Boston Consulting Group var fengið til að leggja mat á framtíðarmöguleika Íslands á sviði lagareldis, sem er yfirheiti yfir sjókvía-, land-, þörunga- og úthafseldi. Fyrirtækið vann mikilvæga og góða valkostagreiningu um stöðu og framtíð lagareldis á Íslandi og hafði samráð við mikinn fjölda hagaðila í því ferli. Niðurstöður Boston Consulting voru þær að gríðarleg tækifæri fælust í uppbyggingu lagareldis hér á landi. Ein meginforsenda þess að nýtt væru tækifærin og atvinnugreininni gæti vaxið fiskur um hrygg væri hins vegar að lagaleg umgjörð og stjórnsýsla yrði styrkt verulega frá því sem nú er. Þessar greiningar hafa reynst mikilvægar stoðir í vinnu ráðuneytisins við frumvarpsgerðina. En fleira kom einnig til. Alvarleg mál, svo sem blóðþorrafaraldur í árslok 2021 sem hafði mikil áhrif á fiskeldi á Austfjörðum til sex mánaða, og alvarlegir strokatburðir sem hafa átt sér stað hér við land á undanförnum árum og nú síðast í haust þegar frjór eldislax komst upp í veiðiár. Slíkt verður ekki kallað annað en umhverfisslys. Í kjölfar þessa voru skipaðir starfshópar til að fara ofan í saumana á þessum atburðum og benda á leiðir til úrbóta. Þannig skilaði starfshópur um smitvarnir í sjókvíaeldi minnisblaði til ráðherra í febrúar 2023 og starfshópur um strok í sjókvíaeldi skilaði skýrslu til ráðherra í maí 2023. Vinna beggja þessara starfshópa hefur reynst vera afar mikilvæg við gerð þessa frumvarps. Loks er rétt að nefna að í október á síðasta ári voru lögð fram drög að nýrri stefnumótun lagareldis fram til ársins 2040 en hún tekur líkt og frumvarpið sem hér er mælt fyrir mið af þeirri vinnu sem á undan er lýst. Í stefnumótuninni er lagt upp með að framtíðaruppbygging í lagareldi byggi á skýrum viðmiðum sjálfbærrar nýtingar, vistkerfisnálgunar og varúðar. er lögð á að eftirlit, vöktun og rannsóknir með framleiðslunni standist ýtrustu kröfur til að koma í veg fyrir neikvæð áhrif á umhverfið í framtíðinni og er slíkt forsenda fyrir vexti og viðgangi greinarinnar. Í stefnunni er jafnframt lagt upp með að leyfishafar greiði sanngjarnt gjald fyrir afnot af sameiginlegum auðlindum sem skili tekjum sem m.a. standi undir stjórnsýslu, rannsóknum og vöktun málaflokksins og nauðsynlegri innviðauppbyggingu.

Þannig hafa metnaðarfull áform um auknar rannsóknir og eftirlit þegar verið fjármögnuð. Þetta er mikilvægur þáttur í þeim breytingum sem við viljum sjá í greininni. Í öllu þessu ferli hefur verið ítarlegt samráð við skilgreinda hagaðila eins og ég sagði áðan. Þeir fengu tækifæri til þess að koma með athugasemdir við skýrslu ríkisendurskoðanda sem og skýrslu Boston Consulting Group sem var sett í opið samráð inn á samráðsgátt stjórnvalda auk þess sem samtöl áttu sér stað við hagaðila við gerð skýrslunnar. Rekstraraðilar voru með einn fulltrúa í vinnuhóp um smitvarnir. Rekstraraðilar og veiðiréttarhafar fengu að koma með athugasemdir við vinnu strokhópsins auk þess sem skýrslan var sett inn á samráðsgátt. Við gerð stefnumótunarskýrslunnar var ítarlegt samráð en m.a. voru haldnir sex fundir með mismunandi hagsmunahópum í undirbúningsferlinu auk þess að drög að stefnumótunarskýrslu voru sett í opið samráð. Á öllum stigum hafa hagaðilar getað óskað eftir fundi við ráðuneytið og hafa verið haldnir fjölmargir fundir um einstaka málefni. Með frumvarpi þessu er lagt til að felld verði úr gildi núgildandi lög um fiskeldi nr. 71/2008. Í stað þeirra verði mynduð heildarumgjörð um greinar lagareldis sem lúta að sjókvíaeldi, landeldi og hafeldi, þar sem sett eru skilyrði til aukinnar verðmætasköpunar með sjálfbæra nýtingu og vistkerfisnálgun að leiðarljósi. Með frumvarpinu er því í fyrsta skipti settur rammi utan um bæði landeldi og hafeldi þar sem Ísland er í kjörstöðu til að vera leiðandi á heimsvísu. Meginefni frumvarpsins snýr að sjókvíaeldi enda er það sú atvinnugrein sem er komin hvað lengst á veg og þarfnast mestra úrbóta. Í dag eru tvö meginstjórntæki til að meta umhverfisáhrif sjókvíaeldis sem eru á ábyrgð Hafrannsóknastofnunar. Stofnunin metur burðarþol hvers fjarðar, þ.e. hversu mikið af lífmassa er óhætt að ala í firði eða hafsvæði án þess að óásættanleg áhrif á umhverfið hljótist af. Þannig er metin geta fjarðar til að taka við auknu lífrænu álagi án þess að það hafi óæskileg áhrif á lífríkið. Þetta stjórntæki er grundvallað á vatnatilskipun Evrópusambandsins sem leidd hefur verið í lög hér á landi. Hafrannsóknastofnun hefur einnig búið til áhættumat erfðablöndunar sem er ætlað að meta hættu á erfðablöndun sem hlutfall af umfangi sjókvíaeldis á tilteknu svæði. Samhliða þessu ber Hafrannsóknastofnun ábyrgð á vöktun á lífríkinu og hefur stofnunin lagt fram metnaðarfulla aðgerðaáætlun þar sem gengið verður mun lengra en gert er í dag til samræmis við ákvæði þessara laga með ítarlegri vöktun á vistkerfisáhrifum, rannsóknum á erfðablöndun og vöktun í ám, með aðgerðum til að styrkja villta laxastofninn, áhrif sníkjudýra á vistkerfið í víðum skilningi og útvíkkun á burðarþoli þar sem skoðað verður allt álag, þar með talin óæskileg efni, svo sem örplast og mengun frá þungmálmum. Mikilvægt er að verkfærakista eftirlitsaðila sé í stöðugri endurskoðun og fái að þróast í takt við aukna þekkingu og reynslu af sjókvíaeldi hér á landi. Hafrannsóknastofnun hefur verið tryggt aukið fjármagn í gegnum fjármálaáætlun, eins og ég sagði áðan, til að rannsaka umhverfisáhrif í sjókvíaeldi í víðu samhengi, hvort heldur er með rannsóknum eða vöktun, til að renna styrkum stoðum undir fyrirliggjandi stjórntæki. Virðulegi forseti. Í frumvarpi þessu eru boðaðar miklar breytingar frá núgildandi lögum. Þær umfangsmestu eru í meginatriðum Í fyrsta lagi mun atvinnugreinin starfa samkvæmt áhættustýrðu skipulagi með innleiðingu smitvarnasvæða. Samkvæmt þessu verður hver fjörður smitvarnasvæði og innan hvers svæðis starfar einn rekstraraðili. Ábyrgð á umgengni um náttúru og lífríki einstaka fjarðar hvílir því á herðum viðkomandi leyfishafa. Markmiðið með þessari breytingu er að draga úr áhættu vegna útbreiðslu smitsjúkdóma og sníkjudýra. Reynsla nágrannalanda okkar hefur sýnt svart á hvítu að þegar margir rekstraraðilar starfa innan sama svæðis leiðir það til þess að farvegur sjúkdóma og sníkjudýra er mun greiðari en ella. Dæmi þess höfum við séð hér á landi með útbreiðslu blóðþorra og lúsafaraldurs, eins og ég kom inn á áðan. Með þessu fyrirkomulagi er fyrirséð að auðveldara verði að ná utan um frávik einstakra rekstraraðila í starfsemi sjókvíaeldis. Til að ná þessum markmiðum um svæðaskiptingu er í frumvarpinu gert ráð fyrir aðlögunartíma til 1. júlí 2028 fyrir fyrirtæki í sjókvíaeldi til að semja sín í milli um færslu leyfa og starfsemi milli smitvarnasvæða ellegar falla þau niður. Það er því brýnt að rekstraraðilar komi sér saman innan þess tímaramma svo ekki komi til íhlutunar af hálfu stjórnvalda. Horft er til einstakra smitvarnasvæða sem líffræðilegra eininga. Þannig verður rekstraraðilum skylt að hvíla smitvarnasvæði í tiltekinn tíma þar til svæðið nær jafnvægi, hvort sem það er vegna sjúkdóma, sníkjudýra eða álags á umhverfi eða vistkerfi svæðanna. Ef framleiðsla rekstraraðila á einstaka smitvarnasvæði hefur neikvæð áhrif á umhverfi eða vistkerfi umfram það sem burðarþol þess svæðis heimilar leiðir það sömuleiðis til lækkunar framleiðsluheimilda við endurskoðun burðarþols. Á hinn bóginn, ef áhrifin eru minni en burðarþolið gerir ráð fyrir, getur það leitt til aukningar en þó aldrei umfram það sem hámarksburðarþol svæðisins segir til um. Samhliða innleiðingu smitvarnasvæðanna verður innleidd framleiðslustýring vegna affalla og lúsa á hverju smitvarnasvæði. Það er í fyrsta sinn sem slík aðferðafræði er leidd í lög á heimsvísu samkvæmt mínum upplýsingum. Í núgildandi kerfi er til staðar sá freistnivandi að setja í sjó seiði sem eru ekki á vetur setjandi þar sem engin viðurlög eru við afföllum. Með breytingum á rekstraraðili yfir höfði sér að draga úr framleiðslu sinni ef afföll og sníkjudýr fara fram úr skilgreindum viðmiðum. Að sama skapi verður möguleiki til vaxtar ef rekstraraðilar eru undir viðmiðunum. Þá er búið að herða afturköllunarákvæði frumvarpsins á þann veg að brot gegn ákvæðum eða stjórnvaldsfyrirmælum settum samkvæmt þeim geta leitt til leyfissviptingar teljist brotin alvarleg. Í öðru lagi verða leyfi til að framleiða frjóan lax ekki lengur bundin við einstaka rekstrarleyfi hvers rekstraraðila heldur mun rekstraraðili hafa til umráða það heildarmagn heimilda sem hann hefur fengið úthlutað og getur ráðstafað heimildum sínum innan þeirra smitvarnasvæða sem hann hefur til umráða. Hér mætti hugsa sér að upp komi blóðþorrasmit eða alvarlegt lúsasmit á tilteknu smitvarnasvæði sem gerir það að verkum að hvíla það svæði. Í stað þess að þær heimildir sem nýttar hafa verið á því svæði liggi ónýttar væri hægt að hvíla slík svæði í lengri tíma en ella og nýta framleiðsluheimildirnar annars staðar á meðan. Viðkomandi getur sömuleiðis selt, flutt eða leigt þær heimildir til annarra rekstrarleyfishafa innan sama landsvæðis. Þetta er meðal þeirra atriða sem hafa verið gagnrýnd. Hér er þó grundvallarmunur. Sjókvíaeldi byggir á staðbundinni nýtingu fjarða á Íslandi. Staðbundin nýting tryggir byggðafestu því eðli málsins samkvæmt fara firðirnir ekki neitt. Staðbundin nýting þýðir að starfseminni eru skorður settar innan ákveðins svæðis, svo sem vegna friðunarsvæða, burðarþols og áhættumats fjarðarkerfa, strandveiðiskipulags o.s.frv. Til þess að taka af allan vafa þá eru firðir á Íslandi sameign þjóðarinnar og ljóst að stjórnvöld fara með umráðarétt yfir þeim. Þá leiðir staðbundin nýting til þess að starfseminni eru settar skorður innan nýtingarsvæðisins, svo sem, eins og ég sagði áðan, vegna friðunarsvæða, burðarþols og áhættumats fjarðarkerfa o.s.frv. Annað atriði sem hefur verið gagnrýnt varðar ótímabundin leyfi. Í því samhengi er mikilvægt að hafa í huga núgildandi lagaumhverfi en samkvæmt því eru rekstrarleyfi gefin út til 16 ára í senn.

Sérstaklega var bent á í skýrslunni að þegar rekstrarleyfi renna út þá hefur Matvælastofnun afar takmarkaðar heimildir til að synja aðila um endurnýjun þrátt fyrir að frávik hafi orðið í starfseminni eða hún ekki innan markmiða laganna. Enn fremur eru heimildir til afturköllunar rekstrarleyfa afar takmarkaðar í núgildandi lögum. Það þýðir að í dag getur rekstraraðili í raun farið á svig við rekstrarleyfið og þær skyldur sem á honum hvíla þar sem þessar heimildir eru takmarkaðar til þess að stöðva atvinnustarfsemina innan þeirra 16 ára sem leyfið er í gildi. Þessu viljum við breyta. Segja má að útgáfa ótímabundinna leyfa sé leið til þess að leggja auknar byrðar og skyldur á herðar rekstraraðila enda hlýtur rekstraraðilinn aukin og betri réttindi. Það má því segja að hér sé verið að innleiða handbremsu í kerfið. Með þessu frumvarpi er því settur fram skýr rammi til að afturkalla leyfin. Nýtingarréttindi sem hljótast með þessu frumvarpi verður því mögulegt að afturkalla ef markmið löggjafarinnar eru brotin. Persónulega hef ég engan áhuga á að gefa afslátt af markmiðum þessa frumvarps. Í þriðja lagi er í sérstökum kafla frumvarpsins fjallað um strok. Nú er með skýrum hætti kveðið á um þá skyldu rekstrarleyfishafa að halda eldisfisk innan sjókvía og tekinn af allur vafi um að strok sé óheimilt og ekki ásættanlegur hluti Þannig verði engin frávik þegar kemur að stroki án afleiðinga. Í frumvarpinu er að finna þau nýmæli að lagðar eru á sektir fyrir hvern fisk sem veiðist í ám og fara sektarákvarðanir eftir því hvort fiskur finnst í ám sem eru hluti af áhættumati erfðablöndunar eða ekki. Verði strokatburður þar sem meðalþyngd frjórra laxa er undir 1 kg., er gert ráð fyrir að til grundvallar sektarákvörðun verði fjöldi fiska sem sé margfeldi af endurkomuhlutfalli þess fjölda fiska sem strjúka.

að mengunarvaldur greiði fyrir það tjón sem hann veldur, það sem nefnist á íslensku mengunarbótareglan eða, með leyfi forseta, „polluter pays principle“. Hér er verið að undirbyggja hlutlægar reglur varðandi strok þannig að sektarandlag frjós fisks sem finnst í veiðiá verður allt að 5 millj. kr. á hvern fisk. Alvarlegir strokatburðir geta síðan leitt til afturköllunar leyfisveitingar. Reglur sem þessar fela í sér mikilvæg varnaðaráhrif og skapa hvata fyrir rekstraraðila til að fjárfesta í búnaði, ferlum og þekkingu til að varna því að slíkir atburðir eigi sér stað. Þetta sýnir þróun í öðrum löndum þar sem eldi er komið lengra á veg, en mjög hefur dregið þar úr stroki. Mikilvægt er að beita sektum sem varnaðaraðgerðum til að skapa hvata til fjárfestinga. Þá skal það áréttað að strokatburðir leiða ekki aðeins til refsinga vegna umhverfisbrota heldur kunna þeir að hafa neikvæð áhrif á afkomu og eignarréttindi veiðiréttarhafa og annarra rekstrarleyfishafa í sjókvíaeldi með lækkun á áhættumati erfðablöndunar. Af þeim sökum gerir frumvarpið ráð fyrir því að ábyrgð rekstrarleyfishafa á stroki sé hlutlæg, þ.e. að ekki þurfi að sýna fram á sök rekstrarleyfishafa til þess að til sektarákvörðunar komi. Þá geta atvik sem eru hluti af eðlilegri og eðlisbundinni áhættu í rekstri sjókvíaeldis ekki talist vera óviðráðanlegir atburðir. Hér er verið að tala um göt á netpoka vegna núnings við aðra hluti eða árekstur á vegum rekstrarleyfishafa á sjókví svo dæmi séu tekin, enda eru þetta innbyggðir áhættuþættir í sjókvíaeldi þótt sannanlega geti verið um illviðráðanlega atburði að ræða. Með frumvarpinu er jafnframt gert ráð fyrir því að hlutverk stofnana í stroktilvikum breytist með þeim hætti að yfirstjórnar- og samræmingarhlutverk færist frá Fiskistofu til Matvælastofnunar en skylda hvílir á samráði stofnunarinnar við Fiskistofu vegna sérþekkingar hennar og lögboðins hlutverks. Í frumvarpinu er einnig reynt að eyða öllum vafa um framkvæmd og upprunagreiningu laxa sem veiddir eru vegna gruns um eldisuppruna en án sýnatöku og greiningar verður sjaldnast vitað með fullvissu hvar tiltekinn lax á uppruna sinn. Kostnaður sem fellur til við þessa greiningu fellur á rekstrarleyfishafa í þeim tilvikum þegar unnt er að rekja uppruna til ákveðins aðila en að öðrum kosti fellur kostnaður á ríkissjóð. Hér er því verið að undirbyggja hlutlægar reglur sem geta leitt til leyfissviptingar. Í fjórða lagi er lagt til að breytingar verði gerðar á gjaldtöku. Gjaldtökunni verður breytt á þann veg að rekstraraðila greiði gjald í samræmi við afkomu. Ef lítill munur er á milli framleiðslukostnaðar og heimsmarkaðsverðs er gjaldhlutfallið lægra en í núverandi fyrirkomulagi, en þegar mikill munur er á framleiðslukostnaði og heimsmarkaðsverði verður gjaldtakan hærri. Þannig verður tekið betra tillit til verðsveiflna og breytinga á kostnaðarliðum sjókvíaeldis og þannig færist gjaldtakan nær því að endurspegla tekjumyndun rekstraraðila á hverjum tíma. Áfram verður stuðst við meðaltalsnálgun og mun þessi aðferð tryggja að rekstraraðilar geti ekki verið með tilfærslur á kostnaði. Markmið gjaldtökunnar er einnig útvíkkað til að framleiðslugjald innifeli hvata til taka upp framleiðsluaðferðir sem draga úr þeirri áhættu sem fólgin er í að ala fisk í opnum sjókvíum. Í því sambandi má m.a. benda á hvata til að innleiða lokaðan eldisbúnað, eldi á ófrjóum laxi, útsetningu stærri seiða, hvata til að stytta eldistíma í sjókvíum og hvata til nýtingar annarra tæknilausna sem hafa sama tilgang. Með þessu móti er tekið tillit til nýjunga sem ekki eru endilega augljósar nú en kunna að skila bættri umgengni og aukinni dýravelferð. Umhverfishvatar eru hugsaðir til að ýta undir fjárfestingar í búnaði, þekkingu og þróun lausna sem flýta fyrir umskiptum í framleiðsluaðferðum og stuðla að bættri umgengni við umhverfi og aukinni dýravelferð, t.d. vegna minna lífræns álags, minni hættu á stroki og minni afföllum. Markmiðið er því að veita rekstraraðilum tækifæri til að standa undir fjárfestingum og þróunarkostnaði sem til þarf svo betur megi tryggja umhverfis- og dýravelferðarsjónarmið eins og ég hef hér lýst. Á hinn bóginn getur rekstraraðili þurft að greiða hærri gjöld og eiga jafnframt þá hættu á að verða fyrir skerðingum vegna affalla og lúsar, eins og ég hef áður farið yfir. Virðulegur forseti. Lagt er til að breytingar verði á úthlutunarfyrirkomulagi fiskeldissjóðs þannig að fjármunir renni beint til sveitarfélaga í samræmi við umfang sjókvíaeldis á hverju svæði til að mæta innviðaþörf Með breytingunum eykst fyrirsjáanleiki í fjárveitingum. Þetta er svar við ákalli sveitarfélaganna um gagnsærra og skilvirkara fyrirkomulag. Í fimmta lagi er lagt til að núgildandi friðunarsvæði verði lögfest. Samkvæmt auglýsingu landbúnaðarráðherra frá árinu 2004 er eldi laxfiska óheimilt á Húnaflóa, Skagafirði, Skjálfanda, Þistilfirði, Bakkaflóa, Vopnafirði og Héraðsflóa. Markmið og tilgangur þessarar lokunar er að draga úr áhættu af völdum mögulegs stroks úr sjókvíaeldi, lágmarka hættu sem kynni að stafa af dreifingu sjúkdóma og sníkjudýra og vernda stofna sjógenginnar bleikju og urriða fyrir áhrifum af völdum sjókvíaeldis. Þar sem friðunarsvæði umræddra svæða eru afar mikilvæg til að lágmarka áhrif sjókvíaeldis á umhverfi sitt og villta stofna þykir rétt að þau verði lögfest. Þannig muni friðunarsvæðin hvíla á sterkari réttarheimild en auglýsing veitir og allar framtíðarbreytingar, hvort sem er til rýmkunar eða þrengingar, verða aðeins gerðar með vilja Alþingis. Með frumvarpinu er jafnframt lagt til að friðunarsvæðin verði útvíkkuð með þeim hætti að undir þau falli einnig Eyjafjörður og Öxarfjörður.

Á grundvelli núgildandi laga um fiskeldi leitaði ráðuneytið umsagnar sveitarfélaga í nágrenni Eyjafjarðar um hvort rétt væri að takmarka eða banna fiskeldi eða ákveðnar eldisaðferðir í sjókvíum í Eyjafirði.

þar sem fram kom að tilefni væri til þess að banna fiskeldi í sjókvíum í Eyjafirði m.a. vegna stöðu villtra stofna laxfiska, þá sérstaklega bleikju. Byggist ráðgjöf stofnunarinnar byggir á varúðarnálgun, þar sem náttúran njóti vafans í því skyni að nýting auðlinda væri sjálfbær. Þegar stefnumótunardrög lagareldis voru kynnt til samráðs var lýst yfir að fyrirhugað væri að lögfesta friðunarsvæði auglýsingar nr. 460/2004. Við stefnumótunardrögin bárust alls 86 umsagnir og þar af voru átta frá aðilum sem kölluðu eftir því að lögfestingin yrði einnig látin ná til Eyjafjarðar. Þegar síðan frumvarpsdrögin voru kynnt til samráðs var lagt til að lögfestingin myndi einnig ná til Eyjafjarðar og Öxarfjarðar. Við frumvarpsdrögin nú bárust rúmlega 80 umsagnir frá einstaklingum þar sem lýst var yfir stuðningi við tillögu frumvarpsins um að friða Eyjafjörð og Öxarfjörð. Sami hópur fagnaði jafnframt þeirri tillögu frumvarpsins að friðunarsvæði yrðu framvegis ákveðin með lagasetningu í stað auglýsingar ráðherra. Virðulegur forseti. Ég hef hér rakið veigamestu breytingarnar á umhverfi lagareldis. Í frumvarpinu er að finna fjölmörg önnur nýmæli eða breytingar sem ætlað er að skapa greininni ramma sem byggist á skýrum

Þá er líkt og ég nefndi áðan að finna í frumvarpinu ramma utan um greinar landeldis og hafeldis. Ofangreindar breytingar eru umfangsmiklar og gæti vaknað sú spurning hvort nægur tími sé til stefnu til þess að vinna úr svo yfirgripsmiklu frumvarpi það sem eftir er af þinginu. Já, tíminn er sannarlega stuttur. Hins vegar hefur farið fram mjög svo ítarlegt samráð með öllum helstu hagaðilum og stofnunum sem eiga hagsmuni af þessu frumvarpi, eins og ég fór yfir hér fyrr í ræðu minni. Samráðsferli hefur átt sér stað á öllum stigum málsins, allt frá undirbúningi stefnumótunarinnar til endanlegrar útgáfu frumvarpsins. Þá vann matvælaráðuneytið frumvarpið í nánu samráði við Matvælastofnun og Hafrannsóknastofnun og mikið af þeim breytingum sem hér hafa verið raktar hafa komið að frumkvæði þessara stofnana. Þetta ítarlega samráð er að mínu viti lykilforsenda þess hversu vel hefur tekist upp með frumvarpið sem hér er undir. Það er ekkert leyndarmál að það hefur reynst áskorun að koma til móts við ólík sjónarmið í ferlinu enda, eins og við þekkjum, eru uppi skiptar skoðanir um atvinnugreinina.

Það er ekki bara þjóðhagslega mikilvægt að ljúka umbótum á lagaumhverfinu heldur er það einnig áskilið í lögum um fiskeldi að þau verði endurskoðuð á þessu ári. Að lokum vil ég þakka þeim sem komu að gerð frumvarpsins fyrir mikla og góða vinnu. Hér er lögð á það áhersla að náttúran njóti vafans og ekki sé gengið of nærri umhverfinu með metnaðarfullum markmiðum sem lúta að verndun dýra og náttúru. Ég tel þær áherslur endurspegla það undirstöðuatriði að þau sem hagnýta sameiginlega náttúruauðlindir landsins greiði af því sanngjarnt gjald og beri ábyrgð í þeim efnum.

að gera tilraun til að afhenda laxeldisfyrirtækjum í eigu norskra auðmanna varanlegan aðgang að fjörðunum okkar með rekstrarleyfum sem eiga að gilda út í eilífðina og sem verður hægt að veðsetja og framselja og braska með. Velkomin í Verbúðina, seríu 2. Ég er reyndar ekki viss um að höfundum Verbúðarinnar hefði látið sér detta í hug slíkur súrrealismi að hér myndi ráðherra standa og reyna að telja Alþingi trú um að með því að veita ótímabundin rekstrarleyfi sé verið að innleiða ákveðna handbremsu, að ótímabundin rekstrarleyfi séu handbremsa. Ég held að höfundum Verbúðarinnar hefði aldrei dottið þetta í hug. (Forseti hringir.) En hvernig dettur hæstv. ráðherra í hug að ríkisstjórnin komist upp með þetta?

Frú forseti. Er hv. þingmaður ánægður með ástandið eins og það er? Hæstv. ríkisstjórn verður að búa sér til betri talpunkta. Þau verða að finna sér almennilega afsökun fyrir þessum lagabreytingum. Það er algerlega óboðlegt að koma hingað inn í þingsal með svona málflutning. Afsökunin er núna sú að það sé ákveðin réttaróvissa til staðar, gott og vel, að það séu ekki nógu skýrar heimildir í lögum til að afturkalla leyfin. En hver er leið ríkisstjórnarinnar út úr þessu? Það eru til ýmsar leiðir til þess að breyta lögum hér í þessum sal. Lausn ríkisstjórnarinnar á þessu máli er að reyna að þröngva því hér í gegnum þingið að það verði staðfest með óafturkræfum hætti að leyfin séu ótímabundin. Þetta er sú leið sem Vinstrihreyfingin – grænt framboð og ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar vill fara, að styrkja stöðu laxeldisfyrirtækjanna en veikja stöðu íslensku þjóðarinnar til að ráða því sjálf hvernig er farið með sameiginlegar auðlindir okkar. Og svo kalla þau sig Sjálfstæðisflokk, svo tala þau um þjóðareign auðlinda á tyllidögum.

Það liggur alveg fyrir. Það kemur engum á óvart. Það var það ekki heldur þegar lögin voru sett síðast. En ég tel að við séum hér bæði að treysta í sessi við erum að festa enn betur öll umhverfissjónarmið sem hér eru undir sem ekki eru í núgildandi lögum. Við erum hér með varúðarnálgun og ég trúi því ekki að hv. þingmaður beiti sér gegn slíku því að það er jú ekki í anda hans flokks, trúi ég, að fara gegn því að styrkja umhverfisréttinn með öllum þeim hætti sem hér er gert þegar kemur að þessari atvinnugrein.

hæstv. ráðherra talaði eins og þetta frumvarp væri betra heldur en það sem er og þetta væri dálítið svona allt eða ekkert. Ég velti fyrir mér hvort það sé hluti af einhverju samkomulagi sem var gert innan ríkisstjórnarinnar um breytingar, af því að það er alveg ljóst að frumvarpið kemur gjörbreytt frá

Hvernig varð sú breyting? Hver var það sem breytti þessu? Úr hvaða flokki kemur þessi breyting og hvernig er hún til þess fallin að ná betur markmiðum frumvarpsins um verndun lífríkis og villta laxastofnsins og allt þetta fallega sem kemur fram í markmiðunum í byrjun?

Frú forseti. Það er ekkert öðruvísi með þetta mál en önnur. Þegar þau koma úr samráðsgátt stjórnvalda þá eru oft gerðar ýmsar breytingar og það var að þessu sinni líka gert.

Við þekkjum alveg hvað það er sem er undir þegar kemur að því hvers vegna fiskar strjúka. Það getur verið stærð möskvanna sem er þekktasta ástæðan þegar við erum að fara yfir þau mál.

virkilega beita fyrirtækin sér fyrir því að koma í veg fyrir slysasleppingar. Ég spurði ráðherra: Hvaða rök liggja undir? Hvaða rök eru fyrir því að gera þessa breytingu? Hvernig mun það að sekta í staðinn fyrir að minnka framleiðsluheimildir betur ná markmiðum um verndun vistkerfisins, verndun villta laxastofnsins, sem er uppleggið í þessu frumvarpi samkvæmt markmiðskafla frumvarpsins?

Það var ástæðan fyrir því að það var ákveðið að beita sektarviðurlögum til þess að gæta meðalhófsreglu. En sannarlega er verið að nálgast sektarfjárhæðir þannig að um sé að ræða sambærilega fjárhæð og ef varanleg skerðing væri. Í greinargerðinni er þetta einmitt vel rakið þar sem um

Það er mikilvægt að afnotaréttur af sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar verði aldrei varanlegur. Það er algerlega ljóst að það er vilji þjóðarinnar. — Ég er að vitna hér í orð fyrrverandi formanns Vinstri grænna, fyrrverandi forsætisráðherra, og núverandi forsetaframbjóðenda frá því fyrir örfáum árum þegar verið var að bregðast við því að Samherji er farinn að ganga í arf, að kvótaeign Íslendinga er farin að ganga í arf. Ég ætla að biðja hæstv. ráðherra að sýna mér, sýna Alþingi og sýna íslenskri þjóð þá virðingu að svara ekki spurningunni um þessa ákvörðun um ótímabundið rekstrarleyfi á þann hátt að hér sé verið að bregðast við á þann eina hátt sem hægt var við athugasemd Ríkisendurskoðunar um að matvælaráðuneyti þurfi að taka af allan vafa um það hvort rekstrarleyfi teljist tímabundin eða ótímabundin. Þetta er rugl,

ekki síst vegna þess að þau eru líka um leið staðbundin. Þau eru ekki framseljanleg á milli landshluta heldur eru þau fyrst og fremst þar sem þau eru til þess að styrkja þær byggðir sem að þeim snúa. sem að þeim snúa. Það er auðveldara að grípa inn í, verði rekstrarleyfishafanum á, heldur en hægt er að gera í núverandi kerfi þannig að það er það sem hér er undir varðandi það hvers vegna talið er betra að hafa ótímabundin leyfi frekar en að hafa þau með tilteknum árafjölda.

Spurningin mín var: Var þetta eina breytingin? Vegna þess að þetta snýst ekki um núgildandi lög og síðan ótímabundin leyfi, það vitum við öll. Mig langar til þess að spyrja: Af hverju í þessari umfangsmiklu endurskoðun er ekki drepið á því að halda hér útboð

að þessi leyfi verði ótímabundin? Það er, eins og menn muna, ástæðan fyrir því að ekki er hægt að fara þá leið þegar kemur að breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu vegna þess að þar hafa menn jú áunnið sér réttindi. Ef það er ástæðan núna fyrir að binda þetta, hafa þetta ótímabundið, til þess að ekki sé hægt að fara út í þá vegferð síðar

umfram lífmassa eins og hv. þingmaður er hér að velta upp. Það kom fram í skýrslu hjá ríkisendurskoðanda að reyndin hafi aftur á móti verið sú að nánast engum slíkum svæðum er til að dreifa og forsendur til útboðs því ekki fyrir hendi. Þannig að ég, eins og ég segi, legg það til og ég veit að hv. þingnefnd fær góða kynningu á þessu og þetta eru þær spurningar sem hægt er að svara ítarlega í samtali og spjalli inni í nefndinni akkúrat varðandi þessi atriði, ótímabundnu leyfin, gjaldtökuna o.s.frv., og hvaða aðrar leiðir voru skoðaðar í ferlinu sem ég tel bara mjög mikilvægt að nefndin fái að

Það eru bara tvær leiðir í þessu máli, að fara leið sérhagsmuna eða að fara leið almannahagsmuna. Það er ekkert annað í boði; sérhagsmunir, almannahagsmunir. Og hvað gerir ráðherra? Á sínum fyrstu dögum í embætti trítlar hún þessa leið sérhagsmuna.

Hvort tveggja kannski í þessu samhengi. Það að vera með ótímabundið leyfi er ekki óafturkræft svo að því sé haldið til haga. Ég lýsti því áðan að hér væri hægt að taka í handbremsu. Þrátt fyrir stunur hér utan úr sal þá er það nú bara þannig að það er hægt að taka í handbremsu, bregðast við ef aðilar uppfylla ekki ekki skilyrðin sem hér eru verulega þrengd, með dýravelferð og náttúruvernd að leiðarljósi og undirliggjandi í gegnum allt málið. Ég vona svo sannarlega, eins og ég sagði hér áðan, að atvinnuveganefnd gefi sér góðan tíma til að fara vel ofan í þessi atriði því að mér finnst umræðan (Forseti hringir.)

Sinnuleysi, metnaðarleysi, það er hægt að segja alls konar, en ég hef mestar áhyggjur af því að við erum ekki með fólk á vaktinni í ráðherrastól sem stendur vaktina fyrir þjóðina, sem stendur vaktina fyrir þjóðareign. Það er ekki verið að beita sér fyrir því hér. Ég veit ekki hvert Framsókn og Vinstri græn eru komin. Formaður Framsóknarflokksins lagði á sínum tíma, 2013 eða 2014, fram frumvarp sem fól í sér tímabundnar heimildir varðandi fiskveiðistjórnarlögin. Og hvað gerðist? Sjálfstæðisflokkurinn stoppaði það, allur þingflokkur Sjálfstæðisflokksins. Svo kemur ráðherra hingað upp og segir: Það er allt í lagi, nefndin getur bara skoðað þetta, það er hægt að breyta þessu. Það er ekki þannig. Reynslan er búin að sýna okkur að það er erfitt að breyta því sem við þurfum að breyta í þágu þjóðar.

og ég tel að það sé mikil þörf á því að við náum því í gegn. Ég er ekki að halda því fram að það fari í gegn algjörlega óbreytt og að þingnefndin geri ekki nokkurn skapaðan hlut. Það er sjaldnast þannig,

að þessi leið sem hér er lagt upp með sé betri heldur en sú sem hv. þingmaður leggur hér til.

þau gera það algerlega kristaltært hvar hæstv. ráðherra stendur í málinu. Hún sagðist nefnilega styðja auðlindaákvæðið eins og það birtist frá fyrrverandi forsætisráðherra fyrir einu eða tveimur árum síðan. Þar var nefnilega ekkert kveðið á um tímabindingu og það var m.a. þess vegna sem Samfylkingin og fleiri stjórnarandstöðuflokkar voru ekki tilbúnir til að styðja það. Þá liggur bara fyrir það sem við tökumst á um, þ.e. hvort við ætlum að veita leyfi fyrir afnot af dýrmætri auðlind

sem fá þetta núna, ef frumvarpið verður samþykkt, breytt úr 16 árum yfir í ótímabundið, geti braskað með þetta um aldur og ævi. Stór hluti af þeim aðilum eru norsk norsk fyrirtæki. Málið sem við ræðum hérna er risastórt á svo margan hátt. Í fyrsta lagi er þetta mikilvæg atvinnugrein og það hefur sýnt sig að hún hefur styrkt byggðir mjög víða um land. Þetta getur orðið gríðarlega mikilvægt framlag líka til matvælaframleiðslu heimsins. Ég ætla ekki að neita því. Í öðru lagi þarf að búa þannig um hnútana að þetta stefni ekki vistkerfi eða umhverfi okkar í voða vegna þess að þá er auðvitað betur heima setið en af stað farið. Í þriðja lagi snýst þetta um með hvaða hætti við ætlum að ganga um okkar náttúruauðlindir. Það verður að segjast eins og er, herra forseti, að það er ýmislegt við þetta frumvarp að athuga. Það er hins vegar gríðarlega stórt og mikið og þarf mikla umræðu í nefnd. Ég ætla þess vegna ekki að nýta minn tíma í annað heldur en bara þetta prinsipp sem hér hefur mest verið til umræðu.

Þá er í frumvarpinu bráðabirgðaákvæði sem kveður á um að öll rekstrarleyfi samkvæmt núgildandi lögum um fiskeldi, sem eru í gildi við gildistöku laganna ef af verður, skuli breytast í ótímabundin leyfi við gildistökuna. Þannig að 80% af öllu burðarþoli sjókvíaeldis sem er væntanlega búið að veita leyfi fyrir fá þetta núna sem svona sumarbónus án þess að hafa greitt nokkuð fyrir þessi leyfi.

Nú átta ég mig alveg á því sem hér hefur komið fram, að núgildandi löggjöf þykir eitthvað á reiki varðandi leyfi til sjókvíaeldis, hvort þau séu tímabundin eða ótímabundin. Þetta er vissulega eitt af þeim atriðum sem Ríkisendurskoðun tók fram í skýrslu og það er bara mjög mikilvægt að skýra þetta. En ég gef ekkert fyrir það að ekki sé hægt að búa þannig um hnútana að heimilt sé að grípa inn varðandi tímabundnar heimildir, alveg eins og ótímabundnar heimildir. Við sem höfum fylgst með fiskveiðistjórnarumræðunni í öll þessi ár höfum náttúrlega heyrt þennan söng og lögfræðiálit og ýmislegt sem segir að í kerfi ótímabundinna heimilda þar sem aðilar eru búnir að starfa í mörg ár og fjárfesta gríðarlega þá hafi þeir réttmætar væntingar um að það sé ekki bara klippt á strax. Þannig að það mun engu breyta, hæstv. ráðherra. Ég átta mig ekki alveg á því hvað hefur gerst hér, hvaða sinnaskipti hafa orðið

skýra réttarstöðu rekstrarleyfishafa, skýra réttarstöðu þjóðarinnar og gera það bara kristaltært að þessi rekstrarleyfi eru ótímabundin að það verði afleiðingar ef fyrirtæki fara illa með þessa mikilvægu en mjög viðkvæmu atvinnugrein. Það hlýtur að vera hægt að taka af öll tvímæli um möguleika stjórnvalda til að afturkalla leyfi, ef leyfishafar fara ekki að lögum og brjóta gróflega af sér, og endurskoða allar forsendur leyfisveitinga á nokkurra ára fresti. Það hlýtur bara að vera. Það er nefnilega ekki þannig að þessi ótímabinding rekstrarleyfa veiti sjálfkrafa skilyrði fyrir skýrari heimildum til afturköllunar. Ég hefði haldið að það væri þvert á móti reyndar.

Ég held að við hefðum átt að bera gæfu til þess að horfa til nágranna okkar, horfa t.d. til Noregs sem eru búnir að brenna sig á sínum fyrstu árum og hafa verið að laga þessa hluti til. Þar eru tekin umtalsverð gjöld fyrir leyfin og þar er líka tekið miklu meira af auðlindarentunni heldur en sú gjaldtaka sem hér er fyrirhuguð. Mig minnir að það sé 25% þar. Nú verður þessum sömu fyrirtækjum heimilt að framselja rekstrarleyfi. Jú, vissulega kannski innan fjarða en það breytir því ekki að um er að ræða verulega auðlind sem væri náttúrlega miklu eðlilegra að þjóðin nyti. Förum þá aftur til Norðmanna vegna þess að þar hefur á nokkrum áratugum, kannski alveg frá því að olíuvinnsla hófst, mótast sú sameiginlega sýn allra aðila í samfélaginu, hvort sem það er launþegahreyfingin, atvinnurekendur eða almenningur, að sameiginlegar auðlindir í eigu þjóðarinnar eigi að renna sterkari stoðum undir velferðarkerfið og okkar sameiginlegu hagsmunamál. Hér er ekki einu sinni imprað á slíku.

Í þessum ótímabundnu rekstrarleyfum felast, má segja, óbein eignarréttindi í íslenskum fjörðum

Þau hafa um árabil, a.m.k. þann tíma sem ég hef setið hér, haldið miklar og langar ræður og barist gegn jarðakaupum útlendinga á Íslandi og haft miklar áhyggjur af því þegar erlendir aðilar hafa verið að viða að sér og kaupa jarðir. En að afhenda erlendum aðilum kannski miklu verðmætari, a.m.k. jafn verðmæta hluti rétt utan fjöru, það er ekkert tiltökumál.

fara. Mér finnst þetta nú dálítið metnaðarlaust af ríkisstjórn í svona miklu grundvallarmáli. Ríkisstjórnin hlýtur að leggja fram mál eins og þetta að mjög yfirveguðu máli og berjast auðvitað með kjafti og klóm. auðvitað með kjafti og klóm. Þetta snýst um prinsippið: Ætlum við að veita fyrirtækjum heimildir til tímabundinna leyfa til nokkuð langs tíma, enda eru miklar fjárfestingar og það er dýrt og það þarf að vera fyrirsjáanleiki? Ég skil það allt. En hins vegar ótímabundnar um aldur og ævi væntanlega. Þess vegna stöndum við, herra forseti, frammi fyrir grafalvarlegum hlut og

ekki síst af hæstv. forsætisráðherra, að þessi ríkisstjórn hefur formlega verið kosin til fjögurra ára og ég virði það. Við því er ekkert að gera ef þau vilja skakklappast þetta áfram. Hins vegar getur bara vel verið að þegar við stöndum andspænis svona grundvallarhlutum eins og hér er um að ræða þá geti það verið hollt öllum að sýna örlitla auðmýkt, ekki síst þegar á að afhenda auðlindir á lokametrum ríkisstjórnar sem er rúin trausti, sem mælist við alkul í stuðningi meðal þjóðarinnar. Þannig að í öllum skilningi er þetta algjört risamál. Við í stjórnarandstöðunni munum alveg örugglega gera allt sem við getum til að breyta þessu atriði frumvarpsins úr ótímabindingu í tímabindingu, finna leiðir til að það uppfylli þær kröfur sem Ríkisendurskoðun benti á. í Samfylkingunni a.m.k. munum líka vinna málefnalega að því að bæta og breyta því sem þarf í frumvarpinu til að það nái þeim árangri sem til er ætlast. Ég tek undir með hæstv. ráðherra, það er mjög mikilvægt að vanda þessa lagaumgjörð, en ég á algjörlega eftir að sjá það að almenningur í landinu, þegar það rennur upp fyrir honum hvað er í bígerð, hvað er að gerast,

Hvað er auðlind? Hvernig varð þessi auðlind til? Hvaða auðlind erum við að tala um? Var hún til, þessi auðlind, á Vestfjörðum áður en fyrirtækin hófu starfsemi? Hvaða auðlind var það í fjörðunum sem var verið að hagnýta? Þetta er ágætisspurning. En mig langar að vera aðeins beinskeyttari og koma inn á nokkur atriði sem hv. þingmaður nefndi í sinni ræðu. Fyrst nefndi hann það í samanburði við Noreg að hér á Íslandi hafi ekkert verið greitt fyrir. Hvað er verið að tala um að greiða fyrir?

fiskeldisfyrirtækin eru að greiða gríðarlega hátt hlutfall af sínum tekjum eða framlegð eða hagnaði í skatt

það séu hærri gjöld í Noregi. Ég er ekki alveg viss um að það sé svo einfalt að segja að þau séu hærri þar. Er hv. þingmaður meðvitaður um það að leyfin þar eru ótímabundin? Það er það sem skýrir þennan fyrirsjáanleika,

Herra forseti. Já, ég er meðvitaður um að Noregur er eitt fárra landa þar sem þessi leyfi eru ótímabundin. Það er hins vegar í stjórnarsáttmála og kemur skýrt fram að það er verið að reyna að vinda ofan af því,

ég man hins vegar eftir því þegar hv. þingmaður beitti sér hérna af mikilli hörku á síðustu metrunum til að lækka þessi gjöld síðasta vor. Og svo dettur hv. þingmaður í þessa skemmtilegu umræðu um hvað auðlind

Sjálfstæðisflokkurinn talar um að verðmætin verði til hjá fyrirtækjunum en hann gleymir hins vegar að það er til eitthvað sem heitir menntakerfi, heilbrigðiskerfi. Svo er utanríkisþjónustan sem semur um tolla, aðgang og alls kyns hluti. Það er Hafrannsóknastofnun sem rannsakar. Reyndar er það nú þannig að umsýslan í kringum rannsóknir og utanumhald á sjávarútveginum étur upp megnið af veiðigjöldunum. Auðlind verður ekki til bara með fyrirtæki sem ákveður að byrja að grafa eða byrja að byggja. Auðlind verður til vegna þess að það kemur stuðningur frá samfélaginu, það kemur fólk sem hefur menntun til að búa til auðlindir úr sandi, sementi og vatni og það er svo sjúkrahús sem tekur við ef eitthvað gerist á byggingarstað t.d., svo við förum nú bara yfir í það. Vissulega

Það er ágætt að heyra að hv. þingmaður játar því að það eru lögð á há gjöld á fiskeldisfyrirtækin á Íslandi. Hæstu gjöld á nokkra atvinnugrein á Íslandi eru gjöldin sem eru lögð á þessa atvinnugrein. Hún er ung og hún er enn í vexti en það er samt búið að leggja einhver hæstu gjöld á þessa atvinnugrein umfram allar aðrar atvinnugreinar á Íslandi. Þegar ég var að spyrja hér um gjaldtökuna í Noregi, ef við ætlum að fara í alvörunni í samanburð við rekstrarskilyrði fiskeldis á Íslandi og gjaldtöku og bera saman við önnur lönd,

leggja drög að rannsóknum og þróunarstarfi og horfa til lengri tíma til að byggja undir þessa mikilvægu grein. Ég held, herra forseti,

Það er ekki neitt annað en það, það er ekki verið að færa neinar auðlindir í hendur þessara fyrirtækja. Þetta eru ótímabundin rekstrarleyfi sem eru háð skilyrði laganna.

en í samkomulagi og stjórnarsáttmála, þetta er kallað Hurdalsplattformen frá 2021, er talað um að vinda ofan af þessu og fara í tímabindingu rétt eins og Færeyingar gera og Írar og í Chile og á Nýja-Sjálandi. Við skulum horfa til þessara landa einnig. Ég er ekki talsmaður þess að hér séu gjöld þannig að fólk geti ekki haft verulega í sig og á við að taka þá áhættu sem því fylgir oft að reka fyrirtæki. En það má nú öllu ofgera. Ég átta mig líka á því hvað hvað felst í ótímabundnum heimildum. Við höfum hins vegar séð það í sjávarútvegsumræðunni að þegar fyrirtæki eru búin að vera starfandi í 30–40 ár, vissulega með ótímabundnum heimildum sem eru veittar til skamms tíma í einu, þá myndast auðvitað ákveðinn réttur þannig að íslenska ríkið getur illa rifið þetta af viðkomandi á stuttum tíma og fólk þarf að hafa einhvern fyrirsjáanleika. Ég hefði talið að það væri miklu eðlilegra eins og í flestum öðrum atvinnugreinum á Íslandi

t.d., bara til að halda því til haga. Það er líka mikilvægt að það er hægt að grípa inn í. Það er hægt að breyta lögum, það er hægt að takmarka rekstur o.s.frv., þegar verið er að tala hér um þessi leyfi. Og af því að hv. þingmaður kom líka inn á framsal þá er framsal heimilt í dag, svo því sé haldið til haga. Það er ekki nýmæli í þessu frumvarpi. Færeyingar eru með útgefin leyfi til 12 ára

og hittum svo þá aðila sem vinna með þessi mál í þinginu í Noregi. Það var mjög fróðlegt og af því að hér var líka aðeins verið að ræða um skatta og gjöld

veiðileyfagjöld á þann hluta útgerðarinnar sem getur sannarlega staðið undir því. Við höfum auðvitað séð hvernig ofgnótt af peningum þar hefur orðið til þess að það þarf að koma þessu annaðhvort í umferð með því að kaupa pítsustaði, olíufélög, dagvöruverslanir eða hvað sem er. Allt það er svo mjög merkileg umræða og mikilvæg og hefur áhrif á það hvernig völd breytast í samfélaginu og hver það eru sem á endanum ráða í samfélögum. Við Íslendingar höfum ofgnótt af orðatiltækjum og málsháttum og oft gagnast þau. Í þessu tiltekna máli þá er hægt að nota sporin hræða. Maður vill þá spyrja hæstv. ráðherra, þótt hann hafi auðvitað komið í andsvar við mig: Hvaða önnur sjónarmið lágu þá til grundvallar þess að það þótti nauðsynlegt, bara fyrir nokkrum misserum síðan, að tímabinda þessar heimildir?

Virðulegi forseti. Ég ætla nú að byrja á því, af því að þingmaðurinn talaði um að það væri gott að sýna auðmýkt:

Bara svo að því sé haldið til haga, eins og ég sagði áðan; þegar kemur að leyfum gagnvart Færeyjum þá var í rauninni svipað undir hér þegar lögin voru sett. Við erum hins vegar að bæta því inn núna að við getum afturkallað leyfin. Það er ekki í núverandi lögum að við getum afturkallað þau með þeim hætti sem hér er undir og ég held að það sé mikilvægt, ekki síst ef aðilar eru ekki að standa sig. Það er bara gott að hafa það inngrip undir. hafa það inngrip undir. Ég er sannfærð um að við erum á góðri vegferð með því að fara þá leið að ýta við þeim sem stunda atvinnugreinina til að fara út í fjárfestingar og annað slíkt sem er til þess fallið að færa greinina fram á við fremur frekar en að hún sé kannski áfram í þeim sporum sem við höfum séð undanfarin ár. Ég held að það sé mjög mikilvægt að fá hana í lið með sér til að bregðast við þeim áhættum sem við henni hafa blasað undanfarin ár og ég tel þetta vera gott skref á þeirri leið. Ég átta mig alveg á því að við sættum aldrei öll sjónarmið en ég held að við séum að fara talsvert langt til þess í þessu frumvarpi.

er gott og horfir til framfara. Það er bara þetta grundvallarmál sem ég er að tala um. Og ég er ekkert að saka þennan einstaka hæstv. ráðherra eða stjórnarliða um skort á auðmýkt. Ég er að tala um ríkisstjórn sem ætlar að byggja á umboði sem hún fékk fyrir þremur árum síðan og virðist vera fokið langt út í hafsauga. Við þær aðstæður þá setja menn ekki svona grundvallarmál á dagskrá rétt fyrir þinglok og ætlast til að það sé samþykkt. Það er algjör dómgreindarskortur og það er skortur á auðmýkt.

og stærra prinsippatriði til umræðu en við höfum séð í mjög langan tíma í íslenskum stjórnmálum. Það verður bara mjög gaman að fylgjast með því hvernig þjóðin bregst við þegar hún áttar sig á því.

Samkvæmt Umhverfisstofnun Evrópu eru ágengar framandi tegundir einn helsti drifkraftur niðurbrots á líffræðilegum fjölbreytileika og óafturkræfum breytingum á vistkerfi. Þær geta verið ein stærsta ógnin við viðkvæm vistkerfi, eins og eru oft á eyjum. Stofnunin bendir á að þótt slíkar tegundir geti skilað efnahagslegum hagnaði til skamms tíma geti þær haft víðtæk og skaðleg áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika og náttúruauðlindir kynslóða til langrar framtíðar. Framandi tegundir geti jafnframt haft áhrif á líf og heilsu manna og valdið efnahagslegu tjóni fyrir landbúnað, skógrækt og fiskveiðar. Stofnunin áætlar að slíkt tjón nemi a.m.k. 12 milljörðum evra á ári í Evrópu. rannsóknar Hafrannsóknastofnunar á erfðablöndun eldislaxa við íslenska laxastofna benda til þess að laxastofnar á Vestfjörðum myndi sérstakan erfðahóp og að líta megi svo á að þeir hafi verndargildi út frá sjónarmiðum um varðveislu líffræðilegs fjölbreytileika. Einnig benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að erfðaefni eldislaxa hafi blandast villtum laxi á Vestfjörðum. Fyrir stuttu spurði ég sérfræðing frá Hafrannsóknastofnun: Hvað gerist ef heil tegund eins og villti laxinn deyr út? Svörin voru í meira lagi ógnvænleg. Við vitum það ekki, sagði hann, og bætti við að það hræddi hann mikið hvað við værum að taka mikla áhættu. Hver tegund gegnir nefnilega mikilvægu hlutverki í að viðhalda heilbrigði vistkerfa og það er alls óvíst hvað gerist ef ein tegund hverfur út úr vistkerfinu. Spurningin mín var ekki úr lausu lofti gripin, forseti. Þetta er ekki fjarstæðukennd hugmynd. Hún kom til í kjölfar ítrekaðra umhverfisslysa af völdum fyrirtækja sem reka sjókvíaeldi á Íslandi. Síðasta sumar sluppu 3.500 eldislaxar úr laxeldiskví Arctic Fish. Þessi slysaslepping var önnur stóra slysasleppingin sem komið hefur upp í íslensku sjókvíaeldi á síðastliðnum árum

hefur villtur laxastofn í Noregi dregist saman um helming og er að finna erfðablöndun í 71% norskra áa. Hingað til hefur hvergi tekist að koma í veg fyrir að laxar sleppi úr opnum sjókvíum. Í raun bendir reynslan hér á landi, og í þeim löndum sem hafa lengri reynslu en við af þessum iðnaði, til þess að sleppilax sé órjúfanlegur partur af sjókvíaeldi. Það er ekki hægt að koma í veg fyrir það. Laxalús er það líka og hún herjar á íslenska eldislaxa rétt eins og hún hefur gert undanfarna áratugi í Noregi og Skotlandi. Lyfið sem er notað til að drepa lúsina hefur mikil og víðtæk áhrif á vistkerfið, t.d. á aðra hryggleysingja; krabbadýr og rækju.

Öll þessi mengun veldur óafturkræfum skaða á vistkerfi fjarða og er möguleg vegna þess að í núverandi lögum um fiskeldi er þessari starfsemi tryggð undanþága frá lögum um varnir gegn mengun hafs og stranda og reglugerð um fráveitur og skólp. Auðvitað ætti að afnema allar undanþágur sjókvíaeldis frá lögum og reglugerðum sem eiga að vernda hafið gegn mengun og athöfnum sem geta stofnað heilbrigði manna í hættu, skaðað lifandi auðlindir, raskað lífríki og spillt umhverfi. En það er ekki gert í þessu frumvarpi sem við ræðum hér, ekki frekar en aðrar mikilvægar aðgerðir sem væru til þess fallnar að setja hagsmuni náttúru og komandi kynslóða framar en hagsmuni erlendra auðkýfinga. Þetta frumvarp endurspeglar fullkomið skeytingarleysi ríkisstjórnarinnar gagnvart rányrkju auðmanna á ósnertum víðernum landsins. Frumvarp matvælaráðherra fór úr samráðsferli í ráðuneytinu til ríkisstjórnarinnar og kom þaðan í nýjum búningi, endurskrifað til að standa betur vörð um rétt sjókvíaeldisfyrirtækjanna til að græða sem allra mest á náttúruperlum almennings. Þar voru tekin út helstu úrræðin sem voru til þess fallin að láta sjókvíaeldisfyrirtækin sæta ábyrgð gagnvart lífríkinu með því að minnka framleiðsluheimildir þeirra í hvert skipti sem eldislax slyppi úr sjókvíum. Þannig fengju fyrirtækin að framleiða minna ef þau myndu valda umhverfisslysi. Nú er búið að breyta þessu yfir í sektir. En þessi fyrirtæki eiga nóg af peningum. Sektir hafa ekkert forvarnagildi og lítinn sem engan hvata fyrir fyrirtækin til að koma í veg fyrir slys. Í mörgum tilfellum myndi það hreinlega borga sig. Við erum komin á þann tímapunkt að við þurfum að spyrja okkur hvort það sé siðferðislega réttlætanlegt að láta efnahagslegan hagnað fyrirtækjaeigenda ráða för þegar ljóst er að um leið og eldislaxinn syndir út úr kvínni getur hann haft víðtæk og óafturkræf áhrif á íslenskt vistkerfi og náttúruauðlindir komandi kynslóða, áhrif sem enginn veit í raun hver verða. Í Noregi hafa greiningar á áhrifaþáttum í umhverfi villtra laxa sýnt að fiskeldi hefur mikil áhrif á vistkerfið og getur leitt til óafturkræfrar breytingar og jafnvel útrýmingar. Ágallarnir og annmarkarnir í þessu máli eru einfaldlega of margir. Það er rétt að benda á burðarþolsmatið og slysasleppingar í þessu samhengi. Þegar málið var kynnt í samráðsgátt var kveðið á um að hæfilegur frestur til aðlögunar eftir lækkun burðarþolsmats væri ekki lengri en 18 mánuðir. Því var síðan breytt í 24 mánuði þrátt fyrir að náttúruverndarsamtök væru þegar búin að gefa umsagnir sem sýndu fram á að meira að segja 18 mánuðir væru allt of langur tími. En þessu var breytt í 24 mánuði. Þetta er óhæfilega langur frestur í báðum tilvikum, sérstaklega með tilliti til viðkvæmni vistkerfanna sem um ræðir. Svo skortir líka viðurlög þegar rekstrarleyfishafar gerast uppvísir að brotum á ákvæðum um fjölda fiska og þéttleika þeirra í sjókvíum samkvæmt reglugerð eða ef reglulegri skimun fyrir tilkynningarskyldum sjúkdómum í fiski í sjókvíum er ekki sinnt. Það vantar viðurlög. Ef afleiðingarnar eru þær að einungis er slegið létt á puttana á rekstrarleyfishöfum vegna slíkra brota þá höfum við skapað síbrotaumhverfi á kostnað náttúrunnar. Út frá þessu langar mig að vekja athygli á því að með frumvarpinu fær Matvælastofnun heimild til að lækka eða fella niður þessar sektir, sé ástæða slysasleppingar eða strokatburða vegna óviðráðanlegra atvika sem ekki teljast hluti af fyrirsjáanlegri hættu. Tekin eru dæmi um slík atvik og þykir mér það algjörlega fráleitt að t.d. fárviðri falli hér undir. Við búum á Íslandi, forseti. Hér er vont veður. Fárviðri hlýtur að teljast hluti af eðlilegri áhættu í hvers kyns rekstri á Íslandi sem ætti að vera öllum ljós sem stunda atvinnurekstur hér á landi. Svo er annað sem veldur mér miklum áhyggjum, — og þetta er ekkert smámál, forseti, það er búið að ræða þetta mikið í þessari umræðu — að ef þessi lög verða samþykkt þá verða leyfin ekki lengur tímabundin til 16 ára heldur kemur fram í 33. gr. frumvarpsins, með leyfi forseta, að: „Uppfylli rekstrarleyfishafi öll skilyrði laga þessara og reglna settra með stoð í þeim skal rekstrarleyfi til sjókvíaeldis vera ótímabundið.“ Á sama tíma er búið að taka allar tennur úr ákvæðum sem varða leyfissviptingu. Við erum að horfa á möguleikann á því að þarna verði til nýtt ótímabundið kvótakerfi sem mun skapa ríkinu skaðabótaskyldu ef reynt verður að vinda ofan af því. Þetta er eitthvað sem verður að komast til botns í við vinnu nefndarinnar á þessu máli og skoðun á þessu máli. Þetta þarf að vera algerlega kristaltært. Þessi breyting má ekki verða til þess að við séum að skapa ríkinu skaðabótaskyldu ef reynt verður að vinda ofan af því. Hvernig gerist það að ráðuneyti sem er undir stjórn grænnar vinstri hreyfingar skuli skila af sér svona frumvarpi? Það er það sem ég á erfitt með að ná utan um, eftir áralangan fagurgala fyrrverandi matvælaráðherra Vinstri grænna, Svandísar Svavarsdóttur, um að nú skuli aldeilis tekið til hendinni í að hreinsa upp villta vestrið í sjókvíaeldinu, eftir starfshópa og spretthópa og stýrihópa og þrjá matvælaráðherra, að þetta sé niðurstaðan, að við ætlum bara að gefa sjókvíaeldisfyrirtækjunum firðina okkar ótímabundið, draga allar tennur úr getu okkar til að refsa þeim fyrir að menga firðina okkar og sleppa því bara að fyrirbyggja óafturkræfan skaða á náttúru Íslands. Ég segi þetta ekki af léttúð, forseti. Ég segi þetta af því að ég batt vonir við þetta frumvarp. Persónulega batt ég vonir við þetta frumvarp. Arctic Fish fékk nýlega leyfi fyrir sjókvíaeldi á þremur stöðum

í anddyri Hornstranda. En þar er engin brothætt byggð til að bjarga, bara ósnert víðátta. Þessi áform hafa nú þegar verið samþykkt þrátt fyrir að stofnanir vari við því að áformin uppfylli ekki lagalegar skyldur til að tryggja siglingaöryggi. Forseti. Þetta er mikið áhyggjuefni því að við erum að fórna svo ótrúlega miklu fyrir svo skammsýn gróðasjónarmið og fyrir örfá störf á svæðum sem svo sannarlega þurfa á þeim að halda, enda er eina ástæða þess að þessum iðnaði hefur verið tekið fagnandi hér á landi að hann skapar störf í byggðum sem þurfa sárlega á þeim að halda. Þetta eru byggðir sem sátu eftir þegar kvótinn var framseldur. Ábyrgð stjórnvalda á stöðu þessara byggða er gríðarleg. Það hefur skort metnað og fjármagn til að aðstoða byggðir við að byggja upp fjölbreytta og sjálfbæra atvinnuvegi. Í staðinn hefur fólk verið sett í þá stöðu að þurfa að fórna náttúrunni til að geta haldið áfram að búa í sinni heimabyggð. Stjórnvöldum ber að fara inn á þessi svæði og vinna náið með fólkinu á svæðinu til að skapa tækifæri sem eiga við á hverjum og einum stað. Ef byggðum er gefið tækifæri og bolmagn til að fara í aðrar áttir þá trúi ég því að þær hverfi frá þessum skaðlega iðnaði og horfi til framtíðar. Það er hægt að styðja við frumkvöðlastarf í umhverfisvænni matvælaframleiðslu. Það má styrkja tekjuöflunarleiðir sveitarfélaganna um land allt. Ríkisstjórnin má sýna í verki að hún styður við getu byggðanna til að standa undir blómlegu atvinnulífi í sátt við náttúru til lands og sjávar. Forseti. Við í Pírötum lögðum fram tillögu til þingsályktunar í haust um bann við fiskeldi í opnum sjókvíum. Ástæðan er einföld. Það skiptir ekki máli hvert maður snýr sér, hvaða gögn eru skoðuð, hvaða reynslusögur eru rýndar, það er ekki hægt að tryggja dýravelferð né umhverfisvernd á sama tíma og fiskeldi í opnum sjókvíum er leyft. Það er ekki hægt. Það er ekki hægt að vernda óspillta náttúru Íslands fyrir fylgikvillum sjókvíaeldis. Þetta hefur reynt annars staðar og hefur ítrekað mistekist. Við erum að taka gríðarlega áhættu með náttúruna okkar

stofna sem standa höllum fæti, t.d. með fiskirækt, og það er gert á grunni áætlunar sem hefur verið samþykkt um fisk í ræktun. Það eru gríðarlega hert viðurlög í þessu við lús

Þau eru lögfest og þar erum við að reyna að vernda þessa villtu laxfiskastofna og nytjastofna sem geta orðið fyrir erfðablöndun. Eins verða laxaseiði á friðunarsvæðum þá ekki útsett fyrir smiti.

hér gagnvart fyrirtækjunum. Það er verið að ýta þeim í þá átt að fjárfesta í allri nýrri tækni og búnaði. Það er líka verið að beita þau hörku ef ekki tekst vel til. Þannig að það er ítarlegri vöktun á vistkerfisáhrifum, það eru rannsóknir á erfðablöndun og vöktun í ám, það eru aðgerðir til að styrkja villta laxastofninn og fyrir áhrifum sníkjudýra á vistkerfi í víðum skilningi. vil því hvetja hv. þingmann til að lesa vel yfir þetta þegar hún heldur því fram að það sé ekki verið að gera neitt hér fyrir náttúruna og að þetta geti engan veginn átt saman.

þetta frumvarp vera til þess fallið að ná markmiðum um að vernda náttúru, eða mér heyrist það. En ég get ekki séð það af lestri frumvarpsins. Þótt það séu smávægilegar breytingar þarna sem eru kannski til góðs

að draga úr þessum slysasleppingum, ekki vera nægilega sterkar. Ég tel það ekki vera til staðar í þessu frumvarpi. Við sjáum það væntanlega betur þegar þetta mál fer inn til nefndar og og vinnan hefst þar og umsagnaraðilar senda inn sínar umsagnir. Þá kannski kemur betur í ljós hvaða annmarka, ef einhverja, er hægt að laga. En ég vil bara að það sé skýrt, og það var skýrt í minni ræðu, að ég tel í raun og veru

Mér finnst þetta frumvarp bara alls ekki ganga nægilega langt í því að vernda náttúruna þó að hæstv. ráðherra telji svo vera.

stífar reglur. Ef þú hugar ekki vel að þínum búnaði og öðru slíku sem þarf til atvinnustarfseminnar og það sleppur frá þér fiskur þá er talsvert mikið undir

Ég vil ítreka að það er samt heimild í frumvarpinu til að sekta rekstraraðila, bara í gegnum hefðbundnar stjórnvaldssektir, ef það er sannað að þeir hafi ekki staðið sig, brotið innri ferla eða ekki gert allt sem þeir gátu til að koma í veg fyrir tjón.

þannig. Þetta skapar hættu fyrir villta laxastofninn. Þetta mengar firðina okkar. Þetta hefur óafturkræf áhrif á vistkerfið, á líffræðilegan fjölbreytileika og annað. Það er það sem við erum að tala hérna um. um. Það er verið að skoða allar leiðir til þess að gera þessum iðnaði kleift að halda áfram að starfa og græða pening en hann mun samt alltaf halda áfram að menga. Mér finnst það einhvern veginn vera viðurkennt og vitað. Ráðherra tekur ekkert fyrir það. Það verður áfram þannig.

Hvað gerðist? Þegar málið fór til ríkisstjórnarinnar þá voru það alveg, ég man ekki hvort það voru tveir eða þrír dagar. Hvaðan komu þessar breytingar, sérstaklega um ótímabundin leyfi? Var þetta eitthvað sem þingflokkur hæstv. ráðherra ákvað eða kemur þetta úr einhverjum öðrum þingflokki í ríkisstjórninni?

Þetta frumvarp er ekki umhverfisvænt frumvarp eins og hæstv. matvælaráðherra hefur haldið fram í þessum umræðum. Þetta frumvarp er þvert á móti hreinlega svik við náttúru og lífríki Íslands og í því felst nánast varanlegt framsal á sameiginlegum auðlindum þjóðarinnar ásamt ótímabundnum rekstrarleyfum, nema sett verði ný lög sem mæli fyrir um annað síðar. Það er með ólíkindum að nýr matvælaráðherra, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, ætli að hefja störf sín með máli sem þessu. Þetta er nýtt kvótakerfi sem Vinstri grænir bera nær alla sök á. Það festir í sessi ótímabundið kerfi sem spillir bæði í náttúrunni og lífríkinu. Eins og lögin eru nú er einfaldlega hægt að láta leyfi fyrir sjókvíaeldi renna út, gildistíminn er 16 ár, og hætta svo þessari starfsemi. Sú leið hefur í alvöru verið tekin út í frumvarpinu. Þegar áform um uppfærða löggjöf um fiskeldi voru kynnt síðastliðið haust sagði þáverandi matvælaráðherra, Svandís Svavarsdóttir, að nú ætti að herða mjög viðurlög við brotum sjókvíaeldisfyrirtækjanna. En það er þvert á móti. Í þeim drögum sem síðar voru kynnt í samráðsgátt var gert ráð fyrir að fyrirtækin myndu á endanum missa rekstrarleyfi ef þau létu fisk sleppa endurtekið úr sjókvíum. En í frumvarpinu sem sent var til þingsins, þegar fyrrverandi forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, var að leysa Svandísi Svavarsdóttur af í ráðuneytinu, var búið að taka þessi ákvæði alfarið út. Þá sagði hæstv. fyrrverandi matvælaráðherra, Svandís Svavarsdóttir, síðastliðið haust að hert yrði á dýravelferðarákvæðum þannig að ástandið yrði eins og það er best í öðrum löndum, að mikil afföll myndu kosta fyrirtækin leyfin á endanum. Ákvæðið um afföllin endaði hins vegar þannig í frumvarpinu að fyrirtækin mega láta yfir 20% af eldislöxunum drepast 18 tímabil í röð áður en kemur að sviptingu leyfis. Það er meira svigrúm en núgildandi leyfi mæla fyrir um, mun lakari kröfur. Svo er ástæða til að ræða aðeins dýraníðið sem þarna á sér stað. Fjöldi heimilda eru til um skelfilegt ástand laxa í þessum kvíum, bæði vegna þrengsla og laxalúsar og ýmissa annarra sjúkdóma. Þetta ætti að ganga fram af öllum sem á annað borð er eitthvað annt um velferð dýra. Varðandi umhverfisáhrifin þá langar mig að vitna beint í grein eftir Jón Kaldal, félaga í Íslenska náttúruverndarsjóðnum, með leyfi forseta, en þar segir: „Nú eru um 37 þúsund tonn af eldislaxi í sjókvíum við Ísland. Samkvæmt norsku umhverfisstofnuninni er skólp frá hverju tonni af eldislaxi í sjókví ígildi skólps frá 16 manneskjum. Þetta þýðir að skólpið sem streymir nú óhreinsað í gegnum netmöskvana er á við 592.000 manns, eða ríflega 50 prósent umfram þann fjölda af fólki sem býr á Íslandi. Ef framleiðslan nær því hámarki sem gert ráð fyrir verður þessi mengun á við 1,7 milljón manns. Það er á við um 4,5 sinnum fjölda íbúa landsins.“ Hvað kom Hvað kom eiginlega fyrir VG? Er ekkert eftir af hugsjónum Vinstri grænna? Hvernig fer það saman að gefa sig út fyrir umhverfisvernd en leyfa svo umhverfissóðaskap eins og fylgir sjókvíaeldi með tilheyrandi hættu fyrir íslenska laxastofninn? Ég bara spyr. Eins ótrúlega og það hljómar eru Vinstri grænir orðnir viðurkenndir umhverfissóðar. Þessar breytingar eru gerðar með Katrínu Jakobsdóttur og Svandísi Svavarsdóttur í stafni og nýr matvælaráðherra, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, sem einnig er úr Vinstri grænum, ber það svo fram núna óbreytt. Ég held að Vinstri grænir ættu að íhuga nafnabreytingu. Vinstri gráir væri betur við hæfi. Þetta frumvarp má aldrei verða að lögum.

það sé í rauninni bara einn á hverjum stað. Handbremsan sem ég nefndi í ræðu minni áðan, það er burðarþolsmatið. Svo auðvitað er Umhverfisstofnun stofnunin okkar sem fylgist líka með. Það er vert að halda því til haga að það er margt hérna undir.

Það er samt verið að setja þessi mörk í fyrsta skipti. Þau eru ekki við lýði í dag. Þess vegna segi ég að það er aukinn dýravelferð í þessu frumvarpi. Afföllin mega sannarlega ekki vera meira en 20% á hverja kynslóð og ein kynslóð er 24 mánaða. mánaða. Ef það gerist þá dregst leyfilegur lífmassi saman í hvert sinn um 3%. Þannig að það er verið að draga úr heimildum ef fyrirtækin eru ekki að standa sig. Það er mjög mikilvægt að við höldum því til haga því að það er ekki þannig í dag.

mikill fjöldi af löxum og það eru sjúkdómar meðal þeirra. Smitvarnarsvæði þegar það eru sleppingar og eitthvað, laxinn þekkir nú ekki beint svona mörk og fer bara þangað sem hann vill fara ef hann sleppur út

langur tími. Að það sé þó verið að setja einhver takmörk, mér þykir þetta með ólíkindum. Ég veit ekki hvað ég á að kalla það. Ég held að ef maður myndi setja svona takmörk eða einhver hliðstæð takmörk fyrir börnin sín þá myndi maður aldrei ná neinu uppeldi.

leyfi. Þetta er það sem við búum við núna og þess vegna er þessi endurskoðun mikilvæg sem hér er búin að eiga sér stað og þessi nýju lög sem hér er verið að bera fram,

En þá eru það líka hin spurningin. Við getum búið við ástandið eins og það er í dag út í hið óendanlega af því að fyrirtækin, miðað við lagarammann, hafa þessa heimild. Það er mikilvægt að hafa þetta í huga og ekki síst þegar þetta fer til umfjöllunar í nefndinni. Við þekkjum það alveg að það búa allar atvinnugreinar eða búgreinar meira og minna við einhvers konar afleiðingar vegna affalla. En það er líka, eins og ég sagði hérna áðan,

kannski.) Er það bara lögmál að ef fyrirtæki óska eftir áframhaldandi og framlengdu leyfi þá sé það veitt? Er þetta bara þannig séð komið til að vera og við getum ekkert gert í því?

Eins og ég segi, ég held ekki að þetta frumvarp sé að ná tilgangi sínum á nokkurn einasta hátt, nema ef tilgangurinn er bara að leyfa fiskeldið hvernig sem allt fer og láta svo bara reka á reiðanum með laxastofnana og sjúkdómana og lífríkið og vistkerfin og allt það — bara sjá svo til og vona að hið besta.

Frú forseti. Fiskeldi er komið til að vera. Sjókvíaeldi á Vestfjörðum og Austfjörðum er komið til að vera og það eru mjög góðar fréttir. Greinin er að styrkja sig í sessi, hún er vaxandi og ef rétt verður á málum haldið þá verður hér um að ræða einhverja mikilvægustu útflutningsgrein þjóðarinnar. En áður en hægt er að fara efnislega yfir meginatriði frumvarps hæstv. matvælaráðherra, heildarendurskoðun á lagaverki eldis á Íslandi, þá er rétt að halda til haga nokkrum meginatriðum í umræðunni.

ekki eingöngu á nærsamfélagið á Vestfjörðum eða Austfjörðum, íbúa eða sveitarfélög, heldur fyrir landsmenn alla, þjóðarhag.

að uppbygging fiskeldis skuli byggja á vísindum, skuli byggja á rannsóknum þar sem sjálfbærni og hagsmunir umhverfisins eru í fyrirrúmi, ásamt hagsmunum fólks

Þegar við horfum á þessi grundvallaratriði um meginmarkmið löggjafar um fiskeldi hingað til hafa þau verið að skapa skilyrði til uppbyggingar fiskeldis til að efla atvinnulíf og byggð í landinu, ásamt því að stuðla að ábyrgu fiskeldi og tryggja verndun villtra nytjastofna. Eina leiðin til að samþætta þessi tvö meginmarkmið, uppbyggingu og vernd, er að allar ákvarðanir, allar stjórnvaldsákvarðanir um fiskeldi byggi á bestu fáanlegu vísindalegu ráðgjöf sem völ er á og hlutlægri stjórnsýslu til að ákvarða hvar hægt sé að starfrækja fiskeldi og hvernig, án þess að það hafi áhrif á lífríki og umhverfi. Ef við skoðum þróun löggjafarinnar síðustu ár þá kemur alveg í ljós samandregið að allar breytingar sem hafa verið gerðar hafa verið þess eðlis að leggja auknar kröfur á stjórnsýslustofnanir og fiskeldisfyrirtæki með það að markmiði að stuðla enn frekar að verndun lífríkis og draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum. Niðurstaða löggjafans fram til þessa, frú forseti, er sú að fiskeldi er leyft þar sem því verður við komið án neikvæðra vistfræðilegra áhrifa. Þetta er sú aðferðafræði sem mikil og góð sátt hefur ríkt um og er gott að hafa til grundvallar þegar við förum í umræðu um eðli og markmið og tilgang þess frumvarps sem hér liggur til grundvallar eða þá einstök efnisatriði stjórnkerfisins, eftirlits og slíks. Ég vil líka aðeins koma inn á jákvæðu efnahagslegu áhrifin. Fiskeldi hefur fjölgað stoðum undir gjaldeyrisöflun þjóðarbúsins og hefur numið um og yfir 5% af verðmætum alls vöruútflutnings á undanförnum misserum.

Það er líka alveg ljóst að fiskeldi hefur nú þegar haft mikla efnahagslega þýðingu fyrir íbúa í hinum ýmsu byggðarlögum og áhrif þess fara ekki fram hjá þeim sem þar búa. Atvinnulífið hefur orðið fjölbreyttara, öflugra, fólki hefur fjölgað, aukið líf hefur færst á fasteignamarkaðinn, sveitarfélög hafa getað styrkt tekjustofna sína og byggt upp það sem áður var ekki hægt. Það sem er merkilegt líka, frú forseti, er að við höfum í huga að fiskeldi — og þetta hefur svolítil áhrif á hvernig umræðan vill nú oft vera hér í þessum sal — að fiskeldi er ein af fáum atvinnugreinum sem er umfangsmeiri á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Um 80% af atvinnutekjum í greininni koma af landsbyggðinni, þar af um þriðjungur frá Vestfjörðum. Þetta hefur áhrif. Ég fæ ekki betur séð, frú forseti, en að þetta hafi líka pólitísk áhrif og á skoðanir og afstöðu þingmanna

en 2022 voru þær orðnar 2,1 milljarður. Það er sautjánföldun á raunvirði á þessu tímabili. Auðvitað hefur þetta áhrif, þessi jákvæðu áhrif sem fiskeldi hefur, og það er ekki hægt að slíta þetta úr samhengi þegar við ræðum umgjörðina sem frumvarpinu er ætlað að skapa fyrir þessa mikilvægu atvinnugrein.

stýritæki til að draga úr neikvæðum umhverfisáhrifum, jafnvel minnka þau þannig að þau séu nær engin, til að stýra þeirri áhættu sem af starfseminni getur orðið. Þetta skiptir máli. Stór hluti svæðisins í kringum Ísland er nú lokaður fyrir fiskeldi. Árið 2014 var sett mjög mikilvægt stýritæki, byggt á rannsóknum um burðarþol. Það ákvarðar hvar skynsamlegt er og hægt að hafa fiskeldi með tilliti til umhverfisáhrifa.

taka á þeirri áhættu sem kann að vera ef frjór eldislax sleppur og leitar upp í fiskveiðiár. Þessi stýritæki eru grundvallaratriði. Svo er það stjórnsýslan. Þar verður að segjast að það hefur ekki verið þannig, eins og margir hafa haldið fram, að um hafi verið að ræða stjórnlausa uppbyggingu í þessu, villta vestrið jafnvel,

það þarf að fá rekstrarleyfi og starfsleyfi og enn er verið að bæta í þessar kröfur. Gott og vel, við skulum þá skoða það og hafa það sem markmið að við séum að leggja á þessa atvinnugrein sanngjarnar og réttar kröfur, byggðar á hlutlægum viðmiðunum sem byggja á rannsóknum og vísindum en ekki láta pólitískan geðþótta fara að ráða hér för. Á þessum stutta tíma sem hægt er að fara yfir frumvarp sem telur um 50 bls. og greinargerð sem telur um 80 bls. þá er rétt hægt að tæpa hér, alla vega í fyrstu ræðu, á nokkrum atriðum sem ég tel að þurfi að skoða nánar. Það eru í frumvarpinu lagðar til nokkrar breytingar á hugtökum sem ég tel vera varhugaverðar og þurfi að skoða. Það er verið að leggja til breytingar á skilgreiningu á villtum nytjastofnum. Þar er atriði, frú forseti, sem gengur ekki upp og hv. atvinnuveganefnd verður að skoða nánar. Það er líka verið að fara í það að breyta skilgreiningu á burðarþoli og það er erfitt að sjá, alla vega á greinargerðinni, hver rökstuðningurinn er fyrir því. Það sem ég er að draga hérna fram, frú forseti, og vil beina því til hv. atvinnuveganefndar er að ráðast eingöngu í þær breytingar sem byggja á þessum sjónarmiðum sem ég var að reifa hérna áðan, byggja á skynsamlegum og réttum sjónarmiðum, byggja á hlutlægum sjónarmiðum, sem eru rökstudd með vísindalegum hætti, og á rannsóknum. Þá er hér atriði sem mér þykir orka mjög tvímælis og er að mínu mati til þess fallið að fara algjörlega á skjön við löggjöfina eins og hún hefur þróast á undanförnum árum og ég var að rekja hér áðan, þá löggjöf sem hefur þróast og grundvallast á vísindum, grundvallast á rannsóknum um áhrif á vistfræðilegum áhrifum fiskeldis, og það er 7. gr. frumvarpsins sem kveður á um að loka eigi Eyjafirði og Öxarfirði fyrir fiskeldi. Ég fæ ekki skilið af hverju þetta er sett þarna inn í ljósi þess að nú þegar höfum við stýritæki eins og burðarþol, eins og áhættumat

það er ekki komið fram neitt mat á umhverfisáhrifum eða matsáætlanir um hver áhrif fiskeldis væru á lífríki þessara fjarða. Þess vegna væri það mjög furðulegt að löggjafinn væri hér að taka út þessi landsvæði, þessa tvo firði, ad hoc, ef svo má segja, og segja: Hér má ekki vera fiskeldi. Gæti það þá gengið upp, frú forseti, að ég kæmi hér með breytingartillögu og legði til að fiskeldi yrði heimilað í Steingrímsfirði á Ströndum? Ég hef ekki nein vísindaleg gögn á bak við þá tillögu, það er alveg rétt,

Að síðustu er mjög flókið mál í bráðabirgðaákvæði I sem segir að ef fleiri en einn

Hér er með öðrum orðum verið að þvinga aðila til samninga um tilhögun á smitvarnarsvæði undir ógn um niðurfellingu rekstrarleyfa.

Samantekið er ávinningur af fiskeldi mikill fyrir íslenskt samfélag. Sérstaklega eru áhrifin jákvæð á þau byggðarlög þar sem eldi er starfrækt. Það hefur verið yfirlýst stefna stjórnvalda, eins og leiðir af lögunum fram til þessa, að byggja áfram fiskeldi í samræmi við ráðgjöf vísindamanna og tryggja nauðsynlegar rannsóknir og eðlilega vöktun áhrifa á lífríkið samhliða vexti greinarinnar. Vísindaleg ráðgjöf og fagleg stjórnsýsla verða að ráða för til að tryggja að auðlindir landsins séu nýttar með skynsamlegum og ábyrgum hætti, í eldi sem og öðrum greinum, í þágu allra landsmanna.

að þetta sé lagt til grundvallar. Með þessum hætti má ná meiri sátt um þessa atvinnugrein, sátt um uppbyggingu, en það þarf þá að vera þannig að löggjöfin sé skýr, hún sé skynsamleg, hún sé sanngjörn, byggi á hlutlægum viðmiðum og horfi til þessara mikilvægu sjónarmiða.

sammála mjög mörgu af því sem fram kom í máli þingmannsins og ekki síst því að ég óska þess að þetta mál verði til þess að við náum að byggja upp þessa mikilvægu atvinnugrein, ekki síst fyrir dreifðari byggðir landsins en þó líka

Það kann vel að vera að áður en fiskeldi fór hér á flug á fyrsta áratug þessarar aldar hefðu stjórnvöld getað verið búin að setja einhvern slíkan ramma en það var ekki gert og við erum núna með þessa stöðu. er hins vegar að greiða úr ákveðnum álitaefnum sem hafa komið upp og eru umhverfisleg í grunninn sem varðar það að búa til sérstök smitvarnarsvæði.

til ríkisins, þá er hægt að gera það með þeirri leið sem hefur verið farin. Það er verið að leggja til breytingar á þessu frumvarpi. Til að ná því markmiði að ná skattheimtu þá þarf ekki útboð til að mínu mati.

núverandi fyrirkomulag er ekki gott þar sem svo stór hluti af veltu þessara fyrirtækja eða framlegð eða hagnaður fer í skatt, jafnvel þó að það gangi illa og fyrirtækin séu í taprekstri þá ber þeim að greiða þennan skatt. Það er öfugt við það sem gerist í sjávarútveginum í grundvallaratriðum. En á móti kemur að það eru sum atriði í þessu frumvarpi sem ég tel vera til bóta

að í Noregi þar sem fiskeldi hefur verið stundað frá 1960 fóru menn að selja lífmassa á uppboði árið 2018. Mig langar til að spyrja þingmanninn að öðru, tengt gjaldtöku þó.

beita þessu gjaldi sem hagrænum hvötum til að lágmarka umhverfisáhrif og auka dýravelferð. Ég er þeirrar skoðunar að þessi tvö markmið eigi að vera sjálfgefin. Ef fyrirtæki sem hafa hug á að vera samkeppnisfær í mjög og miklum samkeppnisrekstri á alþjóðavísu, ef þau ætla sér að ná ekki bara einhverju forskoti þar, ef þau ætla sér að vera leikendur í þeirri miklu samkeppni sem þar ríkir, þá munu þau sjálf uppfylla þetta tvennt. Þurfum við að beita einhverri sérstakri gjaldtöku sem fjárhagshvötum í þá átt? Erum við í alvöru þar að það þurfi að beita gjaldinu þar? Með öðrum orðum, af því að hin hliðin á þeim peningi er

Það er hins vegar fyrirkomulag á þessari gjaldheimtu sem ég tel að mætti gera betur og vera eðlilegra og skynsamlegra, m.a. til þess að fyrirtækin séu betur í stakk búin til að sinna fjárfestingum sem eru til þess fallnar að hægt sé að ná árangri á umhverfissviði, hvort sem það er í loftslagsskiptum, betri búnaði, þjálfun starfsmanna og byggja sig upp, sinna rannsóknum og þróun. Það tel ég vera eðlilegt.

að ná árangri á því sviði. Kannski er það möguleiki eftir fimm eða tíu ár. Bæði getum við þá aukið framleiðsluna gríðarlega

aðeins að spyrja þingmanninn, vegna þess að við heyrðum hér sérstaklega í svörum hæstv. ráðherra við andsvörum að ráðherra bindur miklar vonir við þinglega meðferð þessa máls og umfjöllun nefndarinnar um það. Þetta kom sérstaklega fram í tengslum við það atriði sem snýr að tímabindingu leyfanna þar sem er verið að færa þau úr því að vera bundin til ákveðins árafjölda upp í það að vera ráðstafað ótímabundið.

hver staðan er í þeim herbúðum, hvaða svigrúm hann telur vera innan stjórnarliðsins gagnvart því atriði að breyta tillögu ráðherra um ótímabundnar heimildir aftur í tímabindingu með einhverjum hætti. Er þetta eitthvað sem stjórnarliðarnir eru í raun og veru opnir fyrir eða megum við eiga von á því að atvinnuveganefnd komist ekkert lengra með þann þátt, þar sé allt útrætt þeirra á milli?

Þegar ég renndi yfir frumvarpið þá var þetta atriði, breytingin úr tímabundnu leyfi yfir í ótímabundið, ekki aðalatriðið og ég held að það sé ástæða til þess að fara vel yfir það hvaða þýðingu það hefur í raun og veru. Það er ekki verið að afhenda neinar auðlindir varanlega út í hið óendanlega. Það er ekki þannig. Hér er einfaldlega kveðið á um rekstrarleyfi og það gildir meðan lög eru uppfyllt hvort sem það eru þá 16 ár tímabundið en framlengt nokkuð örugglega að uppfylltum tilteknum skilyrðum eða að það gildi meðan skilyrði eru uppfyllt. Ég sé ekki alveg stóra ágreiningsefnið um þetta tiltekna atriði en þetta hefur augljóslega kveikt einhverjar pólitískar og það er þá bara ágætt að ræða það og að það sé tekið fyrir í atvinnuveganefnd. Ég held að aðalatriðið sé að skoða hvort þau skilyrði sem verið er að setja í frumvarpið um að hægt sé að afturkalla það leyfi eru að mínu mati og ég hef áhyggjur af því að þau gangi of langt og veiti ráðherra og stjórnvöldum of ríka heimild til að afturkalla leyfi án þess að fyrir því séu nægilega traustar og málefnalegar ástæður.

vegna þess að mér finnst þau vera of óljós, mér finnst ekki vera nógu skýrt hvað þurfi til þess að hægt sé að stíga skrefið til fulls. Við þekkjum það í samskiptum opinberra eftirlitsaðila við stórfyrirtæki að stórt fyrirtæki með burði til að ráða sér öfluga lögmenn geti staðið í vegi fyrir alls konar stjórnvaldsaðgerðum ef eftirlitsaðilinn er veikur á móti. Sama þekkjum við náttúrlega úr því hvernig þessi litlu sveitarfélög fyrir vestan t.d.

Þar er ég nú hjartanlega ósammála þingmanninum vegna þess að mér finnst hugmyndin um friðunarsvæði vera tilraun til ákveðinnar sáttar milli verndar og nýtingar, sem við þekkjum annars staðar frá. En mig langar að spyrja, vegna þess að það eru nokkur atriði þar sem hv. þingmaður er greinilega með bara nokkuð skýra, efnislegan fyrirvara við þetta mál: Eru þetta fyrirvarar sem þingmaðurinn eða einhver hópur þingmanna innan þingflokks Sjálfstæðisflokksins gerðu með formlegum hætti við málið? Er þetta mál lagt fram með fullum og óskoruðum stuðningi þingflokks Sjálfstæðisflokksins eða eru þarna atriði sem

hvorn veginn sem það er. Við getum verið sammála um það. Varðandi lokun fjarða, eins og kemur fram í 7. gr. frumvarpsins, tilraun til sátta, þá er þetta einmitt rof á þeirri sátt.

án nokkurs málefnalegs rökstuðnings sem byggir á vísindum eða rannsóknum á þessum svæðum. Það er stórt atriði að mínu mati. Varðandi fyrirvarana þá get ég upplýst um það að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hefur þá fyrirvara sem ég var að koma inn á og áhyggjur af nokkrum atriðum. Það er atriði eins og svipting rekstrarleyfa sem er í bráðabirgðaákvæði I.

Það er atriði sem þarf að skoða. Ég hef komið inn á framleiðslugjaldið, útfærsluna á því, hversu skynsamlegt það er, hvort það sé sanngjarnt og réttlátt og hlutlægt og með fyrirsjáanleika, og atriði eins og þjónustugjöld. Þetta eru skiljanlega þýðingarmikil atriði í mjög þýðingarmiklu frumvarpi sem varðar mjög þýðingarmikla atvinnugreina og fjölda fólks í þessu landi.

okkur þetta veigamikla frumvarp og mæla fyrir því hér í dag. Það er alveg ljóst að verkefni atvinnuveganefndar er

um það að ég held að það sé hugur sem fylgir máli innan atvinnuveganefndar um að klára þetta mikilvæga mál.

haldið í þessu verkefni þá munum við auka framleiðslu bæði í sjókvíaeldi og á landi allverulega og þetta eru tekjur sem mikið munar um.

þau byggðasjónarmið sem fylgja óhjákvæmilega þessu máli. Við megum ekki horfa fram hjá því að þarna eru margir samhangandi þættir sem koma saman. Það eru fyrirtækin sem stunda þessa vinnslu, það eru byggðarlögin sem byggja afkomu sína á þessu eldi og síðan er gríðarlega mikilvægur og stór þáttur sem snýr að náttúru landsins sem við þurfum að horfa vel til. Það er nú einu sinni þannig að þegar við erum að stunda einhverja ákveðna framleiðslu þá skiljum við alltaf eftir okkur einhver fótspor. Það verður aldrei hjá því komist, sama hvernig við göngum um landið. Hver og einn þarf að líta í eigin barm því það er enginn undanskilinn hvað það varðar.

verðum við að gera þá kröfu til þeirra sem hafa þau leyfi sem um er rætt að allt verði gert til þess að dýravelferð verði í fyrirrúmi.

Þau umhverfisslys sem hafa verið sem snúa að stroki eða hvað sem þetta er nú kallað þegar fiskur sleppur úr kví eru eitthvað sem á

og forstjóri þess fyrirtækis sagði eina góða setningu: Fiskur sem sleppur er tapaður peningur, fiskur sem drepst er tapaður peningur.

Við heyrum það alveg á þeim ræðum sem hafa verið fluttar hér í dag að sitt sýnist hverjum í þeim efnum. Þetta eru allt sjónarmið sem eru mikilvæg sem eru að koma fram í umræðunni og einhvern veginn þurfum við síðan að reyna að ná að taka utan um þau sjónarmið. Ég ætla aðeins að koma inn á, frú forseti, það sem hefur verið helst

forseti: „Úthlutun smitvarnasvæða samkvæmt lögum þessum myndar ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir einstaka smitvarnasvæðum eða yfir heimildum til eldis á smitvarnasvæðum.“

og velti því fyrir sér hvort við getum mætt hlutunum á einhvern annan hátt. Eins og kom fram hjá hæstv. ráðherra áðan þá

En í þessu samhengi, þegar talað er um ótímabundið leyfi eins og kemur fram í þessu frumvarpi, þá eru ákvæðin mjög sterk þess efnis að hægt er að svipta

á eftir að fara betur yfir frumvarpið. En mikilvægi þess að hafa skýran og góðan regluramma utan um þessa mikilvægu atvinnugrein er vissulega mikið.

ég hef aðeins áhyggjur af því sem snýr að sektargreiðslunum. Nú er það vissulega svo að fyrirtækin sem hér eru með leyfi til að stunda sjókvíaeldi á frjóum fiski eru misjöfn að stærð og misjöfn að styrkleika. Það getur alveg verið svo að við þurfum að horfa til þess að að minni fyrirtækin eigi mun erfiðara með það, ef eitthvað kemur upp á hjá þeim, að eiga við þessar sektargreiðslur. Það hefur sömuleiðis komið fram í umræðum hér að sumir hv. þingmenn telja þetta

þessum minni fyrirtækjum, því að það hefur mikið verið talað hér um eignarhald á sumum af þessum fyrirtækjum og þessi fyrirtæki sem ég hef áhyggjur af eru alfarið í eigu íslenskra aðila. En síðan verðum við líka að horfa til þess að það eignarhald sem hefur verið gagnrýnt hér hefur sömuleiðis tekið ákveðnum breytingum undanfarið. Við megum ekki gleyma því að þegar við byrjuðum að fara þessa vegferð sem snýr að sjókvíaeldinu eða öðru lagareldi þá voru það vissulega Norðmenn sem komu hérna til,

þróa þá framleiðslu. Við þekkjum það sömuleiðis að í regnbogasilungi er svo sem engin hætta á erfðablöndun þar því að sá fiskur er vissulega ófrjór. Þetta er einn af þessum þáttum sem mér finnst vera hægt að horfa til sömuleiðis sem snýr að því að vernda vistkerfi og þá villtu fiska sem ganga hér í ár árlega. En síðan verður það alltaf þannig að að við eigum eftir að sjá og verðum bara að vera undir það búin hér á hinu háa Alþingi að við eigum eftir að fá ákveðna gagnrýni á það sem við erum að gera hér í þessu. En það er okkar hlutverk að halda utan um þessa mikilvægu löggjöf, gera hana betri en hún er

Hún verður strembin en ég reikna með því að hún verði bara áhugaverð og skemmtileg á sama tíma því að það hefur verið mjög fróðlegt að hlusta á mjög margar góðar ræður sem hafa verið haldnar hér í dag.

Hann talaði t.d. um þær áhyggjur sem hér hafa komið fram varðandi sektarfjárhæðir sem sumum finnst vera blússandi upphæðir en hv. þingmaður ætlaði ekkert að leggja mat á það. Ég ætla að gera tilraun til að leggja mat á það. Þetta eru ekkert blússandi upphæðir. Það er alveg eðlilegt að að fjárhæð sektar miðist við eitthvað, sé hlutfall af ábatanum eða ávinningnum við brotið eða hvað það er. Þetta á við í samkeppnislögum. Þetta á við í allri atvinnustarfsemi þar sem ávinningur getur hlotist af því að uppfylla lagaskyldur ekki upp á punkt og prik. Þess vegna eiga sektir að vera hlutfall af einhverju sem nær utan um ábatann.

atriði sem ég hef nokkrar áhyggjur af og það er hvernig hagsmunir almennings séu tryggðir með þessu frumvarpi og hver skoðun þingmannsins er á því. Með því að leyfin verði ótímabundin þá fækkar tilvikunum þar sem almenningur á samkvæmt gildandi lögum einhverja leið inn, einhverja kæruleið. Ef engin leyfi eru gefin út af því að þau eru ótímabundin

eru ákvæði um leiðir til að sækja stjórnsýslu- og dómsmeðferð fyrir almenning gagnvart stjórnvöldum og einkaaðilum.

mun að sjálfsögðu hvetja til þess að þetta verði skoðað í nefndinni og farið yfir það hverjir möguleikar almennings eru á því að koma að.

Frú forseti. Ég þakka svarið og ég held að hér séum við bara að rekast á enn eitt dæmið um það hvernig hagsmunir náttúrunnar og almennings eru oft eftiráhugsun þegar kemur að því að setja lög hér á landi. Árósasamningurinn á að vera fyrsta stopp þegar þú ferð að slá lagaramma utan um einhverja starfsemi hér á landi. Hann er það náttúrlega ekki vegna þess að stjórnvöld hafa látið undir höfuð leggjast að innleiða hann af fullum krafti. fyrir. Það þvælist dálítið fyrir að þurfa að taka alltaf tillit til almennings og náttúrunnar frekar en að ræsa bara jarðýtur og keyra af stað eins og gamli tíminn vill. En þetta er hugarfar sem við þurfum að breyta. Þess vegna vona ég að þetta verði tekið til gagngerrar skoðunar í umfjöllun nefndarinnar. Þetta snertir náttúrlega ekki bara það mál sem hér liggur fyrir heldur allt allt litróf mála sem fara í gegnum þingið. Þessir skavankar sem er á innleiðingu Árósasamningsins koma reglulega upp og hefur ítrekað verið lagt til að bæta þar úr.

Þetta er hugmynd sem meikar alveg sens, það er, myndi ég halda, skynsamlegt að vera með einn aðila innan hvers hólfs. En er ekki hættan sú að það verði svona kapphlaup (Forseti hringir.) í að merkja sér svæði núna á næstu misserum án þess endilega að ætla að standa þar í einhverjum rekstri, bara til að eiga skiptimyntina inn á markaðinn þegar þar að kemur?

eða smithólfum eða hvað þetta er nú kallað og ég skildi það þannig að það væru tveir aðilar þarna og þá held ég að það sé í grunninn þannig að þeir missa það báðir

mikilvægt mál sem snertir lagareldi. Fólk tengir þetta kannski fyrst og fremst við fiskeldi og það er ekki óeðlilegt enda miklir hagsmunir í húfi. Ég vil draga fram og undirstrika að fiskeldið er mikilvæg atvinnugrein, vaxandi atvinnugrein. Verðmætasköpunin er mikil og hún hefur mikla þýðingu fyrir þjóðarbúið en ekki síður fyrir ákveðin landsvæði hér á Íslandi. Ég segi oft við vini mína sem vilja helst banna fiskeldi

og það er margt fleira sem blandast inn í eins og kærleikurinn fyrir umhverfi og náttúru sem við berum öll í brjósti — að það sé ekki sanngjarnt gagnvart bæði atvinnugreininni og þeim landsvæðum sem hafa stólað á ramma sem við hér á þingi höfum samþykkt lýðræðislega, gerðum það, minnir mig 2004, um að í rauninni væri fiskeldi ekki heimilað nema á þremur stöðum á landinu, þ.e. á Vestfjörðum, fyrir norðan og síðan fyrir austan. Eftir því hafa bæði fyrirtækin og landsbyggðin unnið, oft brothætt svæði sem eru að fá meiri festu, meiri von, meiri framtíð, með því að geta stólað á öfluga atvinnugrein sem fiskeldið

það eigi að fara þessa leið sem er risamál þegar við ættum í rauninni að vera að einbeita okkur að tala um dýravelferðina í málinu, tala um kröfurnar sem við gerum til umhverfis- og náttúruverndar,

Það finnst mér sorglegt að upplifa. Ég vil meina að meginábyrgðin varðandi þessa tortryggni og þessa litlu sátt sem er til staðar gagnvart fiskeldinu liggi ekki síst í

Það er þess vegna sem þessi tortryggni hefur byggst upp. Ég veit af könnunum þar sem allt of margir meðal íslensku þjóðarinnar eru frekar neikvæðir gagnvart fiskeldinu. Það er ekki af því að þetta er vond atvinnugrein. Það er út af því að fólki misbýður að það eigi aftur að gefa auðlindir í eigu þjóðar og gera það líka meðan við erum ekki einu sinni að koma með auðlindaákvæði í stjórnarskrá

vel og oft mjög uppbyggilega um breytingar á stjórnarskrá, sjálfsagðar breytingar sem ég hef farið áður yfir hér, þá er stóri hnúturinn alltaf auðlindaákvæðið. Þá kemur alltaf Sjálfstæðisflokkurinn

tryggja auðlindir þjóðar í stjórnarskrá og það sé ekki heimilt að afhenda þær varanlega. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða það. Og þegar það ákvæði er ekki til staðar í stjórnarskrá og síðan er verið að koma hér með frumvarp

þá er súrt að upplifa þessa tortryggni sem byggist upp gagnvart fiskeldinu. Það er margt í frumvarpinu sem ég tel allrar athygli vert og ég tel mikilvægt að það verði farið vel yfir það. Ég vil meina að í heildina,

það er eitthvað sem nefndin fer yfir. Það sem ég hins vegar staldra við er náttúrlega fyrst og fremst stóra málið, að afhenda

Í upphafi þegar frumvarpið var kynnt á vef Stjórnarráðsins þá áttu framleiðsluheimildirnar að takmarkast ef strok úr kvíum ætti sér stað. Það fólst í þessu að laxeldisfyrirtækin áttu að geta misst kvóta eða framleiðsluheimildir ef þau gerðu mistök í sínum rekstri. Þessi viðurlög hafa hins vegar verið tekin út af ráðuneytinu eftir að umsagnartími var liðinn og áður en frumvarpið var lagt fyrir Alþingi hér í lok mars. Þetta veldur mér ákveðnum áhyggjum. Ég vil undirstrika það að við þurfum að halda áfram að byggja upp þessa atvinnugrein en við þurfum að gera það með skýrum ramma, sterkum og ströngum kröfum þegar kemur að náttúru, þegar kemur að umhverfi. Kröfurnar verða að vera þannig að það sé hægt að fylgja þeim eftir með eftirliti, ekki bara sektum heldur líka því að fyrirtæki

Ég vil meina að við höfum alveg ótrúleg tækifæri núna til að byggja ramma utan um atvinnugrein sem við þurfum á að halda. Við skulum ekki gleyma því heldur að þegar við skoðum t.d.

Þá þurfum við að fara í fiskeldi en þá verður það að vera gert á skynsamlegan hátt með ströngu regluverki. Ég velti því líka fyrir mér hvort við eigum ekki að skoða vel hvort fyrirtækin geti gert tímasetta áætlun um aðgerðir til að ná kolefnisfótspori sínu niður í núll þannig að það verði mælanlegt í áföngum. Ég held að það skipti mjög miklu máli og það er líka í samræmi við það sem ýmsir flokkar hafa bent á, m.a. við í Viðreisn. Ég vil undirstrika það að stefna Viðreisnar er að eldi laxfiska er mikilvægt og það er umfangsmikið í byggðum landsins

þess að byggt verði upp fiskeldi gegn því að það verði skýrar, gegnsæjar kröfur. Við teljum að við eigum að læra af reynslu annarra þjóða, móta skýrt

inn í þessa yfirferð. Þegar Ríkisendurskoðun setti fram sína kolsvörtu skýrslu þá undirstrikaði hún það að ráðuneytið þyrfti að taka af allan vafa um það hvort rekstrarleyfi ættu að teljast tímabundin eða ótímabundin. Ráðherrann sagði hér áðan að skoðanir væru skiptar um hvaða leið ætti að fara. Í mínum huga eru skoðanir ekki skiptar, það eru bara tvær mismunandi leiðir sem er hægt að fara. Það er annars vegar leið sérhagsmuna og hins vegar leið almannahagsmuna.

það séu ríkar kröfur varðandi umhverfi og náttúru? Það er engin vissa þegar við horfum á þetta frumvarp þegar kemur að þessum þáttum þó að ég undirstriki það að málið er þó skarpara þegar kemur að umhverfisvernd og dýravernd heldur en áður var. En það var kannski ekki úr háum söðli að detta.

Ég skil það mjög vel að Hafrannsóknastofnun, sem við eigum að treysta, þurfi að byggja upp þekkingu, m.a. í tengslum við áhættumatið sem er svolítið lykillinn að öllu því hvernig við tökum ákvarðanir um framhaldið í fiskeldinu. Hafrannsóknastofnun þarf þá að vera með svigrúm til að byggja upp þá þekkingu sem við getum byggt á þegar kemur að ráðgjöf og ákvörðunum um fiskeldið. Þetta eigum við að læra af kvótakerfinu því að þetta hefur gefist vel þar.

varðandi kvótakerfið og er lærdómurinn sem við verðum að taka með okkur, er það sem var skilið eftir þegar við fórum í kvótakerfið og fórum síðar í framsalið, allt mikilvæg skref sem urðu til þess að ýta undir öryggi í kerfinu, framlegð og verðmætasköpun. Hlutur þjóðarinnar var skilinn eftir. Ákvörðun um auðlindagjald fyrir þjóðina af því að hún á þessa auðlind.

hjá útvegsfyrirtækjum eftir að formúla svipuð og veiðigjaldaútreikningur okkar var sett á í fiskveiðistjórnarkerfinu. Það sama gildir örugglega um fiskeldi. Það sem ég er að segja hér er að við getum ekki leyft okkur hér á þingi að hunsa söguna þegar kemur að fiskveiðistjórnarkerfinu. Það er stærsti þátturinn í því að það er enn þá tortryggni meðal þjóðarinnar þegar kemur að sjávarauðlindinni. Það má ekki gerast líka með fiskeldið að við tökum þau merki ekki alvarlega, að við reynum ekki að leggja okkur meira fram um að ná sátt um fiskeldið sem við viljum byggja upp. Þess vegna held ég að það verði mikilvægt

en það stoppaði Sjálfstæðisflokkurinn þá. Ég vona innilega (Forseti hringir.) að við berum gæfu til þess að fara vel yfir þetta mál. Það eru risahagsmunir í húfi, bæði þegar kemur að umhverfi, þegar kemur að náttúru en ekki síst þegar kemur að heildarhagsmunum þjóðarinnar sem á auðlindina í hafinu.

Ekkert er svo lítilvægt að hægt sé að gefa það frá sér ótímabundið. Þá vekur þetta líka upp spurninguna: Til hvers? Stendur þessi geiri það veikt að hann þurfi ótímabundin afnot af fjörðum þessa lands til að geta gengið upp? Mig langar hins vegar að spyrja hv. þingmann vegna reynslu og fyrri starfa. Nú nefndi hæstv. ráðherra í andsvörum fyrr í dag að þessi ráðstöfun að hafa leyfin ótímabundin væri ekki óafturkræf. Ég skil hana sem svo að þing framtíðarinnar geti þá mögulega komist að þeirri niðurstöðu að það hafi verið slæm hugmynd að ráðstafa leyfunum án tímamarka og geti þess vegna breytt lögum einhvern tímann síðar meir ef reynslan segir okkur það. Hversu auðvelt telur þingmaðurinn að það sé? Hversu vel hefur gengið að vinda ofan af meintum eignarrétti sægreifanna á fiskveiðiauðlindinni? Þegar þetta er komið í lög, hversu afturkræft er það í raun og veru, eins og hæstv. ráðherra komst að orði?

undirstrika það að við þurfum skýran ramma um þessa vaxandi atvinnugrein sem fiskeldið er og að gera skýra kröfu til hennar. Svo skulum við læra af sögunni og saga mín hér á þingi er, mínus þrjú ár, síðan 1999. Það hefur aldrei tekist að breyta þessu. Það hefur aldrei tekist og hafa verið ýmis tilbrigði við stef þegar kemur að samsetningu ríkisstjórna. Hvorki vinstri stjórnir eða hægri stjórnir. Það hefur kannski verið mismikill áhugi en það hefur samt verið þannig að það hefur ekki tekist. Ég hef bent hér á í dag að að formaður Framsóknarflokksins og núverandi fjármálaráðherra var þó með ákveðna viðleitni til þess að tímabinda heimildir í fiskveiðistjórnarkerfinu á sínum tíma. Ég veit að hann lagði þetta fram tvisvar og það var stoppað í bæði skiptin af þingflokki Sjálfstæðisflokksins. Er það tilviljun? Nei. Þess vegna vara ég eindregið við því, þó að það geti fylgt góður hugur máli hjá ráðherra, að þetta verði fest með þessum hætti í lög eins og er verið að setja fram núna af hálfu ríkisstjórnarinnar. Við höfum reynslu af því að hafa gefið auðlindina í sjónum og við eigum ekki að gera þetta aftur. Við þurfum að leiðrétta kúrsinn og það þarf ekki að gerast með því að kollvarpa fiskveiðistjórnarkerfinu, síður en svo. Það þarf bara að gera skýrar kröfur og að þetta séu tímabundnar heimildir. Það er það sama með fiskeldið. Það þarf tímabundnar heimildir. Ég held að það væri farsælt fyrir ríkisstjórnina að átta sig á

að fólk vakni til vitundar um þetta mikla réttlætismál sem við höfum núna í höndunum, þ.e. að við þurfum að rétta af kúrsinn hjá ríkisstjórninni og ég vona að við sameinumst um það. Þetta má ekki verða svona. Það bara má ekki gerast.

varðandi það hvernig ríkisstjórnir sýna því mismikinn áhuga að breyta fiskveiðistjórnarkerfinu þá held ég að það smiti alveg inn í þetta mál. Hér hefur t.d. hæstv. ráðherra vísað í það að það sé hennar vilji og hennar flokks að koma auðlindaákvæði inn í stjórnarskrá en það skiptir máli hvernig það er gert. Þegar við fengum hér frumvarp frá þáverandi hæstv. forsætisráðherra um auðlindaákvæði veturinn 2020 til 2021 þá kom í ljós að ef það ákvæði hefði orðið að stjórnarskrárgrein þá hefði ekki þurft að breyta neinu í lögum um fiskveiðistjórnarkerfið. Hvers konar sýn eru þessir flokkar með á auðlindamálin, á grundvöll þess sem við ræðum hér í dag,

meðmælenda fyrir fólk í framboði til forseta, og það var talað um umhverfisákvæði, það var talað um íslenskuákvæði. Allt ákvæði sem við gátum sætt okkur við og við hefðum sætt okkur við það ákvæði sem var til umræðu á sínum tíma ef við hefðum fengið eina orðalagsbreytingu; að setja inn „tímabundið“.

að fiskeldisgreinin væri mikilvæg og við þyrftum að gæta að jafnvæginu um verndun og nýtingu, margt ágætt í því. En hv. þingmaður fór algjörlega út af þegar hún fór að reyna að kenna Sjálfstæðisflokknum um allt sem miður fer,

árás á Sjálfstæðisflokkinn með þessum ómálefnalega hætti þá breytingu sem lögð er til í frumvarpinu um að rekstrarleyfi verði ótímabundið en ekki tímabundið stenst enga skoðun. Það stenst enga skoðun, frú forseti. Það er ekki hægt að jafna þessu saman.

að það eigi að gera meiri kröfur til fiskeldisfyrirtækja þegar kemur að verndun náttúru, dýra og umhverfis. Ég vona að hv. þingmaður sé sammála mér um það. En mér finnst vont að sjá

Við í Viðreisn höfum talað um í fiskveiðistjórnarkerfinu um 20 ár, 25 ár, til þess einmitt að draga fram fyrirsjáanleikann. Ég er alveg algjörlega sammála hv. þingmanni. Fyrirtækin þurfa fyrirsjáanleika, samfélögin og sveitarfélögin, sem er á landsbyggðinni eða hér á Stór–Hafnarfjarðarsvæðinu, þau þurfa fyrirsjáanleika. Þess vegna tel ég, í ljósi greinarinnar, í ljósi réttlætiskenndar almennings, að það sé lykilatriði að við einbeitum okkur að tímabindingu leyfa.

Auðlindin er í eigu þjóðarinnar. Það er það sem Sjálfstæðisflokkurinn á erfitt með að viðurkenna og draga fram. Af hverju hefur hann alltaf stoppað öll frumvörp, allar tilraunir til þess að koma einhverju skikki á málin í þágu almennings?

að með því að hafa annaðhvort leyfi tímabundið eða ótímabundið þá er ekki verið að afhenda einum eða neinum neina auðlind í eigu þjóðarinnar. Það er ekki þannig. Þessu verður ekki þannig saman jafnað. Það geta verið ýmsar útfærslur á því í löggjöfinni hvort leyfi eru tímabundin eða ótímabundin, hvort þau skuli háð endurskoðun. Mér skilst að það sé þannig í tilviki álfyrirtækja, starfsleyfa álfyrirtækja, að leyfi skuli háð endurskoðun.

tryggja tímabindinguna til þess að tryggja réttlætið og líka hagkvæmnina í kringum rekstur auðlindarinnar og rekstur fyrirtækjanna. Við erum sammála um að það þurfi fyrirsjáanleika, fyrirtæki þurfa þennan fyrirsjáanleika. En það má ekki vera þannig að við getum ekki tryggt það að rentan af auðlindinni fari ekki til þjóðarinnar. Það er óásættanlegt og (Forseti hringir.) það er rétt að okkur greinir á við Sjálfstæðisflokkinn þegar kemur að því. Við viljum tryggja að auðlindir þjóðarinnar séu raunverulega í eigu hennar. Við viljum tryggja almannahagsmuni framar sérhagsmunum.

Þar var lofað fram og til baka og ég man ekki hversu margir sérfræðingar komu fyrir nefndir þingsins og sögðu: Ef eftirlitið væri nú gott þá getur þetta bara allt virkað. Hvernig fór það? Hvert fóru öll þau loforð hvað eftirlitið varðaði? Hvað hafa verið margar slysasleppingar og göt og mengunarslys og ég veit ekki hvað og hvað síðan þá sem gott eftirlit átti að koma í veg fyrir? fyrir? Öll þau orð sem birtast í þessu frumvarpi um dýravernd og eftirlit og græn skref og ég veit ekki hvað og hvað eru ekkert nema orðin tóm einmitt af því að traustið er ekki til staðar og sáttin er ekki til staðar.

þessi ríkisstjórn sem hefur stjórnað umgerð fiskeldisins hefur einmitt ekki byggt upp traust og þar liggur eiginlega mesta ábyrgðin hjá henni, hún hefur ekki byggt upp traust og hún hefur ekki byggt upp það sem við þurfum á að halda, meiri sátt um

Þá gaf ég eftir á öðrum sviðum. Þannig virkaði þetta bara. Við trúðum því einlægt, ég held bæði stjórnarmeirihluti og minni hlutinn, að við værum að fara inn í betra umhverfi með betra eftirliti og öllu því sem því fylgir að framfylgja lagafrumvarpi.

pössum upp á að það verði ekki þessi göt, ekki göt í eftirlitinu, ekki göt í aðhaldi, ekki göt í umhverfiskröfum, í kröfum á fiskeldisfyrirtækin og ekki göt í kröfum þjóðar um að það verði greitt eðlilegt auðlindagjald samkvæmt tímabundnum leyfum og helst af öllu vil ég að það verði farið í uppboð en ekki einhverjar krúsídúlluleiðir sem fyrirtækin geta mátað sig inn í og hækkað rekstrarkostnað til að reyna að draga úr þeim gjöldum sem þeim ber að greiða. greiða. Ég er alla vega þeirrar gerðar að ég treysti markaðnum til að ákveða verðið. Ég tel líka að það byggist meira traust með því að vera með gegnsætt og útboð og það er áhugavert að fylgjast með því hvernig Norðmenn eru að læra af þeirri reynslu og þar eru staðföst stjórnvöld sem eru að fylgja þessu eftir, sjáum hvað setur hvað það varðar. En ég vil meina það líka, ef ég nýti þessar örfáu sekúndum sem eftir eru, ég ætla að leyfa mér í einfeldni minni að treysta því að nýr ráðherra (Forseti hringir.) hafi metnað til þess að fylgja eftir skýrari og ríkari kröfu þegar kemur að náttúruvernd og umhverfi í samhengi við fiskeldi.

svo fer sem fer. Þegar maður horfir á frumvarpið eins og það var í samráðsgátt þá voru ekki ótímabundnar heimildir inn í þeirri útgáfu og þegar breytingin verður eins og hún er,

Þessi umræða í dag er alveg ótrúlega mikilvæg fyrir ekki síst málið sjálft en líka lýðræðið, það sem við þurfum að standa undir og gæta að, stjórn en ekki síður stjórnarandstaða. Það verður hreint út sagt að segja að reynsla síðustu tveggja til þriggja vikna af því hvernig ríkisstjórnin umgengst þingið eða meiri hlutinn umgengst þingið og breytir málum, stórum málum, prinsippmálum, hvort sem við erum að tala um samkeppni og samkeppnislög og kippa þeim úr sambandi, yfir í svona risa prinsippmál sem snerta nýtingu auðlindar og að byggja upp atvinnugrein með skynsamlegum, réttlátum og ábyrgum hætti,

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að taka undir orð síðasta ræðumanns þegar hún sagði að þessi umræða væri ótrúlega mikilvæg. Hún er mjög mikilvæg um stórt málefni. Ég vil þakka hæstv. matvælaráðherra fyrir að leggja þetta frumvarp fram. Það er mikilvægt að við séum hér að fjalla um heildarlöggjöf um lagareldi með það að markmiði að festa ramma í kringum atvinnugreinina og efla þannig verðmætasköpun, atvinnulíf og byggð í landinu, stuðla að ábyrgu lagareldi og tryggja verndun villtra nytjastofna, eins og segir í markmiðum frumvarpsins. Það má sjá á efni frumvarpsins að hér hefur verið horft til þess sem vel hefur tekist í nágrannalöndum okkar, Noregi og Færeyjum, en það er líka mikilvægt að regluverkið endurspegli aðstæður hér á Íslandi. Ég ætlaði að fara yfir mikilvægi þessarar atvinnugreinar

Það er margt jákvætt sem má finna í frumvarpi þessu, t.d. aukin áhersla á smitvarnir, dýravelferð og fyrirbyggjandi aðgerðir ásamt innleiðingu jákvæðra hvata til að styðja við framangreindar áherslur. Allt í allt er verið að auka kröfur, herða aðhald

Tillagan um að fækka eldisaðilum niður í einn í hverjum firði er, held ég, nokkuð góð og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að horfa til, líkt og var gert í Færeyjum. En útfærslan, hvernig þeim markmiðum skuli vera náð, er mjög óljós. Tímalínan er til 2028 og þá þarf að hreyfa sig nokkuð hratt og þetta þarf að liggja fyrir, fyrirsjáanleikinn í frumvarpinu er nokkuð óljós þegar allar þessar opnu reglugerðarheimildir eru til staðar. Það mætti vera betur skýrt hvernig á að ná því. Varðandi gjaldtöku á fyrirtækin þá þarf að passa upp á samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja og frumkvöðla sem fyrir eru á fleti

Þeir aðilar sem eru að hefja starfsemi þurfa að njóta aðlögunar líkt og lagt var til með breytingu sem var gerð árið 2019 þar sem gjaldið fer vaxandi eftir því hvenær þú kemur inn og nær hámarki á sjöunda ári. Fyrirtæki sem eru kannski að koma inn á næsta ári þurfa að fara í sama gjaldtökufasa og fyrirtæki sem eru fyrir á fleti og eru búin að nýta tímann til þess að byggja sig upp. Þetta þarf að skoða því að ég held að það sé mjög mikilvægt að horft sé til þeirra rekstraraðila sem eru búnir að byggja upp fyrirtæki sín í 20 ár, eru úr samfélögunum, þekkja samfélagið, þekkja náttúruna og hafa jafnvel starfað í sjávarútvegi á sama stað og vita hvað er hægt að bjóða bæði samfélögunum og náttúrunni.

en gildistakan er 1. september 2024. Hér þurfa allir að hlaupa mjög hratt til að ná þessum markmiðum sem hér eru því að breytingarnar eru gríðarlegar.

og hér er ekki nægt svigrúm gefið svo sveitarfélögin geti sjálf veitt fiskeldisfyrirtækjunum aðhald. Það er ekki bara mikilvægt að tryggja samfélögunum tekjur af greininni heldur hefur líka öll umgjörð áhrif. Eins og fyrir vestan þá er sjókvíaeldi ráðandi atvinnugrein og hefur áhrif inn í alla atvinnustarfsemi á svæðinu eins og sjávarútvegurinn hafði fyrir nokkrum árum, sem þó er okkur mikilvæg stoð áfram. Vöxtur og uppbygging þessarar greinar og þær breytingar sem við fjöllum um núna snerta því ekki aðeins fyrirtækin í greininni heldur heilu samfélögin sem treysta á greinina. Þegar við erum að tala um skýra ramma þá hnýt ég um allar þessar reglugerðarheimildir. Þær eru mjög opnar og það skapar óvissu auk þess sem erfitt getur reynst að meta heildaráhrif frumvarpsins vegna þessa, bæði fyrir samfélögin, fyrirtækin og hvernig þetta kemur út fyrir í heildina. Mig langar að nefna hérna líka friðunarsvæðin. Með því að friða núverandi svæði fyrir eldi með lögum en ekki í reglugerð eða auglýsingu líkt og nú hefur verið er verið að girða fyrir það að nota önnur landsvæði í framtíðinni. Til dæmis gæti verið vert að skoða fiskeldi á Ströndum með geldfisk eða nýrri tækni en með skilgreiningu á laxfiski er verið að koma í veg fyrir það. Og hver segir að það sé ekki hægt að hefja sjókvíaeldi á öðrum svæðum

girða fyrir það og koma í veg fyrir þróun í þessum geira og takmarka eldismagn hér við land sem er í andstöðu við aðalmarkmið laganna; að skapa skilyrði til sjálfbærrar uppbyggingar lagareldis og efla þannig verðmætasköpun, atvinnulíf og byggð í landinu. Síðan er verið að friða svæði eins og við Skjálfanda og Eyjafjörð. Í umsögnum í samráðsgáttinni frá sveitarfélögum á þessum svæðum sem lagt er til að verði friðuð kemur fram að sú tillaga hafi ekki verið borin upp í þeim sveitarfélögum. Mér finnst það nokkuð sérstakt. Þetta er svona, eins og sagt er: Ekkert um okkur án okkar. Það er lögð mikil áhersla á eftirlit sem er gott og rannsóknir og ég tek undir að það er algerlega nauðsynlegt. Þá myndi ég líka vilja sjá hluta þessara starfa færast nær eldinu, nær starfseminni. Það hefur mikið verið kallað eftir því. Það er staðreynd að þekking byggist betur upp í starfinu sem er nær starfseminni og það er alls ekki nóg að mæta á staðinn endrum og eins, eins og er gert núna, eða þegar eitthvað kemur upp á. Sveitarfélög sem eru við eldissvæðin hafa kallað ítrekað eftir því að eftirlitið sé fært heim í hérað til að fylgjast með rekstrinum bara í rauntíma, ef segja má Allt tal um að það sé svo erfitt að vera með eftirlitsmenn í návígi við starfsemina, að það gæti valdið vanhæfi, gef ég lítið fyrir. Þar hlýtur þekking eftirlitsmannsins og hæfni að vega þyngra en möguleg staðsetning. Á Patreksfirði á að opna í ár þekkingarsetur fiskeldis sem á að hýsa aðstöðu fyrir þjónustu rannsóknar- og eftirlitsaðila. Þarna skapast vettvangur fyrir fagaðila til að byggja upp þekkingu á svæðinu sem hægt er að miðla mögulega verið liður í að vera leiðbeinandi um betra umhverfi sem myndi styðja við markmið þessa frumvarps um að tryggja vernd og koma í veg fyrir áföll. Styrking eftirlits og rannsókna á eldissvæðum gæti líka uppfyllt ákvæði frumvarpsins um að efla atvinnusköpun í kringum fiskeldið.

Hér hefur mikið verið rætt um auðlindina og framsal á henni og það sé verið að láta auðlindir í hendur á erlendum fyrirtækjum og þessarar framleiðslu. En það er nú svo að þó að það sé ótímabundið í þessu frumvarpi þá er ýmislegt gert til þess að girða fyrir og það er talað um laxahluta, þetta er ekki eignarréttur eða óafturkallanlegt

Í Færeyjum er lagaramminn mjög skýr og einkennandi að það er veitt leyfi fyrir einn framleiðanda í hverjum firði eins og við erum að fara í og eldissvæðin eru þrjú á landinu.

Ég held að við getum farið þessa leið sem Færeyingar hafa farið og mér finnst það afturför að það sé verið að opna á þetta ótímabundið. Það er bara mín persónulega skoðun að ég held að við getum komist að niðurstöðu um það að hafa tímabundin leyfi með öllum þeim fyrirsjáanleika sem hægt er að koma þar fyrir, jafnvel til 15, 20, 25 ára. En við verðum að tryggja líka fyrirsjáanleika og aðhald með sterkum hætti. En við eigum að geta komist að niðurstöðu um að gera það með þeim hætti.

áhrif á það hvernig stjórnvöld taka á eftirliti og bregðast við slysum eða vanrækslu. Það hefur ekki verið góð reynsla af því þannig að, þrátt fyrir öll lög og reglur,

þannig að það er ekki í valdi heimamanna að fást um það hvernig viðbrögð við slysasleppingum eða slysum verða en sektarákvæðin eru hér inni. Varðandi eftirlitið þá vitum við að það hefur verið mikið ákall

Og að kalla eftir eftirliti — við vitum það alveg að það tók stundum lengri tíma að fá eftirlitsaðila frá Selfossi til að mæta þegar eitthvað kom upp í Patreksfirði en það tók fyrirtækin að fá til sín sérfræðinga frá Noregi.

á samfélög víðast hvar um landið. En hvað eftirlitið varðar þá er þetta mjög gott svar hjá hv. þingmanni. Þetta er nákvæmlega það sem við erum búin að vera að benda á og það er ríkisstjórnin sem ber ábyrgð á þessum eftirlitsstofnunum, að þær geti rekið sig og geti sinnt lögbundnu hlutverki sínu.

Það er viljandi gert að hafa eftirlitið svona verulega skert af því að það er ítrekað búið að benda á að þetta er vandamál og það er ekki brugðist við því.

en jafnvel ekki. Af hverju er verið að eyða tíma þingsins á þennan hátt ef það á ekki að ná að klára að vinna málið? Það er nóg af öðrum málum í atvinnuveganefnd og ef það er svona rosalega mikil vinna sem þarf að leggja í þetta mál þá tekur það tíma frá öðrum málum. Hvaða önnur mál á að leggja til hliðar?

Síðan þá hefur verið skerpt á gjaldtökuheimildum stofnana til þess að taka gjald. Við höfum fengið nokkur frumvörp þess efnis inn í nefndirnar. Ég held að það sé alveg skýrt að það er ekki bara fjármagnið sem þarna gildir heldur finnst mér stundum viðhorfið vera sérstakt

þingmaður spyr: Hvaða mál vil ég leggja til hliðar? Sem Vestfirðingur þá myndi ég vilja leggja nokkur mál til hliðar og koma þessu í gegn. Við verðum bara að gera það.

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á að þakka hæstv. matvælaráðherra fyrir ítarlega yfirferð á þessu frumvarpi fyrr í dag. Eins og fram hefur komið eru áskoranirnar í lagareldi margar. Þetta frumvarp markar svo sannarlega tímabært og þarft skref í að byggja heildrænan lagaramma utan um lagareldi á Íslandi. Mig langar hér í ræðu minni að leggja áherslu á umhverfissjónarmið og þau tækifæri og áskoranir sem lagareldi hefur í þeim skilningi. Sé rétt að því staðið getur lagareldi verið hluti af vegferð okkar um að uppfylla markmið um sjálfbærni, alþjóðleg loftslagsmarkmið og markmið um vernd líffræðilegrar fjölbreytni. Frumvarpið hefur það m.a. að markmiði að lágmarka umhverfisáhrif og lögð er áhersla á mikilvægi þess að greinin byggist upp á grundvelli sjálfbærni, vísindalegrar þekkingar og verndar villtra laxastofna. Við framkvæmd laganna er svo lögð mikil áhersla á að bæta vistkerfisnálgun og varúðarnálgun. Vistkerfisnálgun hefur í rauninni verið mikil áhersla hjá matvælaráðuneytinu síðastliðin ár sem er gríðarlega mikilvægt, enda á náttúran að njóta vafans og auðlindanýting verður að vera í sátt við umhverfis- og loftslagssjónarmið. Allri auðlindanýtingu fylgir einhver kostnaður í umhverfislegum skilningi en það er hlutverk okkar að tryggja að það sé vel að henni staðið. Það sem hefur verið umdeildast í samhengi lagareldis er sjókvíaeldið eins og komið hefur fram í þessum ræðustóli í dag og það hefur auðvitað markast af vissu stjórnleysi í lagalegum skilningi framan af. Sjókvíaeldi á sér yfir fimm áratuga sögu en fyrstu lögin um fiskeldi komu fram árið 2008. Undanfarin ár hafa komið upp alvarleg mál þar sem strok úr opnum sjókvíum hefur stefnt náttúrunni og lífsviðurværi þeirra sem af laxám lifa í hættu. Þetta er óásættanlegt. Stroki á eldisfiski fylgir alvarleg áhætta og þrátt fyrir vilja til að gera betur er ljóst að jafnvel undir ströngu eftirliti eru líkur á að strok eigi sér stað. Það er staðreynd að mannleg mistök eru meginástæða stroks og frumvarpið er skýrt þegar kemur að því að herða eftirlit og viðurlög við stroki. Í samhengi við það umhverfistjón sem strok getur valdið þá endurspegla sektarfjárhæðir laganna mengunarbótaregluna, þ.e. að sá sem mengar borgar. Þessi strangari ákvæði eru jákvæð þróun að mínu mati því að þau leggja aukna ábyrgð á framleiðandann og skapa einnig hvata til þess að gera betur. Landeldi á sér töluvert langa hefð á Íslandi en hefur hingað til verið smátt í sniðum. Á heimsvísu er heildarframleiðsla landeldis einungis um 0,3% af öllu fiskeldi en það eru áform um vöxt innan greinarinnar á næstu árum hér á landi og víðar og jafnvel talið líklegt að hún verði með tímanum stærri en sjókvíaeldi. Þar sem gildandi lagaákvæði greinarinnar byggjast fyrst og fremst á þörfum sjókvíaeldis þá ná þau illa utan um sérstöðu landeldis og þetta frumvarp er því til þess fallið að reyna að ná betur utan um það. Út frá sjónarhorni vistkerfisins þá fylgir landeldi töluvert minni hætta á umhverfisáhrifum af völdum losunar lífrænna efna auk þess sem það eru hverfandi líkur á stroki. Landeldi er þó ekki laust við umhverfisáhrif og það krefst töluvert meiri orku- og vatnsnotkunar en sjókvíaeldi. Það er því engin töfralausn og það þarf að gæta að því að áform um lagareldi séu í takt við stefnumótun í orkuskiptum til að mynda. Hafeldi er svo grein sem enn er á hugmyndastigi hér á landi en aukinn áhugi hefur verið á því síðastliðin ár. Það er þó þörf á viðamiklum rannsóknum áður en farið er út í raunhæf áform um hafeldi. Frumvarpið leggur upp með að áform um hafeldi verði tekin í litlum skrefum og byggi á vísindalegri nálgun, ólíkt því sem gerðist með sjókvíaeldið á sínum tíma. Engin tilraunaleyfi eða rekstrarleyfi verði gefin út án nauðsynlegra grunnrannsókna. Þá verða engin rekstrarleyfi gefin út fyrr en áhættumat og burðarþolsmat liggur fyrir.

Eins eru ýmsar tækninýjungar og rannsóknir í greininni sem munu fara vaxandi á næstu árum og frumvarpið boðar t.d. skattahvata við notkun á ófrjóum fiski og stærri seiðum og sama gildir um lokaðar sjókvíar sem enn hafa ekki verið teknar í notkun hér á landi. Innleiðing smitvarnasvæða er svo gríðarlega mikilvægt skref sem kemur í veg fyrir að harmleikur almenninganna eða, með leyfi forseta, „tragedy of the commons“ eigi sér stað en það er þegar erfitt reynist að útiloka notendur sameiginlegra auðlinda, oft með þeim afleiðingum að gengið er um of á þær. Til þess að þessar auðlindir haldist við og skapi gæði fyrir samfélagið í heild sinni er nauðsynlegt að fyrirtæki séu dregin til ábyrgðar og með þessu nýja fyrirkomulagi ber einn rekstraraðili ábyrgð á sér og sínu og er umbunað eða refsað út frá því.

Burðarþolsmat hefur einnig verið útvíkkað þannig að það nær til alls álags sem verður af völdum fiskeldis, ekki bara líffræðilegs. Einnig hefur skilgreiningin á því hvað telst vera villtur stofn verið útvíkkuð þannig að hægt sé að styðja betur við stofna sem hætta steðjar að með fiskrækt, sem er í samræmi við fiskræktunaráætlun. Allt eru þetta mikilvæg skref sem tryggja sjálfbæran vöxt atvinnugreinarinnar. Eins og hefur verið nefnt hefur eftirliti verið virkilega ábótavant þegar kemur að lagareldi en það er ljóst að eftirlitsstofnanir sinna gríðarlega mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að fylgja viðurlögum frumvarpsins.

Það er ljóst að áskoranirnar hvað lagareldi varðar eru verulegar, eins og ég hef stiklað á hér á undan, en það eru líka tækifæri. Sjálfbær matvælaframleiðsla er mikilvæg bæði á heims- og landsvísu og þar hefur lagareldi hlutfallslega sterka stöðu. Til samanburðar við aðrar framleiðsluaðferðir prótíns til manneldis er losun gróðurhúsalofttegunda og fóðurþörf hagstæð í fiskeldi og hlutfall fóðurþarfar hefur farið batnandi á síðustu árum. Sjálfbær matvælaframleiðsla er risastórt loftslagsmál og Ísland getur svo sannarlega markað sér sérstöðu í því samhengi. Eins og hefur komið fram í þessari yfirferð minni er ýmislegt jákvætt við þetta frumvarp og það er löngu tímabært að setja heildstæð lög um þessa vaxandi atvinnugrein. Eins og kom fram í máli hæstv. matvælaráðherra eru í þessu frumvarpi boðaðar miklar breytingar frá núgildandi lögum. Það er hlutverk atvinnuveganefndar að ná utan um hin ólíku sjónarmið sem komið hafa fram hér og koma munu fram í umsögnum og leitast við að skapa sátt um frumvarpið og greinina. Sé vel að því staðið þá er ég viss um að lagareldi geti orðið ný stoð í íslenska hagkerfinu en það er sérstaklega mikilvægt að greinin þróist og vaxi með sjálfbærum hætti í takt við náttúruna.

Mig langaði að spyrja hv. þingmann út í sjónarmið varðandi sjálfbærni vegna þess að hún fór yfir að lagareldi gæti verið leið til þess að efla sjálfbæra matvælaframleiðslu. Mér fannst vanta á rökstuðninginn fyrir því nákvæmlega hvaða leið það er og hvernig það stuðlar að sjálfbærri matvælaframleiðslu, bara svona í ljósi þess hversu mikið umhverfisrask fylgir þessari atvinnugrein. Og sér í lagi vegna þess að hv. þingmaður nefndi sérstaklega lagareldi, og þá er ég að tala um landeldið, sem atvinnugrein í vexti sem gæti verið kannski annar kostur eða betri kostur, þá vildi ég spyrja hv. þingmann út í hennar sjónarmið gagnvart þeirri gríðarlegu notkun á ferskvatni sem fylgir slíku eldi, hvort það sé sjálfbært til lengri tíma litið að nota fleiri hundruð tonn af ferskvatni, sem ég veit að okkur þykir stundum lítið mál en það er samt sem áður ekki óþrjótandi auðlind,

Eins og ég nefndi í minni framsögu þá fylgir allri auðlindanýtingu að einhverju leyti kostnaður og það á vissulega við um sjókvíaeldi og lagareldi í heildina. þingmaðurinn tók fram landeldi sem hefur að vissu leyti verið stillt upp sem sjálfbærari kosti. Ég tek að öllu leyti undir með þingmanni

Eflaust má segja að þessi fylgi kannski minna sótspor heldur en við ræktun á nautgripum, mögulega, þó að ég viti ekki alveg í í hverju sá samanburður felst. En ef við erum að tala um sjálfbæra matvælaframleiðslu og svo líka að ætla að hafa varúðarregluna að sjónarmiði við ákveðinn atvinnurekstur þá finnst mér eiginlega tómt mál að tala um lagareldi sem sjálfbæra matvælaframleiðslu sem virðir varúðarregluna. Er hægt að virða varúðarregluna þegar við vitum að slysasleppingar eru óhjákvæmilegar, þegar við vitum að það sem er dælt út í firðina okkar hefur varanleg áhrif á firðina til margra ára, áratuga og jafnvel lengur? Getum við sagt að við séum að virða varúðarregluna þegar við ákváðum að það sé bara einhver kostnaður? Varúðarreglan gengur ekki beinlínis út á kostnað. Hún gengur út á að láta náttúruna njóta vafans þegar það liggur ekki fyrir hvort óafturkræf eða veruleg umhverfisáhrif geti orðið af ákveðnum framkvæmdum eða atvinnugreinum. Það má alveg segja að við viljum prótín á diskinn okkar og við getum sagt að það sé einhver kostnaður sem fylgir því, en það er ekki beinlínis að hafa varúðarsjónarmið að leiðarljósi. En það var svo sem ekki það sem ég ætlaði að koma að hérna í seinna andsvari og ég hef 20 sekúndur til að bera fram spurningu mína. Hún snýr að Árósasamningnum og hvernig við ætlum að standa vörð um réttindi almennings til að kæra leyfi og annað, til að hafa aðkomu að því hvernig farið er með umhverfi almennings. Ef við ætlum að gera leyfin ótímabundin, hver verður aðkoma almennings þá?

Mig langar að koma inn á nokkur atriði, ekki mörg, og hyggst ekki lengja þessa umræðu mjög mikið. Mig langar að byrja á því að minna hv. þingmenn á að fyrir rétt rúmu ári kom út skýrsla, stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar um sjókvíaeldi, lagaframkvæmd, stjórnsýslu og eftirlit. Vissulega fjallaði sú skýrsla einvörðungu um sjókvíaeldi en hún er engu að síður mjög mikilvægur grunnur fyrir það lagafrumvarp sem hér er til umræðu. Henni var lýst sem svartri og það er óhætt að taka undir það. Það voru gerðar miklar athugasemdir við lagaframkvæmd, stjórnsýslu og eftirlit með sjókvíaeldi hér á landi og rakið hvernig lagaumgjörðin alveg frá upphafi og mikill vöxtur í atvinnugreininni hafði farið

þetta álit og líka álit minni hlutans úr stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og hafa til hliðsjónar við starfið í atvinnuveganefnd um þetta nýja frumvarp hæstv. matvælaráðherra. Það var auðvitað þannig að það þurfti að horfast í augu við það hvernig stjórnsýsla þessarar atvinnugreinar og eftirlit með henni höfðu reynst, eins og sagði í skýrslunni, með leyfi forseta, „veikburða og brotakennd og vart í stakk búin til að takast á við aukin umsvif greinarinnar á síðustu árum“. Þetta lá fyrir og það var í sjálfu sér ekki deilt um þetta í umfjöllun í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd um skýrslu Ríkisendurskoðunar en auðvitað var að einhverju leyti skoðanamunur á því hvernig nákvæmlega ætti að fylgja henni eftir eða hvað hún þýddi nákvæmlega fyrir lagaumgjörð atvinnugreinarinnar og eftirlit með henni. En ég endurtek það, forseti, að ég held að það væri ráð, svo þetta hangi allt saman hérna hjá okkur á hinu háa Alþingi, að fulltrúar í atvinnuveganefnd hefðu til hliðsjónar álit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar frá árinu 2023 um lagaframkvæmd og eftirlit með sjókvíaeldi hér á landi. Ég hef getað fylgst með allflestum ræðum hér í dag og kannski hef ég misst af því en mér hefur þótt lítið fjallað um önnur verðmæti sem eru í húfi vegna sjókvíaeldis við Íslandsstrendur og það eru verðmætin sem við eigum í villtum laxastofnum í Norður-Atlantshafi. Við megum aldrei gleyma því að þó svo að sett sé á fót atvinnugrein sem hugsanlega getur starfað í sátt við náttúruna og samkvæmt þeim viðmiðum og gildum sem nefnd eru þegar starfsemi á að vera þannig að hún gangi ekki á auðlindir okkar þá þarf að huga að sjálfbærni. Það þarf að huga að líffræðilegri fjölbreytni. Það þarf að sjálfsögðu að huga að loftslagsmarkmiðum og eins og skrifað er inn í þetta frumvarp þá þarf að nýta vistkerfisnálgun á þessa auðlindanýtingu. En það hefur lítið verið rætt um nálgun á villtu laxastofnana sem eru án nokkurs vafa í mikilli hættu vegna sjókvíaeldis í opnum kvíum í fjörðum við Íslandsstrendur. Fram hjá því verður ekki litið og það má ekki gleymast, þó svo að hér sé verið að setja þennan lagaramma, að taka tillit til þeirrar áhættu. Allt verður að skoðast; burðarþolsmatið, áhættumatið og annað sem þarf að liggja fyrir vegna sjókvíaeldis, í þessu ljósi og að sjálfsögðu eru lokaðar sjókvíar eitthvað sem þarf að ræða í því samhengi. Hér hefur auðvitað einnig verið rætt um landeldi sem heyrir einnig undir frumvarp hæstv. ráðherra. Þar glímum við við aðrar áskoranir í umhverfismálum en í sjókvíaeldinu. En það er bara mjög mikilvægt að þingmenn hafi í huga að það steðjar mikil hætta að villtum laxastofnum í Norður-Atlantshafi og ýmsir hafa haldið því fram að við gætum í raun gengið af þeim dauðum með þeirri starfsemi sem fylgir sjókvíaeldinu.

„Svæði til sjókvíaeldis við Íslandsstrendur eru takmörkuð auðlind sem er á forræði íslenskra stjórnvalda. Með útgáfu rekstrar- og starfsleyfa eru leyfishöfum veitt takmörkuð og tímabundin réttindi til hagnýtingar á þessari sameiginlegu Hér hefur í dag við 1. umræðu um þetta frumvarp margoft komið fram að helsta gagnrýnin á þetta frumvarp er um hin ótímabundnu leyfi.

sem virðist ekki taka tillit til stefnumörkunarinnar hvað þetta varðar. Við vitum og það liggur fyrir að ótímabundnum rekstrarleyfum um nýtingu náttúrulegra auðlinda, sameiginlegrar eignar þjóðarinnar, má jafna til óbeins eignarréttar. Það liggur fyrir og um það þarf ekki að deila. Þess vegna er það næstum óskiljanlegt að stjórnarflokkarnir og þeir hv. þingmenn sem þá styðja hér í þinginu skuli nú, u.þ.b. 40 árum eftir að við settum á kvótakerfi í sjávarútvegi og bjuggum til eignarhaldið sem reyndar tók einhver ár og jafnvel áratugi að mynda, leggja til sömu aðferð

ég hafði nú um einhvern tíma gert mér vonir til þess að það yrði þannig að frumvarpið sem kæmi úr ráðuneytinu væri hvað þetta atriði varðar bara í lagi, bara í lagi, það tæki mið af þeim mikilvægu grundvallarhagsmunum almennings í landinu að náttúrulegar auðlindir eru sameiginleg eign okkar, samanber þessa auðlind. En svo er ekki. Hæstv. ráðherra, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, sagði hér í máli sínu við upphaf þessarar umræðu að það væri þá ágætt ef atvinnuveganefnd tæki það til rækilegrar skoðunar. En við vitum það er tiltekinn meiri hluti sem endurspeglast einnig í fulltrúum í nefndinni og ég hef ekki orðið vör við það við þessa 1. umræðu hér í dag að sá meiri hluti sé að fara að breyta þessu ákvæði. En það þarf að vinna í því og mun heldur betur reyna á fulltrúa stjórnarandstöðunnar í þeirri vinnu á næstu vikum. Síðasta atriðið sem mig langar að nefna hér í þessari stuttu ræðu ég les í frumvarpinu í 66. gr., um umhverfissjóð sjókvíaeldis. Þar stendur, með leyfi forseta: „Umhverfissjóður sjókvíaeldis er sjálfstæður sjóður sem heyrir undir ráðherra. Ákvarðanir stjórnar eru endanlegar á stjórnsýslustigi. Markmið sjóðsins er að lágmarka umhverfisáhrif sjókvíaeldis og efla menntun á sviði sjókvíaeldis. ákveður.“ Nú var það svo að við umfjöllun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar um skýrslu Ríkisendurskoðunar komu fram mjög alvarlegar athugasemdir við það, það, m.a. frá Hafrannsóknastofnun og einnig frá sveitarfélögum þar sem sjókvíaeldi er starfrækt, að það þyrfti að sækja í samkeppnissjóði vegna lögbundins eftirlits.

að halda fram áfram með það fyrirkomulag að rannsóknastofnanir og/eða eftirlitsaðilar þurfi að sækja opinbert fé í samkeppnissjóði til að geta bæði stundað rannsóknir og/eða sinnt vöktun, gert burðarþolsmatið og annað slíkt. eiginlega að trúa því að þetta sé fyrirkomulagið en ég get ekki skilið greinina með öðrum hætti. Ég velti fyrir mér, eftir allt sem á undan er gengið; stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar og þær umræður sem fram fóru hér á hinu háa Alþingi á síðasta þingi og líka bara almenna umræðu, kröfur fulltrúa sveitarstjórna, t.d. á Vestfjörðum, um að þetta sé í lagi loforð hæstv. matvælaráðherra fyrrverandi um að kippa þessu í liðinn, hvort það geti virkilega verið að það loforð sé orðið að engu eða að ekki hafi verið hlustað á mjög svo vel rökstuddar ábendingar bæði opinberra rannsóknastofnana, eftirlitsaðila og sveitarfélaga um það að ekki þurfi að sækja í samkeppnissjóði fyrir lögbundin nauðsynleg verkefni.

í opnum kvíum við strendur landsins og virða á sama tíma varúðarregluna og rétt komandi kynslóða til að lifa við líffræðilegan fjölbreytileika. Við Píratar höfum lagt fram tillögu um að banna eldi í opnum sjókvíum vegna þess að það er a.m.k. okkar skoðun að það sé ekki hægt að stunda sjókvíaeldi í opnum kvíum án þess að óafturkræfur skaði verði á náttúru landsins.

alls staðar sú að villtu laxastofnarnir hrynja. Og það er ekki bara það að stofnarnir hrynji, það að stofnarnir hrynja hefur líka keðjuverkandi áhrif um allt kerfið. kerfið. Svo ég endurtaki spurninguna í lok þessarar stuttu ræðu minnar: Telur hv. þingmaður að það sé hægt að stunda sjókvíaeldi í opnum sjókvíum og virða á sama tíma varúðarregluna og líffræðilegan fjölbreytileika?

Ég held að það sé mjög margt sem bendi til þess að það sé ekki hægt. Ég hef hingað til ekki viljað kveða svo fast að orði eða styðja tillögu um að banna sjókvíaeldi í opnum kvíum

Vandinn er í þessari stöðu að hér var farin hin séríslenska leið, kapp án forsjár, atvinnugrein hleypt af stað og lagaramminn ekki nógu góður, lagaframkvæmdin ekki heldur og eftirfylgni öll, reglur og annað slíkt. Það lásum við auðvitað í lýsingu í skýrslu og stjórnsýsluúttekt Ríkisendurskoðunar. Ég held að það gæti farið svo að við yrðum að þrengja þessar reglur. Ég hef sjálf spurt um það fyrir vestan og annars staðar hvers vegna menn noti ekki lokaðar kvíar og svarið hefur verið að það kosti of mikið. En kannski þurfum við að ræða það hér og við þurfum líklega að ræða það í fullri alvöru að það sé kostnaður sem borgi sig að leggja í vegna allra hinna samfélagslegu hagsmunanna og ekki síst til að virða varúðarregluna.

þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Ég tel nefnilega nokkuð ljóst að það megi kosta að virða varúðarregluna, að náttúran sé meira virði heldur en kannski hugsanlega einhvers konar skaðabótaskylda út af reglugerðarrugli núverandi stjórnvalda. Ég held að réttur komandi kynslóða til að búa við líffræðilegan fjölbreytileika sé meira virði heldur en gróði nokkurra fyrirtækja. fyrirtækja. Ég tek það samt sem áður mjög skýrt fram að auðvitað er mjög mikilvægt að viðhalda blómlegri byggð um land allt og það þarf að koma til móts við þessar byggðir sem hafa verið sviknar æ ofan í æ af stjórnvöldum sem hafa

dýravelferð? Tökum dæmi um laxalús sem veldur eldislaxi miklum skaða og étur hann lifandi í bókstaflegri merkingu. Allir laxar eru hjartasjúklingar vegna þess að þeir vaxa miklu hraðar en þeim er eðlislægt að gera, hjartað í mörgum þeirra springur.

eins og hv. þm. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir bendir á, réttur komandi kynslóða til líffræðilegrar fjölbreytni. Hann er væntanlega brotinn á hverjum einasta degi með alls kyns starfsemi um allan heim. Myndi virðing við varúðarregluna kippa því í liðinn? Ég er ekki viss, það myndi bæta stöðuna alveg örugglega. Og svo ég segi það aftur þá er það að sjálfsögðu þannig að það að virða varúðarregluna á ekki að vera eitthvað sem er gjaldfrjálst eða þarf ekki að vera þannig og þess vegna þarf að skoða það mjög alvarlega að loka kvíunum. En ég held hins vegar að

sem löggjafi að reyna að koma okkur saman um er hvers konar atvinnugreinar við viljum byggja upp. Ábendingar hv. þingmanns voru auðvitað allar réttar. Við höfum ekki verið að setja fjármagn í það að byggja upp atvinnugreinar sem ganga ekki eins á sameiginlegar náttúrulegar auðlindir okkar og þau verðmæti sem í þeim búa.

það er óneitanlega skrýtið að ætla að taka svo umdeilda búgrein og gefa frítt spil til eilífðarnóns, þeim sem þar vilja hefja atvinnustarfsemi, og hafa engin tímamörk. Auðvitað kann eitt og annað til að koma varðandi atvinnugreinina sem ekki hefur fram komið nú þegar.

og við berum ábyrgð gagnvart framtíðarkynslóðum, að vera ekki búin að skjóta okkur í báða fætur í efnum sem þessum eða neinu öðru. Auðvitað snýst þetta um peninga. „Follow the money trail“, segir kaninn. Snýst þetta ekki bara um það að hér eru ýtrustu kröfur um það að allt sé frítt eins lengi og menn vilja? Jú, jú, með einhverjum málamyndagjöldum. Þurfum við ekki að setjast niður og ræða það: Hvað þurfa þessi fyrirtæki að lágmarki langan tíma til að geta réttlætt sínar fjárfestingu og hvað er sanngjarnt og heiðarlegt gagnvart fólkinu í landinu og komandi kynslóðum að veita langan tíma í þessa starfsemi meðan við vitum þó ekki meira um

Það er auðvitað þannig að í því frumvarpi sem hér liggur fyrir og við erum að ræða þá hefur ríkisstjórnin, og þeir þingmenn sem hana styðja, ákveðið að þetta geti haldið áfram til eilífðarnóns af því að leyfin eiga að vera ótímabundin. Það er það sem liggur á borðinu og það er það sem við þurfum að bregðast við og fjalla um og vonandi breyta.

og ekki heldur kveðið á um sameiginlegt eignarhald þjóðarinnar á náttúrulegum auðlindum hennar. Þar liggur þetta ójafnvægi sem við erum alltaf að finna okkur í vegna atvinnugreinanna og í þessu tilviki erum við kannski aðallega þá að vísa í sjókvíaeldið vegna þess að stjórnarskráin ver atvinnufrelsið en hún ver ekki náttúruna, ver ekki umhverfið. Enn stöndum við hér og höfum ekki haft burði sem löggjafi til að klára tillögur um slíkt. Það eitt og sér er náttúrlega bæði mikið áhyggjuefni og

þáttur í þessari starfsemi. Við höfum hingað til með þetta eins og annað fylgt ráðgjöf dýralækna og þeirra sem eiga að þekkja best til. En ég skal viðurkenna að það hvernig laxalúsin étur laxfiskana lifandi er í einu orði sagt viðbjóðslegt.

Ég er þeirrar skoðunar að við þurfum ekki á fleiri viðvarandi deiluefnum að halda í okkar samfélagi. að segja orðinn hundleiður á deilunni um kvótann og kvótagjaldið og allt þetta, þetta er bara eins og biluð plata ár eftir ár og áratug eftir áratug. Ég heyri í nokkrum útgerðarmönnum sem segjast vera tilbúnir að borga meira, kannski í von um að eyða þessum leiðindum, þetta bara mengar samfélagið, öll þessi umræða sem fer ekki burt fyrr en einhver botn næst. Ég er nú bjartsýnismaður og ég heyri það á

Ég held að nefndir sem fá þetta til umfjöllunar þurfi bara að gera það að sínu keppikefli að kalla inn fólk og reyna að ná að borðinu þeim sem um þetta véla, fá menn til að sjá að þetta

Þetta er hryllingur í hugum allt of margra og háværra þegna í samfélaginu í dag sem bara þola ekki tilhugsunina. Þannig að mér finnst að við þurfum að afgreiða þetta af mikilli kostgæfni, (Forseti hringir.) hvort sem það verður á þessu þingi eða næstu þingum og kalla eftir góðu, heilbrigðu samráði og sanngjarnri umræðu um heilbrigða lendingu.

við þurfum e.t.v. ekki fleiri stór deiluefni inn í samfélagið. En hvers vegna verða þau til? Þar getum við lesið í Íslandssöguna og séð hvernig deiluefnin verða til. Við sáum hvernig það varð til þegar sjávarútvegurinn var kvótasettur. Eitt var að setja kvóta á veiðina til að hún yrði sjálfbær og við myndum ekki að eyða stofnunum. Hitt var hins vegar hvernig við fórum með eignarhaldið á þeim kvóta. Nú erum við öllum þessum árum og áratugum síðar að leggja til að það séu ótímabundin leyfi sem er bara ótímabundinn kvóti sem verður að gífurlegum verðmætum þegar hann fer að ganga kaupum og sölum með einhverjum hætti, hvernig sem það verður. En af hverju gerist þetta? Það er vegna þess að gæslumenn sérhagsmunanna hafa því miður haft betur um þessi atriði. Hvað hafa sérhagsmunirnir? Þeir hafa náttúrlega fjárráð til þess að fara í sínar upplýsingaherferðir eða stunda sinn áróður, þeir hafa fjárráð til að hafa ítök mjög víða í samfélaginu. Það verður bara að segjast eins og er að ákveðin stjórnmálaöfl hafa gengið erinda þessara sérhagsmunaafla áratugum saman og miðað við efni þessa frumvarps þá eru þau ekki hætt því.

Herra forseti. Þegar við erum að gefa út leyfi til þess að nýta auðlindirnar okkar þá erum við alltaf að bregðast við. Við erum alltaf aðeins á eftir.

raforkuframleiðslu þeirra er í umræðunni, að þar er ekki til neitt almennilegt regluverk. Við erum alltaf aðeins á eftir. Það sem þarf að gera, forseti, er að semja auðlindastefnu fyrir Ísland þar sem við höfum ákveðna leið fyrir auðlindanýtinguna og séum ekki alltaf að kokka upp einhver ný viðbrögð og verðum alltaf eftir á. Svo gerast mistökin og hverjir eru þá látnir borga það eru aldrei hluthafar fyrirtækjanna sem hafa nýtt auðlindina. Við í Samfylkingunni höfum rætt þessi mál og kallað eftir auðlindastefnu og ákveðnum aðferðum í þeim efnum í mörg ár.

Markmiðið er að tryggja almenningi réttmæta hlutdeild í þeim umframarði sem aðeins er tilkominn vegna auðlindarentu af eigum þjóðarinnar og koma um leið í veg fyrir að einstakir aðilar hagnist óeðlilega á því að taka megnið af auðlindarentunni til sín. Auðlindagjöld eru ekki skattar heldur afnotagjald sem er innheimt eins og hver önnur leiga. Fullt gjald fyrir nýtingu náttúruauðlinda má fá á sanngjarnan og gagnsæjan hátt með útboði nýtingarleyfa til takmarkaðs tíma í senn. Til að gjaldtakan raski ekki rekstrargrundvelli fyrirtækja sem þegar hagnýta þær náttúruauðlindir sem um ræðir verður innleiðing á slíku útboði að eiga sér stað á hæfilega löngu tímabili og taka tillit til samfélagslegra þátta.“ Þegar við erum að fara yfir á nýjar lendur eigum við auðvitað ekki að falla í sömu gryfju og við höfum gert áður.

sem segir frá því að norsk stjórnvöld hafi selt ný framleiðsluleyfi fyrir eldislax fyrir 3,8 milljarða norskra króna eða 53,5 milljarða íslenskra króna. Um var að ræða 25.400 tonn af nýjum leyfum til að framleiða eldislax í fjörðum Noregs. Leyfin sem seld voru á þessu uppboði í Noregi nema tæplega helmingnum af þeirri 53.000 tonna heildarframleiðslu á eldislaxi sem var á Íslandi á árinu 2021. Munurinn á Íslandi og Noregi er hins vegar sá að á Íslandi eru framleiðsluleyfin ekki seld til laxeldisfyrirtækjanna. Samt er um að ræða sömu fyrirtækin í sumum tilfellum sem stunda laxeldi í Noregi og á Íslandi, m.a. SalMar ASA og Norway Royal Salmon. Ef þau 53.000 tonn af eldislaxi sem voru framleidd á Íslandi á árinu 2021 hefðu verið seld á uppboði með sams konar hætti og í Noregi þá hefðu íslensk stjórnvöld fengið rúmlega 111 milljarða kr. fyrir þessi framleiðsluleyfi. 111 milljarða kr., forseti. Þáverandi hæstv. matvælaráðherra ræddi 13. október 2022 minnisblað um nákvæmlega þessi útboð í Noregi og allar þessar upplýsingar, samt sem áður var ekki ákveðið að útfæra þessa hugmynd, að Íslendingar tækju upp uppboðskerfi á framleiðsluleyfum í laxeldi líkt og í Noregi. Allar þessar upplýsingar lágu fyrir þegar rætt var um að það þyrfti að marka stefnu í þessum efnum. Í byrjun október 2022 sagði þáverandi matvælaráðherra í viðtali við Stundina að vegna þess hversu laxeldi hefði vaxið hratt á Íslandi væri mikilvægt að huga að regluverkinu. Orðrétt sagði hún, með leyfi forseta: „Af þeim sökum er afar mikilvægt að reglusetning og stefna stjórnvalda í málefnum tengdum fiskeldi séu með þeim hætti að greinin byggist upp á forsendum sjálfbærni enda sé það til þess fallið að skapa mest verðmæti fyrir land og þjóð og uppfylla þau skilyrði að greinin geti starfað í sátt við samfélagið.“ við samfélagið.“ Ráðherrann boðaði mikla stefnumörkun í málaflokknum og afraksturinn liggur nú fyrir og við ræðum hann hér í dag. Það er, forseti, ómögulegt að sjá á þessu frumvarpi að sjálfbærnihliðarnar allar hafi verið teknar til greina við samningu frumvarpsins, hvorki efnahagsleg, samfélagsleg né umhverfisleg hlið. Í áðurnefndri grein í Stundinni frá því í október 2022 er gjaldtaka hér á landi og í Noregi borin saman.

aukaauðlindaskattur á ári hverju. Ef horft er til þess hversu mikið framleiðsluleyfi fyrir hámarks leyfilegan lífmassa samkvæmt leyfum allra laxeldisfyrirtækja í sjókvíaeldi á Íslandi myndu kosta í Noregi

hljóta þeir sem á hlýða að klóra sér í kollinum og hugsa: Hvers vegna fórum við ekki sömu leið og Norðmenn? Hvers vegna lærðum við ekki bæði af þeirra sigrum og mistökum? Mér er það algerlega óskiljanlegt hvers vegna sömu stjórnmálaflokkar vilja rétta rétta auðmönnum auðlindirnar okkar, sama hvort þeir eru erlendir eða innlendir. Það er sannarlega mikilvægt að byggja upp góð störf úti um landið og huga að byggðasjónarmiði í atvinnumálum en því fylgir ekki að nauðsynlegt sé að gefa auðlindirnar frá okkur. En það höfum við gert endurtekið, forseti. Það gerðum við með fiskveiðistjórnarkerfinu og þar verðum við að stíga ákveðin skref til úrbóta með útboði á hæfilegu magni ár hvert svo veiðileyfin endurspegli fullt verð fyrir nýtingu fiskveiðiauðlindarinnar. En það erum við ekki að ræða hér. Við erum að ræða aðra auðlind. Við ræðum hér fiskeldi í sjó. Hæstv. ríkisstjórn er með þessu frumvarpi að gefa auðlindir þjóðarinnar, afhenda fiskeldisfyrirtækjum firðina okkar varanlega með ótímabundnum rekstrarleyfum sem hafa hingað til þó verið tímabundin til 16 ára í senn með möguleika á framlengingu að þeim liðnum. Ríkisstjórnin ætlar núna að breyta lögunum þannig, og hv. stjórnarþingmenn væntanlega sem hafa afgreitt þetta frumvarp út úr þingflokkum sínum, að öll þessi rekstrarleyfi verði ótímabundin og þar á meðal leyfi sem þegar hafa verið veitt án endurgjalds. atvinnuveganefnd verður að svara því hver rökin eru fyrir þessum breytingum. Af hverju mega þessi leyfi ekki vera tímabundin eins og flest önnur nýtingarleyfi á náttúruauðlindum? Á það hefur verið bent að meira að segja í orkuvinnslu, þar sem fjárfestingar eru sannarlega bundnar til langs tíma og borga sig til baka yfir margra áratuga tímabil, fá orkufyrirtækin ekki ótímabundin leyfi. Þau eru öll tímabundin. Gildandi löggjöf er óskýr eins og fram hefur komið og m.a. í skýrslu ríkisendurskoðanda sem hefur verið vitnað í hér í dag. Við ættum að nýta tækifærið,

af öll tvímæli um möguleika stjórnvalda til að afturkalla leyfin ef leyfishafar fara ekki að lögum og gera það mögulegt fyrir stjórnvöld að endurskoða forsendur fyrir leyfisveitingu. Forseti. Gunnlaugur Stefánsson, fyrrverandi alþingismaður og núverandi formaður umhverfissamtakanna Laxinn lifi, sem er einnig í stjórn Landssambands veiðifélaga, gerir frumvarp það sem við ræðum hér að umtalsefni í grein á vefnum vísir.is í dag, með fyrirsögninni: Norskur skammtímagróði. Þar bendir hann á að háværar raddir hafi lengi varað við opnu sjókvíaeldi

Afdrifaríkar slysasleppingar og niðurstöður rannsókna um vaxandi erfðablöndun í villtum laxastofnum staðreyna það. Eigi að síður ætlar brennt barn ekki að forðast eldinn, heldur berja haus við stein í von um að lafi á meðan ég lifi.“ segir að um þetta vitni frumvarpið sem við ræðum hér og nú. Boðaður sé stöðugur vöxtur á norskum og frjóum eldislaxi í opnum kvíum. Flestum takmörkunum sem nú gilda er rutt úr vegi, markmiðin um náttúruvernd horfin, leyfin verði útgefin án tímatakmarkana, heimild til veðsetningar og sölu leyfanna á markaðstorginu staðfest og og takmörk á eignarhaldi útlendinga eins og gildi í íslenskum sjávarútvegi eigi ekki við í opna sjókvíaeldinu. Gunnlaugur skrifar, með leyfi forseta: „Mikið hljóta norskir eldisrisar að fagna þessu framtaki íslenskra stjórnvalda. Um aldir þurftu Íslendingar að líða fyrir arðrán útlendinga í sjó, á landi og fólki. Nú skal staðfesta það með lögum og færa þeim á silfurfati. Svo segja útlensku risarnir að þeir séu að bjarga byggðunum á Vest- og Austfjörðum, auglýsa það óspart og krefjast þess að heimafólk dragi áróðursvagninn fyrir sig.“ fyrir sig.“ Opið sjókvíaeldi hefur valdið skaða fyrir villta fiskstofna og lífríki, hvar sem það hefur verið stundað. Það staðreyna vísindin og allar rannsóknir. Engar mótvægisaðgerðir eru til sem geta bjargað því. Því er spáð að innan fárra ára muni opið sjókvíaeldi heyra sögunni til enda miða áætlanir eldisiðnaðarins við það, t.d. í Noregi þar sem áherslan núna er á uppbyggingu í úthafseldi. Þá má auðvitað spyrja, líkt og margir gera nú um stundir: Hvað verður um atvinnu- og efnahagslífið í eldisbyggðum á Íslandi þegar norskir eldisrisar pakka saman og láta sig hverfa? Það fylgir því ákveðin áhætta fyrir byggðirnar að ætla að treysta á opið sjókvíaeldi sér til farsældar um framtíð. Það vitum við.

ekki bara að færa sjókvíaeldið til vegna þess að skíturinn undir fiskinum er mengandi heldur þarf að færa

skatttekjur og verið mikil lyftistöng t.d. fyrir Vestfirði og Austfirði, og þarna eru gríðarleg verðmæti að verða til, bæði í sjókvíaeldinu og í landeldinu. Ég er sannfærður um að fiskeldi skipti máli og muni skipta máli á næstu árum og áratugum þegar kemur að því að brauðfæða heiminn, mæta aukinni eftirspurn eftir fiskprótíni um allan heim. Ísland á að taka þátt í því verkefni. Það eru áskoranir sem fylgja því. Það hafa komið upp stórkostleg vandamál sem þarf að leysa og gallar sem þarf að girða fyrir. En þetta er engu að síður verkefni sem blasir við okkur í mínum huga. Það verður hins vegar engin sátt um sjókvíaeldi hér í íslenskum fjörðum nema hert verði mjög verulega á eftirliti og þeim kröfum sem eru gerðar til fyrirtækjanna.

í fiskeldinu og í sjókvíaeldinu sem kallar eftir því að búinn sé til sterkari lagarammi um þessi mál, það séu sterkara eftirlit og kvaðir sem myndu kannski skapa einhverja lágmarkssátt og samstöðu um áframhaldandi vöxt og viðgang greinarinnar. Ég held að allir hljóti að sjá að við getum ekki horft upp á það á nokkurra ára fresti að það verði stórkostleg umhverfisspjöll þar sem þar sem laxar sleppa í þúsundatali með hörmulegum afleiðingum fyrir lífríki og fyrir villta laxastofna á Íslandi, fyrir vistkerfið allt. Ég hef sagt það áður hér í þessum sal, og ég ætla bara að segja það aftur, að hvatarnir í kerfinu og viðurlögin þurfa að vera með þeim hætti að það borgi sig aldrei að standa í þessum atvinnurekstri nema vistkerfisáhrifin séu lágmörkuð með bestu mögulegu tækni og aðferðum. Og svo þurfum við auðvitað að skattleggja þessa grein með sanngjörnum hætti og tryggja nærsamfélaginu hlutdeild í þeim tekjum. Atvinnuuppbyggingin verður að vera á forsendum íbúanna sjálfra. Ef við tökum málefni Seyðisfjarðar sem dæmi þá gengur auðvitað ekki að vaðið sé áfram með áform um sjókvíaeldi þvert á vilja fólksins sem býr á viðkomandi stað. Ég held að það sé að verða nokkuð útbreidd og nokkuð almenn skoðun að stjórnsýslan í þessum málum og eftirlitið hefur verið í algeru skötulíki og ekki haldið í við vaxandi umsvif greinarinnar á undanförnum árum. Þetta var staðfest mjög kirfilega í ágætri skýrslu Ríkisendurskoðunar sem kom út í fyrra sem lýsir ákveðnu stjórnleysi og stefnuleysi eða stefnureki í þessum málaflokki. Þar kemur m.a. fram að breytingum á lögum hafi ekki verið fylgt eftir með því að styrkja stjórnsýslu og eftirlit þeirra stofnana sem mæðir mest á, að breytingarnar sem voru gerðar árið 2014 og 2019 hafi aðeins að takmörkuðu leyti náð markmiðum sínum. Hvorki hafi skapast aukin sátt um greinina né hafi eldissvæðum eða heimildum, til að nýta þann lífmassa sem talið er óhætt að ala á tilteknum hafsvæðum, verið úthlutað með útboði af hálfu matvælaráðherra. Þetta segir Ríkisendurskoðun. Samþjöppun eignarhalds, stefnulaus uppbygging og rekstur sjókvía á svæðum sem vinna gegn því að auðlindin skili hámarksávinningi fyrir ríkissjóð; þetta hefur fest sig í sessi án nægilegrar umræðu og án eðlilegs atbeina stjórnvalda. Verðmætum hefur hér verið úthlutað til lengri tíma án endurgjalds. Þetta bendir Ríkisendurskoðun á. Verðmætum í formi eldissvæða og lífmassa úthlutað til lengri tíma án endurgjalds. Þetta er arfleifð núverandi ríkisstjórnar og þeirra flokka sem hana skipa í málefnum sjókvíaeldis. Hvað gerðist svo þegar ráðist var í breytingu á fiskeldislöggjöfinni árið 2019? Jú, þá var birtingu og þar með gildistöku laganna slegið á frest í ráðuneytinu og það var gert gagngert til þess að hlífa ákveðnum fyrirtækjum sem höfðu sótt um rekstrarleyfi við þeim málsmeðferðarreglum sem kveðið er á um í þessum nýju lögum og þannig gátu þau unnið frummatsskýrslu og fengið hana til meðferðar á grundvelli eldri laganna. Þetta gerðist á ábyrgð og á vakt Kristjáns Þórs Júlíussonar, fyrrverandi sjávarútvegsráðherra.

Eftir 1. umræðu og umfjöllun í atvinnuveganefnd kom fram nefndarálit sem jafnvel fulltrúar í stjórnarandstöðu gátu sætt sig við. Þingmenn frá Samfylkingu og Viðreisn rituðu undir það nefndarálit. Þar er að finna sérstakan kafla undir yfirskriftinni: Gildistími rekstrarleyfa, þar sem segir, með leyfi forseta: „Nefndinni var bent á að misræmis gætti í að bæði væru gefin út ótímabundin rekstrarleyfi og leyfi tímabundin til sextán ára. Komu jafnframt fram þau sjónarmið að ótímabundnum rekstrarleyfum mætti jafna til óbeins eignarréttar yfir sameiginlegri auðlind. Meiri hlutinn telur rétt að tryggt sé að allir rekstrarleyfishafar sitji við sama borð og að slík leyfi sæti endurskoðun líkt og önnur rekstrarleyfi.

stjórnarflokkarnir þrír og tveir stjórnarandstöðuflokkar kvittuðu upp á fyrir örfáum árum. En með því frumvarpi sem hér er lagt fram er lagt til að horfið verði frá þessu.

Stjórnarliðar nota hérna þá afsökun að ákveðin réttaróvissa hafi verið til staðar um þennan 16 ára gildistíma en það að einhver réttaróvissa sé til staðar, að lögin séu ekki nógu skýr í dag, dag, réttlætir auðvitað ekki að farið sé í það að afhenda fiskeldisfyrirtækjum varanlegan aðgang að fjörðunum okkar með ótímabundnum rekstrarleyfum. gersamlega fráleit lausn á því viðfangsefni sem hér er verið að tala um. Ég átti satt best að segja erfitt með að trúa þessu þegar ég las frumvarpið og greinargerð þess. Ég veit að þessi ríkisstjórn svífst einskis en fyrr má nú

einhvers konar eilífðarleyfi til þess að fénýta firði Íslands, sameiginlegar náttúruauðlindir íslensku þjóðarinnar. Nú á að gefa út leyfi sem verður engin leið að afturkalla án þess að baka ríkinu skaðabótaskyldu nema að mjög þröngum skilyrðum uppfylltum. Þau ætla að breyta öllum rekstrarleyfum sem þegar hafa verið gefin út úr tímabundnum í ótímabundin. Hér er beinlínis verið að ganga gegn þjóðarhagsmunum. Hér er verið að ganga gegn fullveldisrétti íslensku þjóðarinnar þegar kemur að ráðstöfun auðlinda sem við eigum saman. Að styrkja eignarréttindi laxeldisfyrirtækjanna og eigenda þeirra vegur sem sagt þyngra hjá flokkunum sem stjórna landinu.

sé á Facebook að Vinstrihreyfingin – grænt framboð er að auglýsa þessi ummæli sérstaklega, eins og þau endurspegli sérstaklega afstöðu og þá stefnu sem flokkurinn er að fylgja á Alþingi. hæstv. forseti, hugtakið þjóðareign hefur ósköp takmarkaða þýðingu ef ekki er tryggt að nýting á þessum auðlindum fari fram samkvæmt tímabundnum samningum eða tímabundnum leyfum. Ef okkur er einhver alvara, þegar við tölum um þjóðareign auðlinda, hlýtur það að fela í sér að nýtingarheimildir séu tímabundnar og ráðstöfun þessara auðlinda sé aldrei varanleg, aldrei gefin út varanlega til einhverra fyrirtækja. Þannig er nú reyndar málum háttað í sjókvíaeldi í nær öllum þróuðum ríkjum, Chile, Færeyjum, Írlandi, Nýja-Sjálandi, Skotlandi; alls staðar í þessum ríkjum eru gefin út tímabundin leyfi, ekki ótímabundin. Tímabundin leyfi en ekki varanleg leyfi. Í Noregi, þar sem vissulega hafa jú verið gefin út ótímabundin leyfi, hefur ríkisstjórn jafnaðarmanna og fleiri flokka skrifað það sérstaklega inn í stjórnarsáttmála að héðan í frá verði einvörðungu tímabundin leyfi gefin út. En ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar vill fara í hina áttina. Vinstrihreyfingin – grænt framboð stefnir í hina áttina. Samfylkingin segir: Nei. Það verður engin sátt og það verður enginn friður um að gefa laxeldisfyrirtækjum

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og tek undir með honum að ótímabundið leyfi er algjör ósvinna sem við munum ekki sætta okkur við.

en ég held við verðum að reyna að leita allra leiða til að tryggja að það verði hægt. Ég ætla alla vega ekki að standa hér og tala fyrir því að sjókvíaeldi verði bannað og sjókvíum lokað einn, tveir og þrír. Það kemur ekki til greina.

Lítum aðeins yfir sögu þessarar atvinnugreinar hér á landi. Við höfum nú þegar séð erfðamengun villta laxins. Við vitum að eiturefnum er dælt út í firði landsins. Við vitum af reynslu annarra þjóða í kringum okkur að alls staðar þar sem eldislax er nærri hrynur hinn náttúrulegi laxastofn í kringum hann. Það hefur veruleg áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika, ekki bara laxastofnsins sjálfs heldur margra annarra tegunda sem reiða sig á tilvist laxastofnsins.

fylgikvilli þessarar atvinnugreinar, í ljósi þeirrar aðferðar sem er beitt við að hreinsa lúsina af laxinum og í ljósi þess að allir laxar eru hjartasjúklingar og hjörtu margra þeirra springa: Telur hv. þingmaður að hægt sé að virða lög um dýravelferð og reka lagareldi?

Þetta er auðvitað alltaf flókið hagsmunamat sem fer fram. Ég held að þegar kemur að sjókvíaeldinu þá sé þetta ágætisnálgun

það er alls konar viðbjóður í þessu sem þarf að taka á með ráðum og dáð. Það er áskorun og þetta eru vandamál sem þarf að leysa og það eru engar töfralausnir á

Sojabaunirnar eru ræktaðar á ökrum í Suður-Ameríku og fluttar þaðan til Evrópu. Þar er búið til úr þeim fóður sem er svo hellt í Norður-Atlantshafið í allt að tvö ár. Megnið endar sem botnmengun í fjörðum, áður en laxinum er slátrað og flogið með hann á markað í Bandaríkjunum eða Evrópu.

Þetta er auðvitað ekki einhver töfralausn á því að brauðfæða heiminn, þetta er ekki það eina sem við gerum til að brauðfæða heiminn. En við sjáum á undanförnum árum að eftirspurn eftir eftir fiski og eftir fiskprótíni er að aukast alveg gríðarlega, m.a. eftir því sem millistéttin stækkar í hverju landinu á fætur öðru í heiminum. Ég held að það sé skynsamlegt fyrir Íslendinga að halda áfram á þeirri braut að byggja upp þá atvinnugrein sem lagareldi er.

þeir sem tala fyrir því að það þurfi einhvern veginn að fara með þetta allt upp á land og gera það þar verða þá líka að svara því hvaðan orkan á að koma. En ég stend alveg við það að ég held að við eigum ekki að skila auðu þegar kemur að

og án þess að ganga á líffræðilegan fjölbreytileika. Það er verkefnið.

hægt að starfrækja eldi í opnu sjókvíaeldi í sátt við umhverfi og náttúru og það er einmitt kjarninn í þessu máli. skítur úr fiskinum, það eru fóðurleifar, það er skordýraeitur, það er lyfjafóður, það eru þungmálmar, það er gríðarlegt magn af míkróplasti sem fer í fjörðinn. Þetta fer líka í fiskinn. Við erum að borða þetta. þetta. Meðan neytendavernd er að styrkjast í heiminum þá þarf maður líka að spyrja sig: Hvað er langt í það hreinlega að neytendur, af því að þetta er lúxusvara,

hluti af allri framleiðslunni. Við losnum ekkert við þetta. Það er ekkert hægt að taka á þessu, þetta er ekki vandamál sem er hægt að taka á og laga einhvern veginn. Þetta er bara óumflýjanlegur hluti af þessari framleiðslu.

Hvað kostar þessi óafturkræfi skaði sem er að verða á fjörðunum og vistkerfinu okkar? (Forseti hringir.) Hvað kostar það í samanburði við útflutningstekjurnar? Maður verður að spyrja sig hvort þetta sé raunverulega að borga sig.

þetta söluvænleg vara? Hún er það svo sannarlega. Verkefnið okkar er í mínum huga að reyna að lágmarka með öllum tiltækum ráðum fórnarkostnaðinn af þessari framleiðslu

en er kannski ósammála henni um niðurstöðuna.

virkt rauntímaeftirlit sem myndi geta komið í veg fyrir allan þann skaða, sem hefur gerst síðan.

alls. Þegar ég horfi á það hvernig saga þessa máls hefur verið þá virðist einfaldlega vera svo að græðgin hefur hlaupið með fólk út í einhverja vitleysu. Þetta er svo gríðarlega mikilvægt til að bjarga byggðum landsins þrátt fyrir að það sé fullt af öðrum lausnum til í staðinn. En þetta er bara það sem er í boði.

bara ana út í allt af því að við sjáum ekkert nema krónumerki í augunum. Það blindar okkur algjörlega gagnvart skaðanum sem þetta getur valdið og hefur valdið og sérstaklega í þessari grein einmitt af því að allt sem átti að vera hægt að gera og þurfti að gera var ekki gert.

liggja óhjákvæmilega þessar stjórnarskrárbreytingar sem hafa verið ræddar ítrekað um auðlindamálin, um auðlindaákvæði í stjórnarskrá. En einhverra hluta vegna þá rúllum við af stað og önum út í hlutina án þess að vinna þá vel.

Þegar það þarf að redda sérhagsmununum þá er því bara kippt í liðinn, ekkert mál. En þegar það þarf að gera hlutina vel þá er það rosalega erfitt. Þá er engin sátt. Nei, við getum ekki pælt í því. Æ, það er svo mikið vandamál, þá þarf svona heildarendurskoðun. Getum við ekki bara lagað smá?

allar þær tilraunir stoppa einmitt á auðlindaákvæðinu og þeirri útfærslu sem alltaf er verið að leggja til hvað auðlindaákvæðið varðar. Það er einfaldlega ekki verið að hlusta á almannahagsmuni í því máli. Það gæti ekki verið augljósara fyrir hvern sem vill skoða það.

Af hverju ekki, þegar það á að nýta auðlindina til arðsemi, til að þriðji aðili geti í raun grætt á sameiginlegri auðlind,

til þess að tryggja rétt og arð almennings af sinni auðlind til framtíðar, ekki bara núverandi kynslóð sem getur grætt rosalega mikið á þessu með því að gefa út ótímabundnar heimildir og koma í rauninni þeirri auðlind eða þeim verðmætum í hendur einkaaðila, frá almannahag.

Ráðherra segir að þetta frumvarp sé framfaraskref, það eru dýravelferðarsjónarmið og eftirlitssektir og ýmislegt svoleiðis. Það má svo sem vel vera að stór hluti af þessu frumvarpi sé einmitt framfaraskref. Það er verið að bregðast við ábendingum Ríkisendurskoðunar,

Það er einfaldlega þannig að núverandi ríkisstjórn hefur ekki lagt neina áherslu á það að sinna eftirliti með þeim framkvæmdaraðilum sem eru ítrekað að svindla á okkur.

Og varðandi hina sjávarauðlindina sem er kvótabundin, þar er Fiskistofa í mjög miklum vandamálum með að fylgjast með þessari vigtun og ísprósentu og vatnsbílum og ég veit ekki hvað og hvað.

á þeim sem eru að svindla. Maður verður að draga þá ályktun að það sé pólitísk ákvörðun að hafa ekki hamrana og þegar þeir hitta á jarðíkornann sem er að svindla

Við bara sleppum því. Nei, nei, ekkert að sjá hér, hagið ykkur bara eins og þið viljið. Þið reddið þessu. Svona er þetta sjálfregluverkseinokunarbransadót endalaust hérna. hérna. Það eru rosalega mörg flögg, margar viðvörunarbjöllur sem fara í gang þegar maður sér hvaða breytingar hafa verið gerðar á þessu frumvarpi milli

Píratar eru grænn flokkur sem nálgast allar framkvæmdir með varúðarregluna að leiðarljósi. Varúðarregla umhverfisréttarins segir okkur að leyfa náttúrunni alltaf að njóta vafans þegar líkur eru á að framkvæmdir geti leitt af sér óafturkræf eða veruleg umhverfisspjöll

að hafa fiskeldi í opnum sjókvíum vegna þess að ekki er hægt að koma í veg fyrir veruleg umhverfisspjöll í þeirri starfsemi. Píratar nálgast því þessa umræðu með hagsmuni náttúrunnar og rétt komandi kynslóða til að búa við líffræðilegan fjölbreytileika í huga. Þess vegna viljum við banna eldi í opnum sjókvíum vegna þess að við viljum standa vörð um náttúruna, vegna þess að við viljum virða lög um dýravelferð, vegna þess að við viljum leyfa náttúrunni að njóta vafans eins og varúðarreglan segir fyrir um og vegna þess að við viljum eftir fremsta megni standa vörð um rétt komandi kynslóða til að hafa aðgang að ósnortinni náttúru og búa við, eins og ég sagði áður, líffræðilegan fjölbreytileika. Þess vegna lögðum við Píratar fram þá tillögu að stöðva alfarið eldi í opnum sjókvíum. Af umræðunni hér í þessum sal að dæma mætti halda að við Píratar værum í miklum minni hluta með einhverja jaðarskoðun í samfélaginu þar sem við erum eini flokkurinn á Alþingi sem er andvígur eldi í opnum kvíum.

Andstaða við sjókvíaeldi er því viðtekin skoðun í samfélaginu þótt ekki eigi hún sér marga málsvara hér á Alþingi

um landið, þvert á móti. En við þurfum ekki að fórna fjörðunum okkar til þess. Við þurfum ekki að fórna líffræðilegum fjölbreytileika til þess. Við þurfum ekki að fórna hreinleika hafsins til þess. Við þurfum ekki að menga matinn okkar með plasti og eitri til þess. Við þurfum ekki að níðast á dýrum í hundruð þúsunda vís til þess, virðulegi forseti. Við þurfum þess ekki. Við getum í staðinn eflt tekjustofna sveitarfélaga. Við getum leyft hluta af virðisaukaskatti að verða eftir í heimabyggð. Við getum tryggt að gistináttaskattur verði eftir í heimabyggð. Við getum búið til jákvæða hvata fyrir uppbyggingu á góðu og öflugu atvinnulífi út um allt land án þess að fórna fjörðunum okkar, án þess að fórna líffræðilegum fjölbreytileika og án þess að fórna réttindum komandi kynslóða til að lifa í heilnæmu umhverfi. umhverfi. Við getum t.d. farið í að skoða staðbundin opinber störf út um allt land. Við getum farið í að efla, og þá meina ég stórefla, aðgengi að nýsköpunarstyrkjum og -hröðlum um allt land. Við getum farið í að efla kornrækt út um allt land. Við getum farið af stað með borgaralaun fyrir bændur. Við getum farið af stað með jákvæða og skattalega hvata til fyrirtækja með starfsemi úti á landi svo að nokkur dæmi séu nefnd.

Við þurfum að snúa af þeirri braut. Við þurfum að bjóða upp aflaheimildir á opnum og frjálsum markaði. Við þurfum að fara úr þessu kerfi, heimila frjálsar handfæraveiðar og bjóða upp aflaheimildir á frjálsum markaði. Þetta allt myndi efla blómlega byggð í landinu.

þetta á líka einstaklega vel við. Þetta er einkar góð samlíking vegna þess að hér er aftur verið að gefa í ótakmarkaðan tíma aðgengi að auðlindum þessa lands til þess að fáir geti grætt á náttúrunni okkar á kostnað komandi kynslóða.

að heimildirnar til að vera með sjókvíaeldi væru ótímabundnar og þess vegna væri þetta líklega engin breyting eða kannski væri betra að hafa það skýrt að heimildirnar væru ótímabundnar. Þetta eru rökin fyrir því að gefa ótímabundið aðgengi að fjörðum landsins. Ótímabundin starfsleyfi. Já, það er ekki alveg víst hvort þau séu tímabundin eða ótímabundin núna þannig að það er bara eins gott að taka af allan vafa um að þau séu ótímabundin. Hvers lags eiginlega firring er þetta, virðulegi forseti? Þetta er nú meiri þvælan.

á þessu þannig að næstu kynslóðir þessa þings geti ekkert gert án þess að baka sér þvílíka skaðabótaskyldu, möguleg stjórnarskrárbrot og ég veit ekki hvað og hvað. Það hefur reynst okkur erfitt að eiga við allt sem heitir ótímabundið leyfi til hins eða þessa ef okkur langar að breyta því og af hverju ætti þetta að vera eitthvað öðruvísi?

Það er auðvitað óforsvaranlegt að leggja hér til ótímabundnar heimildir til að gera þetta, ekki bara vegna sjónarmiða um að þjóðin eigi nýtingarréttinn á auðlindum sínum og það eigi ekki að framselja þær varanlega í hendur eins né neins heldur einnig vegna sjónarmiða sem Árósasamningurinn færir okkur sem virðist ekki hafa verið tekið neitt tillit til í öllu ferlinu við samningu þessa frumvarps. Árósasamningurinn segir fyrir um rétt almennings til að hafa aðgang og geta látið rödd sína heyrast fyrir hönd náttúrunnar, að geta kært starfsleyfi sem þetta, að geta staðið fyrir náttúruna, að geta staðið fyrir nærumhverfi sitt, að geta farið með mál fyrir dóm eða úrskurðaraðila til að vernda sitt nærumhverfi, til að vernda sína náttúru. Hvernig á almenningur að gera það ef starfsleyfin eru ótímabundin og aldrei er tækifæri til að gera athugasemdir við þau af hálfu almennings? Hvernig? Það er ekki hægt, virðulegi forseti. Ég hef reifað hér mín helstu sjónarmið gegn sjókvíaeldi og eins og ég sagði áður þá virðumst við ein um það á Alþingi Íslendinga að vilja vera alveg skýr í andstöðu okkar gegn sjókvíaeldi. Ég hef spurt hv. þingmenn hér hvort þeir telji mögulegt að reka eldi í og virða varúðarregluna og virða lög um dýravelferð vegna þeirrar hræðilegu meðferðar sem laxarnir eru látnir sæta í þessum kvíum. Svörin hafa verið mjög óljós. Það virðist ekki skipta nægilega miklu máli að virða varúðarregluna og lög um dýravelferð vegna þess að hér er um atvinnugrein að ræða

líffræðilegum fjölbreytileika, fórna rétti komandi kynslóða til aðgengis að hreinu umhverfi, heilnæmu umhverfi, vegna þess að það skapar störf. Ég er tilbúin að láta varúðarregluna kosta og ég er líka tilbúin og við Píratar erum tilbúin til að taka á okkur vinnuna sem þarf til að bæta það tjón sem verður af völdum þess að loka á mengandi, eyðileggjandi, ógeðslega atvinnustarfsemi sem þessa.

Að því sögðu vona ég að hver sú nefnd sem á endanum fær þetta mál til meðferðar afnemi ótímabindingu og líti síðan alvarlegum augum á það líka hvort 16 ár séu virkilega það sem þarf fyrir starfsleyfi sem þessi, vegna þess að ég heyri það, ég sé það og heyri að við erum hrópandinn í eyðimörkinni í þessum sal þótt þjóðin sé algerlega sammála okkur. Þótt 70% þjóðarinnar séu andvíg sjókvíaeldi þá er það ekki svo hér á þingi. Ég átta mig á því að okkar sjónarmið eiga líklega eftir að lúta í lægra haldi en við hljótum að geta sameinast um það að binda ekki hendur framtíðarkynslóða um aldur og ævi með það hvort við viljum leyfa sjókvíaeldi.

að gera það. En með því að gera leyfin ótímabundin, eins og verið er að leggja til hér, þá erum við að gera það. Það er ekki sanngjarnt, virðulegi forseti. Það er ekki rétt og við verðum að breyta þessu.

og sennilega orðið harðast úti af öllum landshlutum vegna kvótakerfisins. Aflaheimildir hafa horfið þaðan og og fjórðungurinn eða landshlutinn hefur ekki fengið að njóta nálægðar við fiskimiðin með þeim hætti sem hann á rétt til. Það kemur augljóslega fram þegar við skoðum veiðar eins og strandveiðar

að það sé alveg á hreinu þá er klárt mál að sjóeldi eða laxeldi í sjó er ekki að fara að hverfa. Þetta er atvinnugrein sem er komin til að vera.

Sjóeldið er komið til að vera og er það vel fyrir landshluta eins og Vestfirði og fleiri byggðarlög úti á landi, fyrir austan og á fleiri stöðum.

leyfilegar tegundir í eldi, leyfilega eldisstofna, mótvægisaðgerðir, sem og fjölda og staðsetningu eldissvæða innan viðkomandi smitvarnasvæðis.

væri hægt. Staðsetning eldissvæða kemur líka við landeigendur. Ef þetta er of nálægt landi, ef þetta er innan netlaga og 110 metra frá netlögum, þá skiptir það miklu máli. En þetta er ekki eina leyfið sem fiskeldið býr við. Það er líka starfsleyfi sem Umhverfisstofnun veitir og það eru tímabundin leyfi. Það er gríðarlega mikilvægt að þetta verði skýrt nánar, munurinn á rekstrarleyfi og starfsleyfi.

„Rekstrarleyfishafi skal seinka kynþroska frjós eldislax svo lengi sem verða má. Óheimilt er að ala frjóan eldislax þannig að áætlað hlutfall kynþroska eldislax í tiltekinni

En þetta er ekki fullkomið frumvarp og þá er sérstaklega mikilvægt að við séum ekki að gefa ótímabundin rekstrarleyfi sem gætu valdið erfiðleikum seinna þegar við ætlum að fara að endurskoða málin.

til að verja hagsmuni hinna fáu; almannahagsmunum er fórnað til að verja sérhagsmuni í þessu máli. Ríkisstjórnarflokkarnir þrír þurfa einfaldlega að horfast í augu við það að Alþingi, jafnt sem þjóð, sér hvað hér er að gerast. Kjarnaatriðið hér er að réttindi til nýtingar á auðlind sem stjórnvöld eru að færa fyrirtækjum eru á skjön við aðra íslenska lagasetningu. Það er meginregla á Íslandi eins og annars staðar að tímabinda réttindi þegar stjórnvöld úthluta takmörkuðum gæðum til nýtingar á náttúruauðlindum í þjóðareign. Hér er verið að fara í þveröfuga átt með því að færa fyrirtækjum réttindi varanlega. Tímabundið og ótímabundið, þessi hugtök hafa sömu merkingu í lagasetningu og í almennu tungutaki og það skilja allir hvað þetta þýðir. Í öllum lýðræðisríkjum gildir þessi sama aðalregla um að aðgangur að auðlindum er tímabundinn og það er sú regla sem þjónar almannahagsmunum. Dæmin úr íslenskri lagasetningu, fyrir utan auðvitað það fráhvarf sem hér er að verða frá núgildandi lögum um fiskeldi, eru að rekstrarleyfið hefur þangað til nú verið veitt til 16 ára og í lögum um rannsóknir og nýtingu auðlinda í jörðu er ákvæði um tímabundin leyfi til allt að 65 ára. Í frumvarpi ríkisstjórnarflokkanna þriggja, þar sem smíða átti lagaumgjörð í kringum hálendisþjóðgarð, var talað um að tímabinda atvinnuleyfi í náttúruauðlind hálendisins. Við þekkjum að það er ein veigamikil undantekning frá þessari meginreglu í íslenskri lagasetningu sem er reglan sem smíðuð var sérstaklega í kringum fiskinn í sjónum. Hagsmunum hverra hefur það þjónað? Tímabinding réttinda er sem sagt rauði þráðurinn í lagasetningu þegar stjórnvöld eru að úthluta takmörkuðum gæðum til nýtingar á náttúruauðlindum í þjóðareign. Einhverra hluta vegna gildir önnur regla um sjávarauðlindina og nú á að færa firðina okkar undir þessa sömu vondu reglu. En í þetta sinn þarf ríkisstjórnin að vera meðvituð um það að þjóðin skilur hvað það þýðir og þjóðin skilur hvað hér er verið að gera. Það er ekki hægt að endurtaka leikinn og láta sem hér sé verið að gera eitthvað annað en það sem við blasir. Ég ætla að fá að segja eins og er að mér finnst byrjun hjá nýjum hæstv. matvælaráðherra vera vond, að hún skuli hér á fyrstu dögum leggja upp með frumvarp eins og þetta og ganga algjörlega í lið með sérhagsmunum. Forseti. Pólitískar átakalínur í þessu máli virðast fram til þessa vera skýrar. Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og Vinstri græn standa saman um að fara þessa leið. Þau hafa staðið saman um að verja óbreytt ástand hvað sjávarútveginn varðar og ætla nú að bæta fiskeldinu undir sama hatt. Ríkisstjórnarflokkarnir þrír hafa allt sitt ríkisstjórnarsamstarf staðið í vegi fyrir réttlátum breytingum í sjávarútvegi. Það var t.d. mjög skýrt þegar unnið var að auðlindaákvæði í stjórnarskrá á síðasta kjörtímabili. Frumvarp Katrínar Jakobsdóttur, þáverandi forsætisráðherra, um auðlindaákvæði fór algerlega gegn því markmiði að ætla að verja auðlindina með þeim hætti sem kallað hefur verið eftir. Í frumvarpi forsætisráðherra var farin sú leið að tala um þjóðareign en þess vandlega gætt að gefa því orði enga raunverulega merkingu og ekkert raunverulegt inntak, bara orðin tóm. Orðið þjóðareign getur aldrei öðlast neina raunverulega merkingu nema það komi fram með skýrum hætti í stjórnarskrá að nýting á sameiginlegri auðlind sé gerð með tímabundnum samningum og að greiða skuli eðlilegt gjald fyrir nýtinguna. Með því að verja þjóðareign í stjórnarskrá myndi ekki skipta máli hvaða flokkar væru við völd á hverjum tíma því ríkisstjórnin væri bundin af þessum grundvallarleikreglum í stjórnarskrá okkar. Nýtingarrétturinn væri alltaf tímabundinn. Þetta er það atriði sem öllu máli skiptir í hinu pólitíska samhengi. Ég velti því fyrir mér hvort með þessu frumvarpi sé fram komin skýring á því að þetta vonlausa ríkisstjórnarsamstarf fær að lifa áfram; til þess að geta á lokametrunum komið fram með svona rakalausa lagasetningu eins og við erum að sjá hér. Ég vil nefna það sérstaklega að ágreiningur í þessu máli, rétt eins og um kvótakerfið, um fiskinn, snýst ekki um fyrirkomulag veiða. Við þekkjum það að kvótakerfið var sett á vegna slæms ástands fiskstofna við landið. Við þekkjum það að ákvarðanir um veiðar eru vegna kvótakerfisins í kjölfarið teknar út frá vísindalegum forsendum. Framleiðni, hagræðing, verðmætasköpun, allt þetta hefur aukist með kvótakerfinu. Kvótakerfið er sem skipulagstól og tæki í þágu þjóðfélagsins alls. Það ver sameiginlega auðlind okkar með því að það stýrir veiðunum á farsælan hátt. Um þetta fyrirkomulag veiðanna er enginn pólitískur ágreiningur. Ágreiningur hvað fiskinn í sjónum varðar hefur snúist um hlut þjóðarinnar, réttlátan hlut þjóðarinnar, hvað þjóðin fær fyrir og að þjóðareign fái að þýða eitthvað, þjóðareign sé ekki færð fyrirtækjum varanlega. Um það snýst ágreiningurinn. Um það snýst sárið í íslenskri þjóðarsál og það er ástæðan að við erum hér fram á kvöld að mótmæla þessu máli þegar það er fyrst lagt fram. Við vitum og sjáum hvað hér er að gerast.

Um þetta mál verður tekist á í meðförum þingsins. Umsagnaraðilar munu sjá það sama og við okkur blasir hér. Ég biðla til þingmanna meiri hlutans að hlusta nú og fara ekki í þá hörmulegu vegferð að endurtaka mistök, og það er eiginlega ekki hægt að tala um mistök þegar ásetningurinn er þetta mikill.

Virðulegi forseti. Það er mér sérstök og einstök ánægja að leggja í dag fram frumvarp um stofnun Þjóðaróperu. Um er að ræða tímamótafrumvarp í íslenskri menningarsögu því að loksins bjóðum við óperulistinni varanlegt heimili á Íslandi. Um leið gerum við henni jafn hátt undir höfði og leiklistinni og dansinum sem um árabil hafa notið lögformlegrar stöðu innan Þjóðleikhússins og Íslenska dansflokksins. Óperan hefur Óperan hefur verið nefnd drottning listanna, sú listgrein sem allar hinar lúta og sameinast um að þjóna. Íslenska þjóðin hefur reyndar lengi þekkt þessa drottningu, enda listelsk með afbrigðum. þegar Íslendingar áttu varla fyrir salti í grautinn þá skildu forverar okkar hér á Alþingi að ef eitthvað er verra en veraldleg fátækt þá er það andleg fátækt. Og það var söngurinn sem fann sér leið inn í hjarta þingmanna því að árið 1886, heilum fimm árum áður en Matthías Jochumsson hlaut skáldalaun, veitti Alþingi Guðrúnu Waage styrk tvö ár í röð til að nema sönglist. Alla 20. öldina áttu Íslendingar svo hvern glæsisöngvarann á fætur öðrum, líkt og Pétur A. Jónsson, sem var meðal fremstu hetjutenóra í Þýskalandi millistríðsáranna. Landar Péturs fengu loks að upplifa hann í óperusýningu árið 1937 þegar fyrsta óperan var flutt á Íslandi. Árið 1931 hafði reyndar fyrsta óperettan verið sýnd og þremur árum síðar fyrsta íslenska óperettan. Þegar Þjóðleikhúsið var vígt árið 1950 var ópera á dagskrá strax fyrsta árið og þá voru það óperurnar sem voru yfirleitt mest sóttu sýningar leikhússins næstu áratugina. Árið 1979 tók svo við nýtt tímabil í sögu óperuflutnings óperuflutnings á Íslandi þegar Íslenska óperan var stofnuð og bar hún þennan kyndil til margra ára. En hver er ávinningurinn af stofnun Þjóðaróperu og hvaða hlutverki á hún að gegna? Stærsta skrefið fram á við felst í samfelldri starfsemi en lykillinn að henni eru föst stöðugildi. Síðan Guðrún Waage fór í söngnámið fyrir hartnær 140 árum hefur stöðugt bæst í glæstan hóp íslenskra söngvara og hefur hann aldrei verið stærri en nú. En á meðan við höfum menntað þetta fólk upp á hæsta stig og verið stolt þegar það ber hróður Íslands um víðan völl þá höfum við ekki getað boðið þeim upp á starfsvettvang á Íslandi. Fyrir flesta hefur spurningin verið: Viltu starfa sem óperusöngvari eða viltu búa á Íslandi? Með stofnun Þjóðaróperu verða til föst stöðugildi fyrir söngvara, jafnt einsöngvara sem kór, og því getum við spurt: Viltu vera óperusöngvari og búa á Íslandi?

og mörgum af atvinnusöngvurum okkar gefst tækifæri til að þroskast og vaxa sem hluti af íslensku menningarlífi og um leið njótum við öll góðs af listsköpun þeirra.

Óperuflutningur í Þjóðleikhúsinu og síðar í Íslensku óperunni gerði okkur kleift að njóta frægra verka óperubókmenntanna og því hlutverki mun Þjóðarópera áfram gegna. En henni er ætlað miklu viðameira hlutverk. Með samfelldri starfsemi gefst tækifæri til fjölbreyttra og nýrra verkefna sem geta fært formið inn í nútímann og náð til nýrra áhorfenda. Óperulistin er í mikilli þróun og þar getur Ísland staðið framarlega. Þótt við séum mörgum áratugum og jafnvel öldum á eftir nágrannaþjóðunum að festa okkar óperu í sessi þá getum við sett okkar mark á framtíðina. Með alla okkar frábæru söngvara og skapandi sviðslistafólk veitir stofnun Þjóðaróperu okkur umgjörð til að sinna frumsköpun innan óperulistar og búa til ný verk í samstarfi við íslenska tónsmiði og sviðslistahöfunda. Á sama tíma mun Þjóðarópera styðja við grasrótarstarf og veita hvatningu öllum þeim listamönnum sem hafa af þrautseigju sinnt listforminu með takmarkaða fjármuni. Með ráðningu söngvara og samfelldri starfsemi verður einnig hægt standa fyrir öflugu fræðslustarfi og búa til skólasýningar og samstarfsverkefni sem miða að því að sem flestir fái að kynnast

að óperan hefur verið og getur verið listform alþýðunnar. Hún mun eiga í samstarfi við menntastofnanir á borð við Listaháskólann og tónlistarskóla landsins og starfsvettvang atvinnufólks í sviðslistum En við horfum ekki síður til landsbyggðarinnar því að ætlunin er að Þjóðarópera standi undir nafni með starfsemi utan höfuðborgarinnar. Þar sem þegar er verið að syngja og leika mun Þjóðarópera leita samstarfs, m.a. við sinfóníuhljómsveitir Norður-, Suður- og Austurlands, með kórum og einsöngvurum í öllum landsfjórðungum. Við horfum til Hofs á Akureyri og til öflugs starfs tónlistarskóla, kóra, leikfélaga og menningarstofnana sem við teljum að muni verða öflugar samstarfseiningar þjóðaróperu eftir margvíslegum leiðum.

Með þessu frumvarpi er lagt til að nota það sem fyrir er og hefur gefist vel og nýta opinbera fjárfestingu ríkisins. Þjóðarópera verður því stofnuð innan Þjóðleikhússins, en þannig nýtum við og styrkjum þær stoðdeildir og þá innviði sem þar eru þegar til staðar. Aðstaðan og kunnáttan sem Þjóðleikhúsið býr yfir eru nauðsynleg öllum sviðslistum og mun óperan því njóta góðs af sambýlinu, fyrst um sinn sem dótturstofnun þessa framvarðar íslenskrar menningar. Við leitumst eftir samlegð í rekstrarlegu tilliti, líkt og í bókhaldi, miðasölu, markaðssetningu, og mannauðsstjórn, í stoðdeildum líkt og saumastofu, smíðaverkstæði, sviðstækni, búningum og leikgervum, en einnig í listrænni starfsemi. Óperustjóri, sem skal vera ráðherraskipaður til fimm ára samkvæmt tillögu sérstakrar hæfnisnefndar, mun heyra undir þjóðleikhússtjóra í skipuriti en hafa sjálfstæði í stjórnun Þjóðaróperu. Fjárveiting til óperustarfsemi skal vera sérstaklega tilgreind í fjárlögum og skipting kostnaðar milli leikhússins og óperunnar gerð upp í lok leikárs og yfirfarin af ráðuneytinu. Þjóðleikhúsráð verður stækkað og þar taka sæti tveir fulltrúar sem hafa staðgóða þekkingu af vettvangi óperulistar, en áætlanir óperunnar skulu bornar undir ráðið sem ber ábyrgð á þeim gagnvart ráðherra.

Hún verður mun betur nýtt fyrir listafólkið en hingað til; þar sem áður var saumastofa verður nú tónlistarherbergi, þar sem áður var leikmyndageymsla verður nú æfingarými. Þögul og lítt notuð rými í tónlistarhöll landsmanna fyllum við nú af söng.

Við erum stöðugt að njóta góðs af slíkri framsýni og nú, nærri hálfri annarri öld síðar, stofnum við Þjóðaróperu. Gert er ráð fyrir að starfsemi Þjóðaróperu hefjist 1. janúar 2025 og að hún vaxi og dafni með auknum fjárframlögum á næstu árum. Við njótum strax góðs af þessari fjárfestingu í mannauði með blómlegra menningarlífi, en um leið vitum við það af stórhug forvera okkar að við sáum nýjum fræjum til framtíðar. Hvað sprettur úr þeim jarðvegi er ekki fyrir okkur að segja en það er víst að sá einn uppsker sem sáir. Við eigum söngvara Við eigum söngvara og hljómsveitir, tónskáld og textaskáld, leikstjóra og hönnuði, leikhús og tónlistarhús; allt sem við þurfum til að geta boðið drottningu listanna fastan samastað á Íslandi. Við eigum næstum því aldarlanga óperuhefð og með eindæmum söngelska þjóð, enda hafa óperusýningar alltaf verið vinsælar og vel sóttar. Söngvarar okkar flytja stórvirki óperubókmenntanna og aðlaga formið að nútímaaðstæðum. Þau munu nota þá list sem þau kunna svo vel til að halda uppi samfélagsspeglinum og eiga í samtali við okkur áheyrendurna eins og einungis listinn getur leyft. Við munum nota sýningaraðstöðu sem er til, líkt og tónleikasali Hörpu og leiksali Þjóðleikhússins, en einnig förum við út á land með þjóðaróperu og sýnum á Akureyri, Egilsstöðum, Ísafirði og Selfossi. og Selfossi. Ríkuleg menning bætir ekki einungis innra líf landsmanna. Hingað koma líka menningarferðamenn og ráðstefnugestir sem vilja gjarnan eiga kost á óperusýningum. Með samfellu í starfi er bæði hægt að bjóða upp á reglulegar óperusýningar og auglýsa þær með góðum fyrirvara. Þannig aukum við á aðdráttarafl Íslands sem áfangastaðar til að njóta lista og menningar enda getum við hæglega boðið upp á sömu gæði í viðburðum og margir alþjóðlegir áfangastaðir. Virðulegi forseti. Ég hvet okkur öll hér sem erum í þingsal að styðja þetta frumvarp. Ég er sannfærð um að þetta er mikið gæfuspor fyrir menningarlífið og stórt framfaraskref fyrir sviðslistir á Íslandi en unnið hefur verið að þessu frumvarpi í mörg ár.

Forseti. Bara svo að það sé sagt þá vil ég búa í landi þar sem menning og listir fá að blómstra. Ljóst er að skiptar skoðanir eru um það hvernig best sé að útfæra framtíðarfyrirkomulag óperustarfsemi á Íslandi og hér er verið að segja að það sé ekki vænlegt til ávinnings að íslenska ríkið taki að sér rekstur Þjóðaróperu þar sem ekki hafa verið færð fyrir því fullnægjandi rök að fyrirliggjandi umgjörð sé sú besta utan um íslenska óperulist.

dag. Þá langar mig líka að spyrja ráðherra út í tímasetninguna á framlagningu þessa máls. Hér er rétt að ítreka mikilvægi þess að vel sé farið með almannafé og að því sé forgangsraðað á sem skynsamlegastan máta. Undanfarið hefur ríkissjóður auðvitað staðið í stríði vegna náttúruhamfara, kjarasamninga til lengri tíma, vaxandi útgjalda í föstum málaflokknum og slíks. Ég þarf svo sem ekkert að segja hæstv. ráðherra frá því hvað hefur drifið á daga þessarar ríkisstjórnar. En þess vegna langar mig að spyrja hvort

þá er það svo að fjárframlög til Íslensku óperunnar voru alfarið á vegum ríkisins en umgjörð og eftirlit skorti algerlega. algerlega. Við erum því að stíga hér mjög ákveðið skref til þess að auka gagnsæi og eftirlit með opinberum fjármunum. Af því að hv. þingmaður hefur mjög miklar áhyggjur af efnahagsframvindunni og hvernig við erum að nota opinbert fé þá kannast ég ekki við að hv. þingmaður hafi haft sömu áhyggjur þegar við vorum að fella niður skólagjöld hjá Listaháskóla Íslands, sem ég tel reyndar að hafi verið mikið framfaraskref svo að aðgengi væri jafnt fyrir okkar unga fólk í listnám.

þegar ég tel að kostnaður við niðurfellingu á skólagjöldum sé mun meiri. Mig langar að spyrja hv. þingmann út í það hver munurinn er á því að setja 75 milljónir í stofnun Þjóðaróperu og hins vegar umtalsverðri niðurfellingu á skólagjöldum.

Mér þykir leitt að koma hér í pontu og þurfa að benda hv. þingmanni á að það voru tvær rangfærslur í orðum hennar. Í fyrsta lagi er verið að auka fjárframlög til háskólastigsins um hundruð milljóna. Það kann að vera að það hafi farið fram hjá hv. þingmanni þannig að ég veit ekki hvort það standist algjörlega að þetta sé innan ramma, en kannski þurfum við að skoða það. Í öðru lagi þá erum við að sjálfsögðu búin að vera að auka menningarlíf á landsbyggðinni. Eins og kom fram í framsögu minni er verið að tala um stóraukið samstarf við öll menningarhús úti á landi í tengslum við Þjóðaróperu. Ég fullyrði það hér þessi undirbúningur hefur allur verið til fyrirmyndar og við erum svo sannarlega með augun á boltanum. Ég vona að hv. þingmaður geri það líka.

Þetta er fjárfesting í skapandi greinum. Þær gefa af sér, ekki bara andlega heldur líka fjárhagslega. Í almennum athugasemdum frumvarpsins kemur fram að markmið þess sé

„Ríkisendurskoðun telur að skoða beri fýsileika sameininga eða aukinnar samvinnu framangreindra sviðslista- og tónlistarstofnana. Með hliðsjón af eðlislíku kjarnahlutverki mætti kanna hagræði af slíku. Ríkisendurskoðun bendir á að í Danmörku eru sviðslistir á vegum hins opinbera reknar undir

hér fari í raun fram sameining sviðslista undir einum hatti, ef svo má telja, og hvernig hagsmunaaðilar og þeir samráðsaðilar sem mér skilst að hæstv. ráðherra hafi átt samráð við taki þessu skipuriti.

framtíðarsýnin er ein öflug sviðslistastofnun þar sem við erum með Þjóðleikhúsið, Þjóðaróperu og vonandi Íslenska dansflokkinn, ekkert ósvipað fyrirkomulag og er í Danmörku. Þetta er hins vegar fyrsta skrefið á þeirri vegferð. Þeir sem voru að undirbúa frumvarpið — ég vil hrósa því sérstaklega hvað er verið að nýta alla menningarinnviði mun betur

og við getum verið með einhvern fyrirsjáanleika í dagskrá Þjóðaróperu, og svo þessi samlegðaráhrif sem eru að eiga sér stað.

hér séu háleit menningarleg markmið í öndvegi. Ég skynja líka hreinlega að hér séu áherslur út fyrir borgarmörkin, að menningarstofnun sem þessi nái að skila áhrifum sínum

er kannski ekki beinlínis viðeigandi. Við erum að sjálfsögðu búin að gera ráð fyrir þessu í ríkisfjármálaáætlun eins og hv. þingmaður gerir sér líklega grein fyrir. Það er auðvitað svo, eins og ég fór yfir í minni framsögu, að við höfum sem þjóð verið að leggja áherslu á óperu alveg síðan á 19. öldinni. Ég verð að segja að biðin eftir þessu er búin að vera býsna löng og það er mér er svo ofarlega í huga í stjórnmálum að við náum að klára svona mál vegna þess að flestir sem eru að stunda nám í óperu eða eru óperusöngvarar hafa jafnvel ekki getað búið á Íslandi.

Nú man ég vel eftir Íslensku óperunni í Gamla bíó og þeim drifkrafti sem var þar þegar verið var að hefja starfsemi og þeim krafti sem var í þeim hópi, sem var ekki ríkisstofnun.

hjá þeim sem svo tala. Ég lét taka þetta sérstaklega saman vegna þess að mér fannst mikilvægt að ég kæmi réttum upplýsingum á framfæri, en á síðustu tíu árum hefur stuðningur einkaaðila verið mjög lítill. Að sjálfsögðu, eins og hv. þingmaður þekkir, er það auðvitað þannig, eins og í Þjóðleikhúsinu eða Hörpu, að miðar eru seldir og starfsemi að hluta til fjármögnuð með slíku.

Við höfum sem betur fer borið gæfu til þess að reisa menningarhús um allt land og að sjálfsögðu hlakka ég til þess að eiga í samstarfi við menningaraðila um allt land,

og það skiptir öllu máli að við sem samfélag, og við erum sterkt samfélag, hlúum að þeirri listsköpun eins og listsköpun allra annarra eða allra landsmanna.

Frú forseti. Frumvarpið sem hér er til umfjöllunar felur það í sér að óperustarfsemi á Íslandi fari undir beina stjórn ríkisins en verði að formi til sett aftur inn í Þjóðleikhúsið. Íslenska óperan hefur haldið uppi fjölbreyttri starfsemi í rúma fjóra áratugi. Allt frá byrjun hefur starfsemin einkennst af miklum listrænum metnaði og hefur ekki verið um það deilt að stofnunin hefur haft algjöra forystu á sviði óperuflutnings á Íslandi. Þá verður ekki heldur um það deilt að stofnunin hefur nýtt það fjármagn sem hún hefur haft til umráða með hagnýtum hætti. Til vitnis um þetta má skoða samanburð við rekstur sambærilegra opinberra stofnana í nágrannalöndum okkar. Íslenska óperan er í hugum landsmanna okkar þjóðarópera. Hún hefur starfað í þágu þjóðarinnar af miklum stórhug og mörg hundruð listamenn hafa tekið þátt í uppfærslum hennar sem sýndar hafa verið fyrir mörg þúsund gesti ár hvert. er búið að ákveða að Íslenska óperan skuli hætta störfum, samstarfi hennar og ríkisins skuli hætt og að stofna skuli Þjóðaróperu. Tilgangur frumvarpsins virðist vera að færa meginhluta óperustarfsemi á Íslandi undir beina stýringu ráðherra. Notkun orðsins þjóðarópera hljómar ágætlega en virðist kannski vera nýtt til skrauts og færa má rök fyrir því að þjóðarópera sé þegar fyrir hendi og henni megi koma í annan farveg með mun einfaldari hætti en reynt er að gera með frumvarpinu.

en undirsetja hana jafnframt valdi ráðherra á flestum sviðum. Þetta gengur gegn ríkjandi stefnu annars staðar á Vesturlöndum. Ríkisstofnunarformið hefur hvarvetna verið víkjandi undanfarna áratugi en form hlutafélaga eða sjálfseignarstofnana að styrkjast. Frumvarpið fer því gegn þeim straumum. Það er óneitanlega sérstakt að færa óperuna undir Þjóðleikhúsið án þess að starfsemin lúti stjórn þjóðleikhússtjóra eða þjóðleikhúsráðs.

Í þessu tilviki að listræn framsetning batni, að kostnaðaraukning svari kröfum eftirspurnar eða að nýting fjármuna verði betri. Í frumvarpinu eru loforð um fjárveitingar sem á að efna eftir 4–5 ár. Það sjá allir, m.a. þeir sem eru í stjórnmálum, að það er ekki fast í hendi. Því má spyrja: Hvers vegna mega ákvarðanir um óperuflutning ekki vera í höndum einkaaðila lengur eins og verið hefur? Er ekki unnt að hafa ákveðinn fjölda klassískra söngvara á opinberum launum án þess að ríkið sjái þeim fyrir hlutverkum? Hefur rekstur Íslensku óperunnar verið ríkinu óhagkvæmur?

inngildingu og aðgengi auk þess að opna dyr fyrir nýjum Íslendingum.“ Ekki er tilgreint með hvaða hætti Íslensku óperuna hafi skort bolmagn til að fylgja þessari stefnu eftir

Þá segir einnig í greinargerðinni: „Með tilkomu Þjóðaróperu opnast nýir möguleikar í samþættingu listgreina, skapandi frumkvöðlastarfi og endurnýjun listformsins. Auk þess mun Þjóðarópera skapa starfsvettvang fyrir söngvara, hljóðfæraleikara, tónskáld, textahöfunda, hönnuði og leikstjóra, auka fjölbreytni í menningarstarfsemi hér á landi og stuðla að varðveislu og miðlun íslensks menningararfs og íslenskrar tungu í listsköpun. Stofnun Þjóðaróperu er þar að auki til þess fallin að hafa jákvæðar afleiddar afleiðingar, svo sem fyrir ferðaþjónustu og aðra atvinnustarfsemi, í þágu þeirra markmiða sem fram koma í stefnu stjórnvalda um málaflokkinn.“ Það verður aldrei ákveðið með lögum að menningarstarf skuli aukast og að það sé vegna áforma um sameiningu stofnana. Það er engin tilviljun að Sinfóníuhljómsveit Íslands er ekki að spila undir í Þjóðleikhúsinu og hjá Íslenska dansflokknum eða Íslensku óperunni. Að ætla að gefa opinber fyrirmæli um að þannig eigi hljóðfæraleikarar að starfa leiðir ekki til góðs. Of mikil forsjárhyggja í þessu efni skapar ekki betri list. Frumvarpið kveður ekki á um ný listræn markmið. Einu rekstrarmarkmiðin sem sett eru fram með sambærilegum skýrleika eru að Þjóðarópera nái fullri starfsemi á leikárinu 2028/2029 með þreföldun fjárframlags í 650 millj. kr. og að hún muni ráða yfir 12 fullum stöðugildum fyrir einsöngvara og 16 hálfum stöðugildum fyrir kór, auk fasts starfsfólks, án þess að sá fjöldi sé tilgreindur en yrði líklega 10–12. Þess er ekki getið hvernig þessir 12 söngvarar skuli nýttir eða fjöldi söngstöðugilda settur í samhengi við fjölda sýninga. Almennum orðum er farið um að stefnt sé að því að ná meiri samfellu í leikárið og að sýningartímabilið verði lengt. Því má ætla að stefnt sé að 6–7 stórum sýningum á og hafa slíkar tölur komið fram í fjölmiðlum. Með því að uppsetning óperu kosti 130–180 millj. kr. er fjárlagaramminn eða fjárhagsramminn strax sprunginn. Aðeins er rætt með almennum orðum um samstarf listastofnana og óperuflutning utan Reykjavíkur. Enginn áþreifanleg merking eða markmið eru sett í því sambandi. Skýrt markmið er þó um sýningar og stuðning við íslenskar óperur og ég fagna því. Velta má því fyrir sér hvort þeim markmiðum sem koma fram í frumvarpinu sé hægt að ná með einfaldari leiðum en hér er gert ráð fyrir, hvort sem er með sjálfseignarstofnun, hlutafélagi eða ríkisstofnun með raunverulegu sjálfstæði. Mörg hafa verið í framkvæmd hjá Íslensku óperunni nú þegar. Hægt er að fastráða söngvara með auknu fjárframlagi og þetta var reynt hjá Íslensku óperunni við misjafnan árangur. Tímabundnar ráðningar geta orðið ungum söngvurum mikill stuðningur við að efla listrænan þroska og starfsframa og skýrt samhengi þarf þá að vera á milli fjárveitinga, fjölda stöðugilda og raunverulegra þarfa. Samstarf listastofnana er þegar fyrir hendi. Íslenska óperan hefur sýnt í Þjóðleikhúsinu og hefur áhuga á að gera það oftar. Hún hefur unnið að samstarfi við Borgarleikhúsið, sýnt í Hofi á Akureyri, Eldborg og Norðurljósum í Hörpu. Markmiðið hefur ávallt verið að nýta hagkvæmasta sýningarrýmið. Íslenska óperan og Sinfóníuhljómsveit Íslands hafa rætt samstarf en kjarasamningar hafa þar reynst vera hindrun. Hægt er að auka samfellu í leikárinu með fleiri uppfærslum og auknum fjárframlögum. Samhljómur hefur lengi verið um að íslenskur markaður þoli með góðu móti tvær stórar óperuuppfærslur á ári. Hár kostnaður við hverja uppfærslu leggur á skyldu um vandað mat á hvort stórum uppfærslum skuli fjölgað. Íslenska óperan hefur lagt sig fram um að sýna og hefur sýnt íslenskar óperur sem mæta listrænum kröfum og ekkert sem hindrar að sú þróun haldi áfram óháð rekstrarformi. Með breyttri markaðssetningu hefur Íslenska óperan náð góðum árangri við að auka sölu til erlendra ferðamanna. Áætlað er að um 12–14% seldra miða á stórar óperusýningar séu til erlendra ferðamanna. Það er hægt að þróa þennan markað undir hvaða rekstrarformi sem er og ekki að sjá að ríkisrekstur bæti einhverju við. Í greinargerð með frumvarpinu segir að Þjóðaróperu sé heimilt að hafa tekjur af eigin starfsemi og taka aðgangseyri. Þarna vantar markmið. Að sama skapi verður ekki séð að gerðar séu kröfur hvað þetta varðar. Íslenska óperan hefur ávallt þurft að hámarka eigin tekjur af miðasölu og kostum. Takmarkað aðgengi að fjármagni hefur skapað hvatann og Íslenska óperan hefur með þessu náð hærra hlutfalli eigin tekna en gengur og gerist í sviðslistum á Íslandi. Ekki er minnst á sjálfbærni og hvernig starf í hennar anda getur aukið hagkvæmni og bætt nýtingu fjármagns og efna. Íslenska óperan hefur átt í vaxandi samstarfi við erlendar óperur um samnýtingu sviðsmynda, búninga og uppfærslna. Með því sparast fé, sóun á öllum sviðum minnkar og umhverfismarkmið nást. Frú forseti. Eðlilegt væri að frumvarpið myndi leiða til ávinnings, listræns eða fjárhagslegs. Ekki verður séð að sýnt sé fram á það og ekki er að sjá að þessi atriði séu raunverulega kveikja frumvarpsins. Snúist málið ekki um rekstrarleg sjónarmið og hag ríkissjóðs er ástæðulaust fyrir stjórnmálamenn að hafa puttana í listsköpun. Þeir eiga að skapa umgjörð og svigrúm til að ná megi langt en ekki álíta að vegna ákvarðana þeirra verði samin fleiri tónverk eða settar upp betri og fleiri sýningar. Með samþykkt frumvarpsins verður Þjóðarópera ekki sjálfstæð stofnun heldur deild í Þjóðleikhúsinu. Almennt er hins vegar viðurkennt að fullt sjálfstæði sé best í skapandi greinum. Í frumvarpinu felst ákveðið ráðherraræði í óperumálum á Íslandi, eins undarlega og það hljómar. Íslenska óperan hefur starfað í 44 ár. Hún var sköpuð af hugsjón og sýn einstaklinga sem vildu lyfta upp óperustarfsemi frá því að vera hliðarstarfsemi í Þjóðleikhúsinu í sjálfstæða óperu sem færði neytendum klassískar óperur og nýsamin verk af hæstu listrænu gæðum. Sjálfsagt er að endurskoða rekstrarform eftir því sem aðstæður breytast. Ríkisrekstrarform er hins vegar lakasti kosturinn að mínum dómi. Íslenska óperan hefur notið mikils velvilja ríkisstjórna og fengið frá þeim þann fjárstuðning sem nauðsynlegur hefur verið til að halda uppi góðri starfsemi. Sá stuðningur hefur þó verið mismikill eftir árferði í ríkisfjármálum og hefur ríkið þannig getað litið á sín framlög sem breytilegan kostnað en ekki fastan. Þetta hefur skapað ríkan hvata hjá Íslensku óperunni til að nýta fjármagn vel og leggja áherslu á að afla sem mestra eigin tekna. Íslenska óperan hefur þannig getað gefið samfélaginu mikið fyrir litla fjármuni. Þökk sé aðgengi að hæfileikaríkum söngvurum, tónlistarfólki og öðru listrænu fólki hefur Íslenska óperan notið mikils áhuga áheyrenda, fengið frábæra dóma og unnið sér virðingu langt út fyrir landsteina. Íslenska óperan hefur staðið fyrir mikilvægri menningarstarfsemi. Hún er gott dæmi um það hvernig samstarf einkaaðila og ríkisins hefur sannarlega verkað til góðs og birtist okkur í listrænum metnaði; samstarf sem á að mínu mati skilið að fá að lifa áfram.

Ég vil fyrst segja það að Íslenska óperan hefur gegnt mjög mikilvægu hlutverki síðustu áratugi. Hins vegar er það

nánast villandi, þ.e. hér er gefið í skyn að það séu einkaaðilar sem sjái um og beri ábyrgð á þessari sköpun og öllu því sem Íslenska óperan hefur verið að gera.

síðustu tíu árum verið að fjármagna Íslensku óperuna og þau framlög sem koma frá einkaaðilum, samkvæmt þeim ársreikningum sem ég hef undir höndum, eru algerlega minni háttar. Í öðru lagi Í öðru lagi erum við að tala um mun meiri samvinnu og samlegð með þessu fyrirkomulagi og þetta er eitthvað sem óperusöngvarar og geirinn hefur verið að kalla eftir. Þetta var til að mynda draumur Garðars Cortes á sínum tíma, að Íslenska óperan myndi þróast í Þjóðaróperu.

að það fyrirkomulag sem við höfum haft á þessu samstarfi milli ríkisins og Íslensku óperunnar hafi gefist vel. Ég rakti það ágætlega í ræðu minni. Ég veit vel að framlag ríkisins hefur algerlega verið grundvöllurinn að þeirri starfsemi en þetta samstarf hefur gefist mjög vel og ég sé ekki ástæðu til að fara að breyta því. Það er mitt innlegg í þessa umræðu. Ég veit vel að hæstv. ráðherra vill vel í þessum málaflokki og ég er ekki að gagnrýna það sem slíkt. Ég er einfaldlega að segja að mér finnst vanta í þetta frumvarp að maður sjái ákveðið markmið. Ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar að sjálfstæði skipti afar miklu máli í skapandi greinum

fyrir það. Mér skilst að það sé gríðarleg sátt og samstaða innan listasamfélagsins alls um frumvarpið. Það er ótrúlega flott að sjá að þetta hafi verið unnið svona vel og í svo miklu samráði við þennan hóp. Ég tel þetta vera tímabært mál

svo magnað að við séum að taka stór og ábyrg skref í því að efla skapandi greinar, lyfta listinni, lyfta tónlistinni og lyfta klassísku tónlistinni.

er söngurinn í hávegum hafður. Við höfum átt og eigum stórkostlega listamenn á sviði óperunnar. Hversu oft höfum við ekki fundið fyrir þjóðarstoltinu þegar okkar besta fólk stígur á svið erlendis af því að við hugsanlega höfum ekki getað veitt því þau tækifæri hér heima sem það hefur átt skilið?

og leggja mikið á sig til að sameina hinar ýmsu stofnanir og ganga svolítið hart að ríkisrekstrinum, sem mér finnst mjög alvarlegt og hef í raun hér held ég að við séum að stíga mikilvæg skref til bóta til að lyfta einni dýrmætustu listgrein sem við eigum í okkar þjóðarsál.

Hæstv. forseti. Við erum hér að ræða frumvarp er varðar stofnun Þjóðaróperu. Sjálfri þykir mér þetta vera mjög mikilvægt mál og framfaraskref fyrir íslenska menningu. Ég þakka hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra kærlega fyrir alla sína vinnu í þessu máli, að koma fram með þetta frumvarp, og alla sína vinnu í þágu íslenskrar menningar. Menning er ein af grundvallarstoðum samfélaga; spegill þeirra gilda, sögu og samfélagslegrar þróunar sem mótar sjálfsmynd þjóða. Án menningar væri samfélag manna afar fábreytt og svipt mikilvægum þáttum sem gefa lífinu gildi og dýpt. Menning er mikilvæg vegna þess að hún er lykilþáttur í að viðhalda og styrkja þjóðarvitund og samheldni

Þjóðaróperur og aðrar menningarstofnanir spila mjög mikilvægt hlutverk í því að varðveita og miðla þjóðlegum arfi, ekki aðeins til sinnar eigin þjóðar heldur einnig til heimsins.

Óperur skipta þar í mörgum ríkjum miklu máli fyrir ferðaþjónustuna og almennar fjárfestingar í menningartengdri þjónustu. Það er eitthvað sem við getum gert enn betur hér á landi vegna þess að óperan hefur ekki verið eins stór og hún gæti verið. Óperan Óperan gæti verið tækifæri til að sýna erlendum gestum fjölbreytta og ríka íslenska menningu og gæti aðstoðað við að laða að aukinn straum ferðamanna og styrkt efnahagslíf landsins. Þetta frumvarp tryggir stöðu óperu á Íslandi. Komið hafa upp mörg mál sem hafa skapað mjög flókna og erfiða stöðu fyrir menntaða söngvara hér á landi, sérstaklega með tilliti til kjara. Þetta frumvarp leggur það til að Þjóðarópera verði sjálfstæð eining undir Þjóðleikhúsinu með það að markmiði að efla óperulistir og tryggja að hún hafi fastan og stöðugan vettvang í íslensku menningarlífi. Við Íslendingar eigum mikinn fjölda af klassískt menntuðu tónlistarfólki, hljóðfæraleikurum, söngvurum og tónskáldum, sem hefur náð langt á erlendri grundu.

á Íslandi hefur aldrei boðið upp á fastráðningu fyrir söngvara. Undanfarin ár hafa ungir söngvarar komið heim aftur og stofnað til eigin verkefna ásamt því að starfa við eitthvað annað, eins og aðhlynningarstörf í heilbrigðisgeiranum.

Rótin er því sterk en grasrótarstarf óperulistafólks hlaut Grímuverðlaunin á síðasta ári í flokknum sproti ársins. Við þurfum að huga að okkar listafólki og skapa fyrir það farveg svo að listsköpun og flutningur geti blómstrað hér á landi. Með stofnun Þjóðaróperu væri verið að leggja listformið til jafns við leiklist og danslist. Eins og fram kemur í yfirlýsingu Fagfélags klassískra söngvara á Íslandi, með leyfi forseta: „Með samlegð við Þjóðleikhús skapast grundvöllur til samfelldrar starfsemi, fastráðninga söngvara, fjölbreyttra atvinnutækifæra fyrir söngvara og ýmsa aðra hópa listamanna og spennandi möguleikar til nýsköpunar og framþróunar óperulistformsins, sem mun loks njóta jafnræðis [í íslensku menningarlífi.]“ Þær breytingar á lögum sem eru til umræðu hér miða að því að styrkja og staðfesta stöðu óperulistar í íslensku samfélagi, auka menningarlegan fjölbreytileika og styðja við langtímaþróun íslenskra lista og ég vona innilega að þetta frumvarp hljóti framgang innan þingsins.

jafnvel orðið aðeins skýrara en áður hvernig fjármögnun hefur verið varðandi óperustarfsemi síðustu áratugi og mér finnst mjög mikilvægt að það komi fram. Ég fullyrði að þetta er gríðarlega mikilvægt frumvarp til þess að styðja við sviðslistir og óperusöng á Íslandi. Það verður allt annað umhverfi þegar við erum búin að setja upp Þjóðaróperu, sem má segja að beðið hafi verið eftir í talsverðan tíma. Að sama skapi er ég líka mjög þakklát þeim sem hafa starfað og unnið við Íslensku óperuna vegna þess að Íslenska óperan hefur að sjálfsögðu lagt mjög mikið af mörkum varðandi óperusöng á Íslandi og haldið honum gangandi.

og ég tel að líka sé mjög mikið af tækifærum sem tengjast óperustarfsemi og ferðaþjónustu.

og það að sækja fram í þágu skapandi greina á Íslandi er partur af því að líta á tækifærin í kringum okkur kynna íslenska menningu enn frekar fyrir þeim gestum sem sækja landið okkar heim. Ég læt hér með lokið máli mínu og legg til að frumvarpinu verði vísað til meðferðar í hv. allsherjar- og menntamálanefnd.

Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um listamannalaun, nr. 57/2009. Með frumvarpinu sætir listamannalaunakerfið efnislegri endurskoðun í fyrsta sinn frá setningu laganna árið 2009. Slík endurskoðun er nauðsynleg og tímabær í ljósi þeirra breytinga sem hafa orðið síðan, síðan, m.a. með tilliti til fólksfjölgunar og annarrar þróunar í hagkerfinu auk áherslna á listsköpun og skapandi greinar sem vaxandi atvinnugreina á Íslandi. Í fyrsta lagi fela breytingarnar í sér stofnun þriggja nýrra launasjóða sem starfslaun eru veitt úr. Einn þeirra er sérgreindur sjóður fyrir kvikmyndahöfunda, þ.e. leikstjóra og handritshöfunda. Stofnun sjóðs fyrir kvikmyndahöfunda hefur lengi staðið til og er m.a. í samræmi við aðgerð 9 í kvikmyndastefnu til ársins 2030. Hinir tveir eru þverfaglegir sjóðir, annars vegar sjóður að nafni Vöxtur, sem ætlaður er ungum og upprennandi listamönnum og hins vegar sjóður að nafni Vegsemd, sem er fyrir listamenn 67 ára og eldri sem varið hafa starfsævi sinni í þágu listarinnar. Vexti er ætlað að styðja sérstaklega við unga listamenn sem ekki hafa enn skapað sér styrkja stöðu innan sinnar listgreinar. Markmið sjóðsins er að auka nýliðun og efla unga listamenn sem kunna að vera nýlega komnir úr námi eða að hefja sinn starfsferil. Er þessum sjóði m.a. ætlað að koma til móts við þá gagnrýni sem heyrst hefur að lítil nýliðun sé innan kerfisins. Vegsemd er sérstakur þverfaglegu sjóður sem ætlað er að heiðra eldri listamenn sem hafa varið starfsævi sinni til listsköpunar og skarað fram úr á sínu sviði. Í öðru lagi er lagt til að þeim mánaðarlegu starfslaunum sem árlega koma til úthlutunar í kerfinu verði fjölgað úr 1.600 í 2.670, eða um samtals 1.070 mánaðarlaun. Af fjölguninni renna 460 mánuðir í í hina nýju sjóði en hinir dreifast á milli þeirra sjóða sem fyrir voru. Dreifingin sem lögð er til með frumvarpinu byggist á fyrirkomulaginu eins og það er í gildandi lögum, að teknu tilliti til tölfræði yfir fjölda umsókna um listamannalaun úr hverjum sjóði og hlutfall árangurs þeirra umsókna á undanförnum tíu árum. Verði frumvarpið að lögum fjölgar mánuðum til úthlutunar úr launasjóði hönnuða mest eða úr 50 í 100. Það er í samræmi við það markmið sem fram kemur í gildandi hönnunarstefnu til ársins 2030 að auka hlut hönnuða í starfslauna kerfinu. Virðulegur forseti. Með frumvarpinu er ætlunin að auka veg listsköpunar og skapandi greina í landinu og bæta hag þeirra sem leggja listina fyrir sig. Með tilkomu nýs sérgreinds sjóðs kvikmynda höfunda eykst fjölbreytni þeirra listaflóru sem nýtur opinbers stuðnings um starfslaunakerfið. Með tilkomu nýrra þverfaglegrar sjóða verður kerfið betri grundvöllur fyrir nýliðun í listageiranum og hins vegar undir viðurkenningu og trygga afkomu þeirra sem reyndari eru og hafa helgað sig listinni. Virðulegur forseti. Ég læt hér með lokið máli mínu og legg til að frumvarpinu verði vísað til meðferðar í hv. atvinnuveganefnd að lokinni 1. umræðu.

Við höfum oft tekist á og rætt um laun listamanna, bæði í þessum sal og úti í samfélaginu, en mér þykir mikilvægt að koma hingað upp og fagna því sem hér er verið að leggja fram. að leggja fram. Hinar skapandi greinar eru alltaf að verða stærri og stærri hluti af þeim tekjum sem við fáum inn í þjóðarbúið og er nú skemmst að minnast hinnar gríðarlegu aukningar sem hefur komið frá kvikmyndageiranum en aðrir geirar eru líka þar Þessi viðhorf sem við oft heyrum, að nú sé verið að setja pening í eitthvað svona dúllerí,

Við fórum yfir það í umræðu um fjármálaáætlun — ég man ekki tölurnar akkúrat núna — hversu stór hluti vinnumarkaðarins starfar í dag við skapandi greinar. Það er orðin alla vega talsvert mikið stærri prósenta heldur en t.d. sem starfar við fiskeldi eða afleidd störf í kringum það. Þetta er nefnilega orðin mjög há prósenta af vinnumarkaðnum og við erum alltaf að skilja betur og betur hversu mikilvægt það er fyrir þjóðarbúið að stutt sé við skapandi greinar; að þau sem leggja stund á listir og sköpun, sækja sér til þess menntun og fara út í atvinnulífið að starfa eru okkur óendanlega dýrmæt. Mig langaði bara að koma hingað upp og fagna þessu og þeim breytingum sem við erum að sjá. Mér finnst þetta vera hugrökk og mikilvæg skref. Oft er því ruglað saman í umræðunni í samfélaginu, annars vegar því sem hér er til umræðu og hins vegar heiðurslaunum listamanna. Öllu er blandað saman og allir verða mjög æstir í þeirri umræðu. Það er samtal sem við eigum eftir að taka seinna en ég myndi helst vilja gefa hressilega í þar líka. Við eigum að horfa til okkar unga fólks sem er að stíga sín fyrstu skref í skapandi greinum, er að koma sér á framfæri og leggja metnað sinn í það að skapa tekjur fyrir þjóðarbúið með sinni sköpun. Við eigum að styðja við þetta unga fólk en ekki síður eigum við að sýna því listafólki virðingu sem hefur allan sinn starfsferil starfað í hinum ýmsu listgreinum og lagt ómetanleg verðmæti verðmæti með sínum störfum inn í þjóðarbú Íslendinga. Við eigum líka að virða það sem þau gera og gera enn betur þar.

Frumvarp þetta felur einkum í sér tvennt, að stofna þrjá nýja sjóði fyrir listamenn og fjölga mánaðarlegum starfslaunum úr 1.600 í 2.670 í áföngum. Það er fjölgun upp á alls 1.070 mánuði á árunum 2025–2028. Mesta fjölgunin mun eiga sér stað á árunum 2027 og 2028. Kostnaðurinn er um 600 milljónir á þar til nýtt fyrirkomulag er að fullu komið til framkvæmda. Varðandi fjölgun á sjóðum þá fagna ég því sérstaklega að horft sé til þess að auka nýliðun og efla unga listamenn sem eru að hefja sinn starfsferil og eru nýkomnir úr námi. úr námi. Vöxtur heitir sá sjóður. Sjóðurinn Vegsemd sem lýtur að listamönnum 67 ára og eldri er að mínum dómi ekki nægilega skilgreindur. Í greinargerðinni er þess getið að sjóðurinn geti tekið við hlutverki heiðurslauna listamanna en frumvarpið lýtur þó ekki að því. Þess er getið að sjóðurinn sé nauðsynleg viðbót við heiðurslaun listamanna sem Alþingi veitir. Því er ég ekki sammála. Ég tel að við þurfum að endurskoða heiðurslaunin. Ég tek fram að ég er ekki á móti þeim en ég set t.d. spurningarmerki við það hvort þau eigi að vera til æviloka eins og nú er og hefur verið. Listamannalaun eru starfslaun sem listamenn geta sótt um árlega. Það fyrirkomulag sem við þekkjum hvað listamannalaun varðar er frá árinu 1991. Lögin sem stuðst er við í dag eru frá árinu 2009 en úthlutun launa af hálfu hins opinbera til listamanna á sér þó mun lengri sögu, eins og er m.a. rakið í greinargerðinni, og mun til að mynda hafa tíðkast alla 20. öldina. þá úthlutað beint af alþingismönnum eða aðilum sem þeir tilnefndu. Það fyrirkomulag var umdeilt og voru lögin um listamannalaun sem tóku gildi árið 1991 til mikilla bóta þar sem gengið var út frá hlutlægum vinnubrögðum, bæði við umsókn og úthlutun launanna. Starfslaunin gera það að verkum að hverju sinni getur nokkur hópur manna og kvenna helgað sig list sinni. Það er fastur liður að listamannalaun komi til umræðu þegar þeim er úthlutað ár hvert, við þekkjum það. Oft er sú umræða því miður á neikvæðum nótum og birtist okkur á samfélagsmiðlunum. Sumir sjá ofsjónum yfir því að þessi og hinn listamaðurinn hafi fengið úthlutað listamannalaunum í nokkra mánuði. Oftar en ekki er talað um hóp manna sem séu áskrifendur að starfslaununum. Umræðan um listamannalaun hefur haft tilhneigingu til að verða persónuleg enda er þeim í mörgum tilfellum úthlutað til þekktra einstaklinga og fólk hefur oft skoðanir á vinnuframlagi þeirra og gildi þess. Sumir tala jafnvel á þann veg að listamannalaun séu ölmusa. Þeir hinir sömu nota athugasemdakerfið á samfélagsmiðlunum óspart til að hnýta í þá sem fá listamannalaun. Oft á tíðum er umræðan um listamannalaun á þeim vettvangi óvægin eins og margt annað sem þar birtist. Þessi umræða hefur valdið því að sumir ágætir listamenn veigra sér við að sækja um listamannalaun, ekki síst fjölskyldu sinnar vegna og barna. Auðvitað hefur það áhrif á fólk þegar ráðist er á það opinberlega fyrir það eitt að það fái tímabundið listamannalaun.

og hafa þau ekki hækkað um nokkurt skeið. Ég velti því fyrir mér hvort ekki væri skynsamlegra að hækka launin eitthvað fremur en að fjölga þeim svo mikið. Það er erfitt að vera ungur listamaður sem er að byrja. Það eru ekki miklir tekjumöguleikar af t.d. bókaútgáfu, sérstaklega þegar um er að ræða höfunda sem eru að hasla sér völl.

Aðrir höfundar sem við stærum okkur af unnu verk sín með stuðningi af listamannalaunum. Má þar nefna Davíð Stefánsson, Þórberg Þórðarson, Jóhannes úr Kötlum, Stein Steinarr, Guðmund Hagalín, Tómas Guðmundsson o.fl. Gleymum því ekki að íslenskir höfundar skrifa fyrir eitt minnsta málsvæði í veröldinni. Hlutverk þeirra er því mjög mikilvægt fyrir íslenska tungu sem hefur átt undir högg að sækja eins og við öll þekkjum. Ármann Jakobsson, formaður Íslenskrar málnefndar, segir að vöxtur og viðhald íslensku sé brýnt hagsmunamál fyrir okkur öll, ekki ósvipað loftslaginu og heilbrigðiskerfinu. Ofurvald enskrar tungu sé ein mesta ógnin sem steðjað hefur að sjálfstæði landsins síðustu áratugi. Stór hluti af vinnu rithöfundar er sjálfboðavinna. Starfs síns vegna er hann oft kallaður til í útvarpi og sjónvarpi, í grunnskólum jafnt sem háskólum og á málþingum og oftast nær án þóknunar. Hvað sviðslistirnar varðar er markaðurinn lítill og sýningar fáar. Ég held að óhætt sé að segja að listamenn séu upp til hópa lágtekjufólk. Það er hins vegar feimnismál hjá mörgum og eflaust ekki þægilegt þegar viðkomandi er sjálfur vörumerkið. Það er eflaust heldur ekki þægilegt að vera synjað um listamannalaun, neitað um úthlutun. Það getur síðan valdið því að viðkomandi hættir að skapa. Að mínum dómi vantar meira gagnsæi við úthlutun listamannalauna og ég hefði viljað sjá í þessu frumvarpi að við myndum reyna að bæta það ferli. Það þarf að liggja fyrir hvað höfundar hafa afrekað, hvaða vörur þeir hafa framleitt, ef svo má að orði komast, eða eru að framleiða og það þarf að passa vel upp á að tengsl ráði ekki við úthlutun. Ég held að almennt séð sé fólk jákvætt gagnvart listamannalaunum og starfandi listamönnum. Þeim fjármunum sem ríkissjóður ver í listamannalaun er skilað til baka með margvíslegum hætti. Það myndast störf í kringum listirnar og greinin skilar virðisauka. Bækur eru seldar og sömuleiðis listmunir, við sækjum sýningar og tónleika, ferðamenn sækja landið gagngert heim vegna listanna og sá hópur er stærri en margan grunar. Mikilvægt er að sýnileiki listamannalauna sé góður. Með auknum sýnileika sjóðsins eflist vitund almennings um mikilvægi listamannalauna. Það eru t.d. ekki allir sem vita að sjóðurinn stendur einnig fyrir nýliðun. Hér er verið að auka þar við og ég tel það mjög jákvætt skref. Að lágmarki 5% úthlutaðra mánaða hvers sjóðs er úthlutað til listamanna sem ekki hafa fengið úthlutað áður. Það er vel. Auk þess er lögð áhersla á að úthlutanir endurspegli alla þá flóru listsköpunar sem á sér stað á hverju sviði. Þegar ég sat í fjárlaganefnd heyrði maður oft hugtakið landsframleiðsla, ekki síst þegar rætt er um skuldir ríkissjóðs. Þá er gjarnan rætt um skuldir sem hlutfall af landsframleiðslu. Ýmsar atvinnugreinar leggja sitt af mörkum til landsframleiðslunnar; sjávarútvegurinn, ferðaþjónustan, iðnaðurinn, landbúnaðurinn o.s.frv.

Það væri fróðlegt að sjá tölur um það hver hlutur lista sé í landsframleiðslunni, en hann er mun meiri en menn halda. Menning og listir eru mikilvæg atvinnugrein og umsvifamikill þáttur í hagkerfinu. Þá má ekki gleyma því að verðmæti eru í því að koma menningu og listum á framfæri, sama í hvaða formi það er. Við getum þó ekki mælt alla landsframleiðslu í peningum. Listir og menning hafa jákvæð áhrif í samfélaginu sem mælast ekki í hagvexti. Það er aukin vellíðan einstaklinganna sem skiptir máli. Listir og tilfinningar sem þær vekja

Bein framlög eins og listamannalaun eru ekki eina leiðin til að styðja við greinina. Skattaívilnanir geta að sama skapi verið jákvæð leið, t.d. ef fyrirtækjum sem verja fé til lista og menningar væri heimilt að draga það frá tekjum með tilteknu álagi. Þetta hefur m.a. verið lagt til á vettvangi Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna, UNESCO. Það ætti að vera sameiginlegt verkefni okkar allra á Alþingi að styðja við leiðir til að auka umsvif lista og menningar í hagkerfinu.

og þann stuðning sem virðist vera í innleggi hans hér og skilning á mikilvægi skapandi greina fyrir íslenskt samfélag.

á næstu dögum mun ég kynna nýja skýrslu sem er efnahagsleg úttekt á framlagi skapandi greina til landsframleiðslu ásamt nýjum tillögum um hvernig við getum enn frekar eflt Þar kemur fram að skapandi greinar séu um 3,5% af landsframleiðslu. Til samanburðar, af því að ég þekki auðvitað ferðaþjónustuna mjög vel, er ferðaþjónustan í kringum 8%

að heyra kynningu ráðherra á þessari skýrslu sem hún nefndi um mikilvægi skapandi greina þegar kemur að landsframleiðslu og hagvexti og sem innlegg í þjóðarframleiðsluna. Ég fagna

mjög mikilvægt að fá fagaðilana sjálfa að borði því að við vitum að þetta kostar náttúrlega peninga. Ég veit ekki nákvæmlega að hve miklu leyti þetta er fjármagnað í fjármálaáætlun en við erum að tala um 600 milljónir á

Þetta er vissulega mikilvægt frumvarp fyrir listafólk. Við erum menningarþjóð og eigum

Ég hefði ætlað að taka hefði mátt tillit til þessa samnings þegar kemur að listamönnum í hópi fatlaðs fólks, að þeim verði líka tryggður aðgangur að þessum sjóðum

milljóna. Þá ber að horfa til stjórnarskrárinnar og líka til alþjóðasamninga og það ber að fjalla um það í kafla sem heitir Samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar. Það er ekki gert. Þetta er meiri háttar galli á frumvarpinu. Það er hvorki

í dag er afmælisdagur hans. Því er viðeigandi og ánægjulegt að við séum að ræða bæði þessi framfaramál sem tengjast listsköpun. Varðandi réttindi fatlaðs fólks og þá ágalla sem hv. þingmaður nefnir á frumvarpsgerðinni í tengslum við þau

Annað vil ég nefna sem skiptir máli og nefnt var hér. Ástæða þess að við erum að kynna nýjan sjóð sem heitir Vegsemd er í raun og veru sú að við erum að taka mið af breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar. Það er ánægjulegt að lífslíkur og lífaldur eru að hækka og þetta frumvarp tekur mið af þessum breytta veruleika.

sem ákveðinn hópur í þessari útdeilingu listamannalauna. Ég veit að þetta er eftir mánuðum og öðru slíku, en það væri þá klárlega horft til þessa hóps sérstaklega þegar verið er að veita starfslaun listamanna. Ég tel að það sé mjög mikilvægt.

Virðulegi forseti. Mig langar að nefna þrennt. Í fyrsta lagi er mjög blómleg starfsemi á vegum Listar án landamæra þar sem

Í þriðja lagi verður þessu frumvarpi vísað til atvinnuveganefndar vegna þeirrar ástæðu að hér er um að ræða starfslaun, hér er atvinna á ferð og við sjáum að hlutfall skapandi greina í landsframleiðslu er komið upp í 3,5%. Það er líka þannig að starfslaun listamanna og verk

Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir yfirferð sína á þeim umbótum

Íslenska er örtungumál, hún er á undanhaldi, hún er í talsverðri hættu og öll skref í þær áttir að tryggja hana, vernda hana og efla eru skref í rétta átt.

að hér njóti listir réttlátra, eðlilegra og hagkvæmra styrkja. Þegar listamannalaun

Þetta er grein eftir Arndísi Þórarinsdóttur barnabókahöfund. Þar segir: „Það er ömurlegt að tilheyra starfsstétt þar sem besta mögulega niðurstaða janúarmánaðar sé sú að vera smánaður og kallaður afæta í kommentakerfunum, fyrir það að hafa fengið lágan styrk gegn vinnuframlagi sem flestir eru sammála um að sé mikilvægt. Ástæðan fyrir því að þessu er slegið upp í fjölmiðlum er sú að listamenn hafa náð til þjóðarinnar. Listamennirnir eru þekktir af því að verk þeirra lifa með þjóðinni. Og það er þeim refsað fyrir á hverju einasta ári.“ Þetta lýsir stöðunni og hún er alvarleg og hún hefur ekkert breyst. Afstaða almennings á öldum ljósvakans, sem heitir núna

Eins og einn ágætur umsagnaraðili sagði í umsögn á samráðsgátt: Það kemur í ljós í desember ár hvert hvernig næsta ár verður.

Þá nefni ég aftur samfélagssáttina um þetta fyrirkomulag. Við eigum öll að vinna saman að henni, tíma okkar er mjög vel varið í að vinna að henni.

ef marka má aðild sumra sem hafa komið að þessum málaflokki í gegnum tíðina, sem eiga sæti í ríkisstjórnarflokkunum,

Það er hluti af lífi hvers þingmanns að setja hér á þingfundi fram á sum kvöld og ég kvarta venjulega alls ekki yfir því hlutskipti, alls ekki, nema í kvöld. Því heima missti ég af því að lesa Draumaþjófinn með litlum sex ára syni mínum. Hann getur ekki hætt að tala við mig um rotturnar í Hafnarlandi. Þetta er bók sem var skrifuð af rithöfundi, Gunnari Helgasyni, sem fékk

heilt yfir litið. Þetta verk nefni ég bara vegna þess að það er í gangi heima hjá mér. Það veitir frábæra tilfinningu að eiga bók heima sem gerir lífið miklu betra. Þessa tilfinningu er ekki hægt að vekja með litlum lesurum heima fyrir nema vegna þess að við styrkjum barnabókahöfunda, íslenska listamenn, til sinna starfa.

rétt nálgun á mikilvægi lesturs og bókmennta. Ein besta gjöf sem foreldrar og aðstandendur geta veitt börnunum sínum er að

eilítið ósammála einu sem kom fram í máli hv. þingmanns, þ.e. að ég tel að það sé vaxandi stuðningur og skilningur á mikilvægi skapandi greina og starfi listamanna. Við sjáum í öllum greinum lista, hvort sem það eru sviðslistir, tónlist, kvikmyndir, hönnun og arkitektúr, dans o.fl., að við eigum sem þjóð framúrskarandi listamenn á öllum þessum sviðum sem hafa bæði notið velgengni og fengið viðurkenningu hérlendis og erlendis.

búum við. Ég veit ekki hvort ég sé bara orðin svona dugleg að fara út úr bergmálshellinum en ég hef orðið vör við

Mig langaði líka að koma hingað til þess að nefna að það er dálítið merkilegur dagur í dag. Við vorum formlega að opna nýja tónlistarmiðstöð.

væru jafnvel ný vinnubrögð og ég held að þau séu að skila sér í enn öflugra umhverfi fyrir skapandi greinar.

Þá vil ég sérstaklega tala um þann sjóð er kallast Vöxtur í þessu frumvarpi. Það er sjóðurinn sem er ætlaður fyrir listafólk sem er yngra en 35 ára. Það hefur áður verið samþykkt hér inni á þessu kjörtímabili að styðja sérstaklega við þennan aldurshóp þannig að hann fái ákveðinn hluta af listamannalaunum. Það hefur skilað góðum árangri þannig að við erum hér að tryggja að þetta muni halda áfram. Ástæðan fyrir því að það skiptir sérstaklega máli að styðja við ungt fólk er t.d. sú að það hefur verið mun erfiðara fyrir það að fá úthlutað listamannalaunum. Fyrir því eru nú líklega margar ástæður það er líka þannig að það er erfiðara að komast inn þegar fólk er að sækja um í fyrsta skipti og eftir því sem fólk sækir oftar um þá eykst hæfni þess að sækja um í svona sjóði. Eðlilega getur það orðið svo að þeir sem sækja oft um í þessa sjóði fái úthlutað þar sem þeir skilja betur hvernig það virkar og eru því mun líklegri til að fá úthlutað. Því er skiljanlegt að þegar fólk er að sækja um í fyrsta sinn í svona sjóð eða er að reyna að komast af stað sé það mun erfiðara. En þetta er líka mjög viðkvæmur hópur sem hefur ekki sama tengslanet, er nýkominn úr námi, jafnvel að utan, og því er mjög gott að við tökum sérstaklega vel utan um þennan hóp vegna þess að þau sem í honum eru stökkva ekki fram á sjónarsviðið sem fullmótaðir listamenn en hafa alla burði til að vera fyrirmyndir fyrir komandi kynslóðir. Þess vegna er ég sérstaklega ánægð að sjá að við séum að fara að festa þetta enn betur í sessi.

Það sem við erum að tala um hér með listamannalaunum er í raun ákveðin útfærsla af því sem kalla mætti skilyrðislausa grunnframfærslu, eða það sem við mörg myndum kalla borgaralaun listamanna. Erum við Píratar auðvitað mjög hlynnt því og fögnum þessu máli mjög. Tilgangur listamannalauna er auðvitað að tryggja afkomu fólks sem starfar við listir og skapandi greinar, eins og kemur fram í frumvarpinu,

Það er annars vegar þessi sjóður sem ætlaður er ungum listamönnum, Vöxtur, þvert á greinar og sömuleiðis Vegsemd, sem er ætlaður eldri listamönnum. enn meira fagna sérstökum sjóði fyrir höfunda í kvikmyndagerð. Markmið listamannalauna er vitanlega að efla listsköpun í landinu en frá 2009 hafa þessi lög ekki verið endurskoðuð.

að bæði umfang og fyrirkomulag listamannalauna sé endurmetið reglulega, m.a. með tilliti til fólksfjölgunar, áherslna í listsköpun og eftirspurnar eftir listamannalaunum.

Um Vegsemd segir í greinargerðinni, með leyfi forseta: „Vegsemd er sérstakur, þverfaglegur sjóður fyrir eldri listamenn sem hafa varið starfsævi sinni til listsköpunar og skarað fram úr á sínu sviði. Til lengri tíma litið getur slíkur sjóður tekið við hlutverki heiðurslauna listamanna, sbr. lög nr. 66/2012, en þó er slík breyting ekki lögð til í þessu frumvarpi að svo stöddu heldur verður hann nauðsynleg viðbót við heiðurslaunasjóðinn.“

Verð ég að taka undir ýmis sjónarmið sem komið hafa fram um að mögulega færi betur á því að hafa úthlutun þeirra mikilvægu launa í höndum annarra en pólitíkusa. Hvað varðar þennan sjóð sem er sérgreindur fyrir kvikmyndahöfunda þá langar mig að benda á það að í ofanálag við samfélagslegt og menningarlegt mikilvægi kvikmyndalistaverka

Mig langar aðeins að nefna þær breytingar sem eru að eiga sér stað í skapandi greinum. Ástæða þess til að mynda að við erum að setja inn nýjan flokk fyrir kvikmyndahandritshöfunda er einfaldlega sú staðreynd — eins og við höfum verið að gera þá settum

En vísir að því sem við erum að gera og fjalla um í kvöld er að hluta til vinna og afrakstur vinnu sem við áttum með skapandi greinum þegar við vorum sérstaklega að einblína á unga listamenn

og verður að viðurkennast að hún er tímabær. Það eru 15 ár síðan síðasta frumvarp um efnislega breytingu var lagt fram.

Hér hafa þingmenn úr ýmsum flokkum tekið til máls og það er breiður stuðningur við þetta mál. Ég tel það mjög jákvætt. Ég er sammála hæstv. ráðherra, þetta er löngu tímabært en ég held að það sé ekki tilviljun að þetta sé að verða að veruleika núna og vil ítreka að

á komandi árum. Við þurfum að vera undir það búin og vera með öflugan og breiðan vinnumarkað til að geta tekist á við þessar breytingar sem eru að eiga sér stað. Ég tel að það að sinna þessum skapandi greinum og þessum fjölbreytileika geri okkur betur kleift

það ríkir oft meiri hamingja og fólk er ánægðara með sitt samfélag þegar öflugur stuðningur er við skapandi greinar. Við getum líka séð að velmegun og hagsæld helst iðulega í hendur við öflugt menningarsamfélag.

aftur tek ég undir með hæstv. ráðherra. Ef maður á að leita skýringa á þessari þróun, þessum aukna skilningi á mikilvægi listgreina og skapandi greina, getur maður alveg ímyndað sér að

Frú forseti. Við ræðum hér viðamiklar breytingar á lögum um listamannalaun. Umræðan hefur verið fín og mætti endurspeglast með þessum hætti í kommentakerfum.

Í samanburði við önnur Evrópuríki var hlutur menningar af heildarútgjöldum hins opinbera mestur hér á landi árið 2022. Í því samhengi er vert að spyrja: Er þörf á því að auka enn frekar slík útgjöld þegar verðbólga og vaxtastig er hátt? Hér er ég ekki að tala fyrir því að skera niður í þágu menningar og lista. Hins vegar vil ég slá varnagla við því efnahagsástandi sem er uppi en auðvitað þurfum við á sama tíma að horfa til framtíðar. Það er einmitt þess vegna sem mikilvægt er að við forgangsröðum verkefnum. Menning er mikilvæg þjóðinni. Það endurspeglast nú þegar í mjög svo umfangsmiklu stuðningskerfi við menningu og listir. Því má velta upp hvort búið sé að skoða hvernig betur megi forgangsraða fjármunum innan málaflokksins áður en frekari fjármunir verði lagðir í hann, hvernig árangur og ánægja sé metin af núverandi kerfi og hvernig megi forgangsraða í þágu ungra listamanna án þess að snarhækka framlögin. Hvað varðar þær tillögur sem settar eru fram í frumvarpi þessu verð ég að byrja á því að segja að hér er stigið gríðarlega gott og ákveðið skref í átt að því að gera ungum listamönnum hátt undir höfði. Ég fagna því að frumvarpið gangi í takt við það. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins hafa í langan tíma talað fyrir því að endurskoða þurfi starfslaunakerfi listamanna þannig að það sé sanngjarnt og hvetjandi, ýti undir grósku í menningarstarfi og styðji við upprennandi listafólk. Forgangsraða ætti stuðningi til listamanna með því að horfa til þess að efla nýja og unga listamenn og finna fyrirkomulag fyrir eldri listamenn sem er ekki jafn pólitískt og núgildandi fyrirkomulag. Ég vil því setja fram fyrirvara um launasjóð sem bæta á við kerfið undir nafninu Vegsemd og ætlað er að styðja við listamenn eldri en 67 ára. Nú er það svo að fyrir eru í gildi lög um heiðurslaun listamanna sem gegna sama hlutverki.

Ég veit að það verður eflaust ekki sársaukalaust að færa fyrirkomulagið úr hendi þingsins þó að það kunni að vera skynsamlegt. Þetta verða nefndarmenn að skoða í samhengi í vinnunni sem fram undan er og ég treysti því að vel verði unnið úr. Styrkja þarf listamenn sem vinna hart að því að koma sér á framfæri og búa til eftirspurn eftir þeirra list, öðru fremur en þá sem þegar hafa umfangsmiklar tekjur af list sinni. Þegar gæðin eru takmörkuð verður að teljast óeðlilegt að þeir listamenn sem oft eru í hópi þeirra launahæstu hér á landi fái jafnframt hvað mestan stuðning frá hinu opinbera. Þetta gerir menningarlífið á Íslandi einsleitara og hefur ekki hvetjandi áhrif á unga listamenn sem eiga erfitt með að komast inn í kerfið. Við þurfum að finna leiðir til að styðja við skapandi greinar og gera listamönnum kleift að standa undir sér. Dæmi um þetta er niðurgreiðsla skólagjalda við Listaháskóla Íslands sem tryggir aðgengi ungra listamanna að menntun án þess að þeir þurfi að skuldsetja sig um of og inn í framtíðina. Menntun er öflugasta verkfærið sem við höfum til að tryggja öllum jöfn tækifæri. Því tel ég þá aðferð og þá aðgerð gríðarlega mikilvæga fyrir eflingu skapandi greina á háskólastigi og til framtíðar mun það efla listgreinar til muna. Virðulegi forseti. Menningin auðgar samfélagið. Hér á Íslandi vil ég að sjálfsögðu sjá menningu og listir blómstra á öllum sviðum og hér þarf einnig að auka veg skapandi greina í skólakerfinu. Ekkert samfélag er eftirsóknarvert nema menning og listir séu ríkulegur hluti af því. Ég hef þó í ræðu minni farið yfir ýmsa agnúa sem eru á málinu og fyrirkomulagi um stuðning við skapandi greinar. Ég vænti þess að farið verði vel yfir málið í nefndinni og tryggt að sú leið sem valin er við stuðning við listir sé til þess fallin að lyfta undir með þeim sem ungir og efnilegir eru til framtíðar. Forseti. Ég verð að fá að bæta því við að ég fagna því að hæstv. ráðherra ætli að kynna til leiks efnahagslega úttekt í skýrslu á næstu dögum, eins og kom fram í andsvari áðan, um framlag skapandi greina til landsframleiðslu. Ég vona að við náum að fá kynningu og umræðu hér sem gott fóður inn í þessa vinnu og framtíðina hvað varðar það sem við ræðum í dag, sérstaklega þegar við ræðum efnahagsleg áhrif þessa frumvarps af því að ég nefndi vexti og verðbólgu áðan og viðhorf kommentakerfisins eins og kom fram í ræðum hér á undan. Þetta yrði þá væntanlega til þess fallið að varpa skýrara ljósi á stöðuna og ég vænti þess að umræðan verði þá kannski dýpri, gagnlegri og málefnalegri fyrir stöðu skapandi greina til framtíðar. En ég

gagnlega umræðu um frumvarpið og sýn hennar á hvernig við getum nálgast þetta til að vegur skapandi greina sé sem mestur hér á landi.

enn betur og ég er virkilega ánægð með þá nálgun sem ég mæti þegar við erum að tala um akkúrat þetta, að nýta þessa fjárfestingu betur.

þyrftu að greiða mun hærri skólagjöld fyrir þetta nám. Háskólamálaráðherra á mikinn heiður skilinn fyrir að hafa tekið þetta skref og auðvitað er þetta mjög stórt framfaraskref til að auka fjölbreytileikann í skapandi greinum eins og hv. þm. Berglind Ósk Guðmundsdóttir bendir hér á.

því að við þurfum að nýta vel allar þær hendur sem við höfum í þessum efnum. Hvað varðar menntun þá er ég alveg hjartanlega sammála hæstv. ráðherra. Þetta var gott skref og það

Virðulegi forseti. Hv. þingmaður kemur alveg að kjarna málsins sem tengist menntun og menntun á og menntun á grunnskólastigi og framhaldsskólastigi. Eitt af því sem ég tel að ríki og sveitarfélög þurfi að gera betur er að sinna tónlistarnámi, sem hefur verið talsverð áskorun hjá mörgum af okkar tónlistarskólum. Ég fullyrði að það starf sem ég þekki mætavel, því miður ekki sjálf en í gegnum börnin mín, er algjörlega framúrskarandi. Eitt af því sem einkennir íslenskt tónlistarlíf er að það hefur verið lögð svo mikil alúð og metnaður í þessa tónlistarskóla og aðgengi að þeim hefur verið tiltölulega gott, en kostnaður er auðvitað talsverður. Auðvitað var það mjög jákvætt þegar frístundastyrkurinn var kynntur á sínum tíma en ég myndi segja að það næsta

listgreinum, sem lúta að gervigreindinni og höfundarétti og öllu slíku, sem við þurfum klárlega að hafa í huga í mjög náinni framtíð. Ég þakka fyrir umræðuna.